Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista kako bi još jedanput istaknuli da je prijedlog ovog Zakona o izbornim jedinicama najbolji primjer kako vladajući kroje zakone po svojoj mjeri. Naime, temelj ovog zakona, ishodište ovog zakona je popis birača. Popis birača nije točan. Mi trenutno imamo gotovo pola milijuna više birača nego odraslih stanovnika po zadnjem popisu iz 2021. godine. Zašto niste između ova dva čitanja uredili popis birača? U 21. stoljeću, u doba digitalizacije niste bili u stanju odnosno niste imali dobre volje riješiti glavni problem ovog zakona ishodište, a to je popis birača. Na temelju toga ste izradili tih famoznih 10 izbornih jedinica. Niste slušali preporuke Venecijanske komisije. Niste slušali preporuke struke. Niste uključili oporbu u izradu ovog zakona nego ste ovim zakonom samo djelomično ugasili vatru jer već na slijedećem popisu ćete ponovo mijenjati ovaj zakon jer će opet doći do razlike u broju birača po izbornim jedinicama veće od 3% jer demografski pad Slavonije, Baranje, Srijema, Like tek slijedi. S ovim zakonom niste dobili apsolutno ništa osim što nastojite dobiti još jedne izbore, ali unatoč tome nećete u tome uspjeti jer narod je već uvjeren i umoran od ovakvih vaših igra i smicalica. Zahvaljujem predsjedniče. Kolegice i kolege, da je bilo samo do vladajuće većine mi o ovome uopće ne bi raspravljali. To je činjenica. Mi o ovom prijedlogu zakona raspravljamo samo jedino i isključivo zato što je Ustavni sud utvrdio da je dosadašnje rješenje kako su bile podijeljene izborne jedinice neustavno i dao je saboru i Vladi rok do 1. listopada da zakon promijeni. I to će se ispoštovati. Mi ćemo ovaj tjedan raspraviti, slijedeći tjedan ćemo o zakonu glasati i on će vjerojatno 1. listopada stupiti na snagu, ali poštovane kolegice i kolege to je jedino iz odluke Ustavnog suda što je doista ispoštovano. Ustavni sud kaže Registar birača nije vjerodostojan. Što napravi ministarstvo ili ona famozna radna skupina kodnog naziva Marš opet zakon baziraju na Registru birača umjesto na popisu stanovništva kao puno pouzdanijem izvoru podataka. Ustavni sud kaže trebali bi manje kršiti administrativne granice i onda umjesto izbornih jedinica koje preskaču granicu koju probijaju granicu Grada Zagreba i tri županije, mi napravimo zakon koji poveća broj županija koje se u sadašnjim izbornim jedinicama dijele. Ustavni sud kaže vodite računa na maksimalno odstupanje između najveće i najmanje izborne jedinice. Ne vi napravite prosjek po Registru birača, da ste radili po popisu stanovništva bilo bi i jasno da imamo izborne jedinice koje bi trebale birati više od 14 zastupnika i one koje bi trebale birati manje.

Hvala predsjedniče. Tražim stanku u ime Fokusa i Reformista kako bih istaknuo slijedeće činjenice. Naime otprilike 2009.g. krenula je malo jača digitalizacija državnih tijela i državne uprave, usklađivali su se podaci između policije, između DGU-a, pa čak i između osiguranika za zdravstvenu zaštitu. Drugim riječima znali smo koliko imamo ljudi u Hrvatskoj i praktički nam je trebalo 14.g. da da bi mi mijenjali Izborni zakon, točnije da bi mijenjali ovdje izborne jedinice. No nemojmo svi mazati oči, nismo mi to primijenili zato što je u Hrvatskoj manje ljudi, nismo mi to promijenili zato što je tu praktički 500 tisuća birača razlike, mi smo to promijenili isključivo zbog izbornog inženjeringa, puno je lakše na ovaj način napraviti određenim strankama uspjeh i ovo je jedan samo vrlo, vrlo lukav pokušaj kako bi se ostvario uspjeh na slijedećim izborima. Ja vam mogu zaželiti onda samo sreću, al mislim da vam čak niti taj inženjering ne može pomoći ako se niste dokazali biračima i ako su vam stranke i pojedinci puni afera i puni kriminala, čak i uz ovakav zakon i uz ovakve popise i uz ovakve izborne jedinice na koncu to vam baš i ne bude pomoglo, hvala.

da ovo nije nikakvi novi Izborni zakon, ovo je jednostavno stari Izborni zakon koji je korigirao samo granice izbornih jedinica kako bi se prilagodio broju birača da on bude u ustavnim okvirima. greška je što je zakon koji je de facto isti uz minimalne promjene kakav je i bio, trebao kad je donesen 90.-tih godina biti samo privremen, a ostao je stalan, a zašto je ostao stalan i zašto je već tu 20 i više godina, za to odgovornost snose svi oni koji su imali prilike promijeniti temeljito Izborni zakon, a nisu to napravili. To naravno nije napravio niti HDZ jer je taj zakon u suštini '90.-tih godina napravljen da ide HDZ-u u korist i normalna stvar, sasvim normalno i logično da će HDZ takav zakon u izmijenjenim oblicima i zadržati. Uostalom budimo pošteni, da je bilo tko tko drugi na vlasti napravio bi potpuno isto, Hrvatskoj treba temeljiti, temeljita izmjena Izbornog zakona koja se sada neće dogoditi, ja se nadam da će se dogoditi već u slijedećem izbornom ciklusu, u slijedećem mandatu jer na ovaj način ovo nije, jednostavno ti izbori nisu demokratski na način kako bi trebali biti u 21. stoljeću. Tako da ja ovo ne bih nazivao uopće izmjenama Izbornog zakona nego korekcijama izbornih jedinica jer zakon je u suštini ostao isti, jedino se popravilo, promijenile granice u smislu da sve izborne jedinice imaju podjednak broj birača jer je došlo do izmjene odnosno smanjenja broja stanovnika i samim time i birača u određenim krajevima, tako da ponavljam ja to uopće ne bi nazvao nikakvim izmjenama nego korekcijama, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Daus izvolite. Hvala lijepa g. predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba IDS-a u trajanju od 10 minuta, oprostite mogu od početka, hvala lijepa, da ukažem da ako je negdje očit izborni inženjering ovog prijedloga zakona onda je to VIII. izborna jedinica i HDZ-u nije to prvi put, tamo još '92. kod prekrajanja odnosno teritorijalnog preustroja pokušalo se politički destabilizirat taj prostor, pa je '93. HDZ doživio HDZ doživio politički potop na području Istre i Kvarnera. Tad je zakonom postojećim iz '99.g. regulirana izborna jedinica za parlamentarne izbore, Klana, Viškovo, Kastav postaju dio VII. izborne jedinice zajedno s krajevima koji nemaju nikakve veze sa tim područjem. Mogu podsjetit ko je i u prvom čitanju da su i Matko Laginja i Spinčić i Mandić i Ivan Matetić Ronjgov, svi s tog područja, zna se što su oni značili za Istru i za Hrvate u Istri. Naravno da je HDZ 2.g. kasnije 2001. na parlamentarnim izborima doživio politički potop na području Istre i Kvarnera. I sad je pred nama zakon, prijedlog zakona u drugom čitanju koji se gotovo ni ne razlikuje od prvog čitanja i ne da se nije ispravila povijesna nepravda i vratilo Klanu, Viškovo i Kastav u VIII. izbornu jedinicu nego se iz VIII. izbacilo i Matulje koji su geografski, povijesno i kulturološki, sociološkim mentalitetom Istra i nije se time smanjio broj birača nego se kompenzirao brojem stanovnika Novog Vinodolskog i Bakra i HDZ HDZ je 2023. odlučio da su Butković i Klarić uz dužno poštovanje vaš dio od Laginje, Mandića, Spinčića, Ronjgova i da je normalno da su Matulji zajedno s Petrinjom, Kutinom, Glinom, Obrovcem, Ražancem. Ako je negdje očit izborni inženjering onda je to VIII. izborna jedinica ministre ne, no kao i dosada HDZ će 2024. na području Istre i Kvarnera doživjeti politički potop jer uz dužno poštovanje Butković i Klarić nikad neće biti Laginja i Spinčić, oprosti to, al to je istina, a uz dužno poštovanje ni Matulji nikad neće biti Petrinja ni Glina geografski, povijesno, kulturološki, sociološki, ni bilo kako, hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Tražim stanku u ime Kluba Mosta u trajanju od 10 minuta. Ministre, ako ću govorit sportskim rječnikom, igramo košarku ja na jedan, vaši su suci i onda vi kažete mi vodimo 15:0 i naša je lopta, igramo do 21, to nije pošteno. I apeliram na vašu savjest kao čovjeka, na vašu savjest kao kršćanina, dakle molim vas dopustite mi, dopustite mi da budem to što jesam, ne želim bit vi, pustite samo da budem to što jesam. Ustavni sud od 2010. upozorava vas da ovaj zakon nije dobar, od 2010., vi kažete nismo imali vremena, pa što ste radili, što ste radili od 2010. odnosno čitamo crnu kroniku pa vidimo što ste radili. Drugo ministre, 500 tisuća glasačkih listića, unaprijed ulazimo u političku borbu u fajt, ako ste iskreni u svom srcu 500 tisuća glasačkih listića viška. Pa ljudi nemojmo se folirat! Pa pričamo bajke, obmanjujemo narod, gledamo ga u lice i smijemo mu se i zato građani Republike Hrvatske naša nada je milijun 670 000 ljudi koji ne izlazi na izbore da se vi probudite i da vi kažete sad je bilo dosta i neće vam uspjeti uz svo vaše prekrajanje izbornih jedinica, uz to što moje Matulje, moj Kastav stavljate zajedno sa Glinom i Petrinjom. Svaka čast Glini i Petrinji, ali moj Kastav, moje Matulje vi gurate tamo u ono područje, to je nespojivo. Vi spajate nespojivo. Želimo elektronsko glasovanje, dopisno glasovanje, želimo Hrvatsku kao jednu izbornu jedinicu. A znate zašto vi to ne dopuštate? Pa zato jer vi znate da bi to bila tarapana, da vas ne bi bilo. Ali apeliram na hrvatski narod, na građane. Ljudi milijun 670000 vas je spavalo, vrijeme je da se probudite i da sačuvamo Hrvatsku. Stanka je odobrena. Imamo povredu Poslovnika kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** 238. obmanjivanje hrvatske javnosti. Prvo Hrvatska će biti jedna izborna jedinica na europskim izborima gdje je prošli put MOST ostao ispod praga, znači na 4%. Drugo, vi ste dva puta bili u prilici promijeniti Izborni zakon jer ste upravo vi bili u vlasti, imali ta ministarstva, niste napravili ništa. Treće, pozivate se da ste kršćani. Samo nam navedite kojem new age pokretu, kojoj sekti pripadate da ljudi znaju. Dobro kolega Zekanović ovo je bila replika pa dobivate opomenu. Kolegica Raukar-Gamulin, izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Tražim stanku u ime deset minuta, u ime kluba MOŽEMO da bismo još jednom podcrtali kako je HDZ ostao vjeran sebi. Niste u stanju bili provesti niti jednu pravu reformu, pa tako niti reformu izbornog zakonodavstva. Od 2010. godine kao što smo već nekoliko puta čuli, ali to treba ponoviti poziva vas Ustavni sud, najviše tijelo u RH ako i to treba napomenuti da se mora pristupiti reformi i promjenama zakona. Niste to učinili. Imali ste punih 7 i pol godina da riješite izborne zakone, niste to učinili. Sada kada je Ustavni sud 7. veljače ove godine dao svoju odluku, ukinuo Zakon o izbornim jedinicama što ste vi učinili? Vi ste po ovom potpuno nevjerojatnom popisu birača koji ima 500 000 više birača nego stanovnika vi ste se odlučili samo za jednu najjednostavniju matematiku. Onu drugu stranu koju je Ustavni sud propisao, a to je da treba slijediti administrativne granice, one granice onih županija za koje se vi gospodo iz vladajućih toliko borite. E te granice tih županija ne da niste poštivali, nego ste još više uništili i napravili Frankeistein izborne jedinice više nego što ih je bilo prije ovog vašeg jadnog, nikakvog prijedloga zakona. I što još radite? Nema radne skupine. Kažete u javnoj raspravi da je nema. Na inzistiranje GONG-a i na inzistiranje i povjerenika za informiranje

Molim vas da se držimo vremena. Stanka je odobrena. Kolega Dretar, izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovani gospodine ministre sa suradnicima želio bih upozoriti na neke ozbiljne nelogičnosti i u to ime naravno tražiti stanku u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta u trajanju od 10 minuta. Kao prvo što su i mnoge kolegice i kolege naveli nesrazmjer između broja stanovnika i popisa birača. Dakle, jučer je poštovani gospodin premijer ovdje na mnoga pitanja odgovarao vješto koristeći tehnologiju hvaljenja recimo činjenicom da je izgrađen Pelješki most. Dakle, zar je doista ovoj Vladi jednostavnije organizirati gradnju mosta dugačkog dva i pol kilometra od organiziranja uređenja popisa birača. To stvarno ne mogu razumjeti u današnje doba digitalije. Neki brojevi isto tako ne štimaju. 12. izborna jedinica kao što znamo u Sabor šalje osmero zastupnica i zastupnika. Po novom popisu stanovništva iz 2021. godine Hrvata ima 91,63 onih koji su se regionalno izrazili ili se nisu željeli izraziti 0,91 sve zajedno 92,54%. Ostaje nam pretpostaviti da ako su se svi ostali izjasnili kao nacionalne manjine da ih ima 7,46%. To bi značilo ako primijenimo vašu metodologiju izračuna da lista u 12. izbornoj jedinici odnosno nacionalnih manjina ne bi smjela davati u Hrvatski sabor više od petero zastupnica i zastupnika. Još jedan nesrazmjer da 11. izborna u Sabor šalje tri osobe, odnosno tri zastupnice i zastupnika sa otprilike jednakim brojem glasača koji izlaze na izbore cirka 25 do 30000. To je taj nesrazmjer na koji želimo ukazati i koji potpuno jasno pokazuje da zakon ovako kako je napravljen nije dobar, ne funkcionira, nije pravedan posebno ne po pitanjima 11. i 12. izborne jedinice. Hvala lijepa. Ja tražim stanku u ime kluba Socijaldemokrata da još jednom odlučimo dvije stvari. Prvo, danas ćemo raspravljati o zakonu kojega smatram suštinski nepotrebnim zakonom, zakonom koji u svojevrsnom, koji je svojevrsna metafora ja bih rekao cijeloga koncepta upravljanja, zorni primjer upravljanja koji je, koji počiva na ad hoc privremenim mjerama, donošenju rješenja koja trebaju poslužiti od slučaja do slučaja i koja funkcioniraju po načelu push pull, kad te pritisnem onda nešto i napravim kao što smo imali u ovom slučaju pritisak od strane Ustavnog suda. Umjesto da napravimo ozbiljne reforme na što smo mi Socijaldemokrati upozoravali i tražili da se napraviti cjelovita revizija izbornoga sustava jer on danas ne udovoljava niti minimalnim zahtjevima onoga zbog čega on postoji, a to je da da najbolji način reprezentira i predstavlja volju građana. Niti predstavlja građane niti predstavlja regije, krajeve itd. Ono što je još više zabrinjavajuće to je način na koji se priprema ovaj Zakon, to je izostanak elementarne demokratske procedure. Ja bih rekao i demonstracija svojevrsnog prezira prema demokratskim uzusima i načelima. Isključivanjem s jedne strane stručnjaka koje se olako proglasilo ideološki, ovaj, ih se diskvalificiralo kao ljevičare ali rekao bih i prema nama unutar oporbe. Želim podsjetiti da vaših 76 ruku je izabrano sa 240 tisuća glasova manje, nego 75 ruku ovih ovdje. To je nakaradno shvaćanje demokracije. Treba se čuti i ova strana nažalost, u ovom slučaju to nije ni na koji način uvaženo. Stanka odobrena. Sada će obrazložiti stanku kolegica Orešković, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Centra i Glasa u trajanju od 10 minuta, radi konzultacija. Prije svega želim napomenuti da se pridružujemo svemu onome što su rekli naši prethodnici u dijelu u kojem su istaknuti razlozi zašto je ovaj zakon u potpunosti neprihvatljiv. Ovdje je HDZ doista pokazao krajnji prezir prema demokraciji, prema državi, prema državljanima, prema građanima Republike Hrvatske koji ovu državu čine i tvore. To nije Partija na vlasti i ne bi tako smjelo biti. A time dolazimo i do onoga što je zapravo najveći krimen, najveći grijeh i najveća šteta koju je HDZ napravio Hrvatskoj državi. To nije korupcija, to nije činjenica da je HDZ za kriminal i korupciju pravomoćno osuđena politička stranka. Ne. Najveći grijeh, najveći krimen je to što ste građane uvjerili da njihov glas malo vrijedi, da nejednako vrijedi, da je nebitan. To što ste građane uvjerili da je pitanje kroja izbornih jedinica za njih netema. Nešto što ih ne zanima. Nema pobjede nad HDZ-om bez da se pobijedi šeksova kuhinja. Šeksov izborni inženjering. I zato ću na tragu svega što su rekli moji prethodnici najaviti da će Klub Centra i Glasa uputiti dva zaključka uz ovaj zakon. Jedan je kojim se Vlada obvezuje da do kraja ove godine sredi popis birača, jer se ne možemo boriti protiv HDZ-a sa 500 tisuća nepostojećih birača na biralištima, a drugim zaključkom tražimo da se ovaj zakon uputi na treće čitanje jer je manja šteta da se probije Ustavom naloženi rok do 1.10. kada novi zakon treba stupiti na snagu nego da se sada ponovno usvoji još jedan neustavni, nelegitiman i nedemokratski zakon o izbornim jedinicama. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Habijan, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolegice i kolege u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice tražim stanku u trajanju od 10 minuta, kako bi još jednom naglasili glave odrednice ovoga konačnog prijedloga zakona. Dakle, Ustavni sud u veljači ove godine donio je odluku kojom je zapravo suštinski tražio da se uskladi odnosno da se poštuje načelo propisano čl. 45. Ustava, a to je opće i jednako biračko pravo. I to je smisao odluke Ustavnog suda isključivo i jedino. Ovim prijedlogom, konačnim prijedlogom zakona upravo to se i ostvarilo. Dakle ostvaruje se poštivanje čl. 45. Ustava, ostvaruje se to da odstupanje po izbornim jedinicama ne bude veće od 5%, štoviše oko 2,27 je najveće odstupanje koje imamo. Da se samo referiram na neke stvari, Venecijanska komisija čak preporuča do 10, ne više od 10%, nikako preko 15%. Prema tome svakako smo u okviru Venecijanske komisije. Ono što je ovdje bilo rečeno da se ne smije, da ne smije dakle biti odstupanja kod administrativnih odnosno kod granica županija ne smije biti ovoga, mora se u najvećoj mogućoj mjeri pratiti administrativne granice. To nije do kraja točno i samo pokazuje zapravo da kolegice i kolege nisu čitali odluku Ustavnog suda koja kaže evo citirat ću, kriterij podudaranja izbornih jedinica sa administrativnim granicama upravno teritorijalnih jedinica nije sam po sebi jamstvo usklađenosti sa zahtjevima iz čl. 45. Ustava koji govori o općem jednakom biračkom pravu. Iz toga jasno proizlazi koji je bio smisao odluke Ustavnog suda, što je bio cilj stručne skupine unutar Ministarstva koja je radila na ovom prijedlogu zakona. Meni ovo sve skupa zvuči kada sam čuo vašu argumentaciju odnosno vrlo nemoćne argumente da tražite opravdanje za ono što će se desiti slijedeće godine, a to je gubitak još jednih parlamentarnih izbora.

Pa mrtvi će glasati, 500 tisuća više birača od stanovnika punoljetnih. To je vama interes da mrtvi glasaju, 500 tisuća više ljudi. Vi kolega Habijan, vi koji ste pravnik tvrdite da je ovo u redu, em

Poštovane kolegice i kolege danas kako smo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

propisano je da hrvatski državljani sa navršenih 18 godina života imaju opće i jednako biračko pravo u izborima za HS, predsjednika RH i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu u skladu sa zakonom. Zakonom o izbornima zastupnika u HS uređuju se izbor zastupnika u HS te je propisano čl. 38. tog zakona da se 140 zastupnika u Sabor, ne računajući zastupnike nacionalnih manjina i zastupnike koji se biraju koje biraju hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH bira tako da se područje RH podijeli na 10 izbornih jedinica te da se u svakoj izbornoj jedinici bira 14 zastupnika u Sabor. Također je i čl. 39. st. 1. istog zakona propisano da se izborne jedinice određuju Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u HS tako da se broj birača u izbornim jedinicama ne smije razlikovati više od plus, minus 5%. određivanju izbornih jedinica mora se koliko je to najviše moguće voditi računa o zakonom utvrđenim područjima županija, gradova i općina u RH. Kao Kao što vam je poznato Odlukom Ustavnog suda iz veljače 2023.g. ukinut je zakonom kojim se uređuje područje izbornih jedinica za za izbor zastupnika u HS. Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski državni sabor koji je prema toj Odluci prestaje važiti 1. listopada 2023.g.. U navedenoj Odluci Ustavni sud je utvrdio da navedeni zakon nije u suglasnosti za čl. 45. Ustava. Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno te odluku Ustavnog suda kao bitna obilježja ovog prijedloga Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u HS o kojima ćemo danas raspravljati ističemo, broj izbornih jedinica ostaje jednak 10 izbornih jedinica, broj zastupnika koji se bira u svakoj izbornoj jedinici ostaje isti, po 14 zastupnika bira se u svakoj izbornoj jedinici. Kao polazište broja birača u svakoj predloženoj izbornoj jedinici uzeti su podaci iz službene evidencije o broju birača iz registra birača sukladno ustavnim i zakonskim odredbama. Prijedlogom zakona predloženo je da je osnova za određivanje područja izbornih jedinica u kojima zastupnike biraju birači s prebivalištem u RH, prosječan broj birača upisanih u registar birača koji imaju prebivalište u RH, a da se ta osnova utvrđuje na način da se ukupni broj birača upisanih u registar birača koji imaju prebivalište u RH podijeli s brojem izbornih jedinica. Određuje se i da broj birača u pojedinoj izbornoj jedinici ne smije se razlikovati više od plus, minus 5% od prethodno navedene osnove sukladno odredbama zakona kojima se uređuje izbor zastupnika u HS. Prema ovakvom prijedlogu broj birača u svih 10 predloženih izbornih jedinica je u zakonskom okviru od plus, minus 5% i raspon je od minus 2,13 do plus 2,26 od prosjeka birača po jednoj izbornoj jedinici. Kod određivanja granica predloženih izbornih jedinica vođeno je računa o najvećoj mjeri o područjima županija te o zemljopisnim i prirodnim obilježjima RH sukladno odredbama Zakona o izborima. Ovakvim prijedlogom uređenja područja izbornih jedinica zadovoljen je i uvjet iz čl. 39. st. 2. Zakona o izborima te nastavno na to Odluke Ustavnoga suda iz veljače 2023.g., a imajući pri tome u vidu da se Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u HS primarno mora udovoljiti odredbi Ustava iz čl. 45. st. 1. o općem i jednakom pravu glasa. Upravo se ovim prijedlogom zakona na jasan i transparentan način predlaže urediti pitanja koja se odnose na praćenje broja birača u izbornim jedinicama te postupku njihove delimitacije sukladno odluci Ustavnoga suda kao i da se predlaže urediti izborne jedinice na način da pravo glasa birača vrijedi jednako sukladno Članku 45. Ustava. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem ministru. Imamo jednu povredu Poslovnika. Tko je to? Ne vidim. Ispričavam se. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče povrijeđen je Članak 174. Poslovnika zato što kada se govori o ocijeni stanja ono što je navedeno u zakonu naprosto nije točno. U zakonu piše da ovdje nema većih odstupanja od 5%. Mi znamo da Registar birača nije pouzdan podatak. Mi znamo da je Ustavni sud rekao trebamo se pozvati na popis stanovništva. To nije učinjeno i u prijedlogu zakona se iznosi laž da je ovdje odstupanje manje od 5%. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grbin to ste mogli kroz repliku, to znadete i sami nije to povreda Poslovnika tako da dobivate opomenu. Idemo sada s replikama, kolega Srpak izvolite. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala predsjedniče. Uvaženi ministre sa suradnicima, Zakon o izbornim jedinicama za Hrvatski sabor je nešto slično kao pravila nogometne igre. Vrijedi za sve ekipe koje se natječu na nekom natjecanju. Natjecanje koje nam predstoji zove se parlamentarni izbori, a natjecat će se očito ekipa i natjecanje je podijeljeno u 10 izbornih jedinica plus 11 i 12. Zakonom o izboru, izboru zastupnika u Hrvatski sabor a koji je važeći propisano je da se u 10 izbornih jedinica bira 140 zastupnika. 7. veljače Ustavni sud ukinuo je postojeći Zakon o izbornim jedinicama zbog prevelikog odstupanja više od 5% u broju birača te se ovim zakonom to sada regulira na način koji jamči da svaki glas jednako vrijedi. Ministre hoće li se ovakvim zakonskim rješenjima svi koji se uključe u ovu tekmu zvanu parlamentarni izbori igrati pod istim uvjetima i pravilima? Hvala.

o ustavnosti Zakona o izbornim jedinicama odnosno zapravo o Članku 45. Ustava i mi smo zapravo kroz ovaj prijedlog zakona ostvarili to da svaki glas jednako vrijedi. S obzirom da smo i propisali način izračuna odstupanja u veličini izbornih jedinica i temeljem toga dakle odstupanja su od minus 2,13 do plus 2,26 dakle ispod 5% odnosno čak ispod 10% koliko i Venecijanska komisija proklamira u svojim izvješćima na što će se vjerujem pozivati dio kolega danas ovdje u sabornici odnosno i 15% koliko Venecijanska komisija u iznimnim slučajevima govori. Hvala. Kolega Miletić, izvolite. Dakle, jasno vas pitam. Kako je moguće da prije početka te utakmice imate 500 tisuća viška, 500 tisuća ministre. Zamislite sad ovdje da napunimo 500 tisuća glasačkih listića, 500 tisuća. Evo i kažu iz vaše stranke i svi će oni za HDZ. Ja to nisam rekao. Dakle, ti viškovi kojih nema, možda su neki mrtvi, možda su na Marsu, tko zna gdje su, dakle vaš kolega sad ovdje poslušajte, dakle može se poslušati rekao je svi će oni za HDZ. Ovo je strašno. Ovo je stvarno strašno. To nije pošteno i to se tako ne radi. I moje pitanje vama ministre kako je moguće da mi idemo na izbore, a imamo 500 tisuća viška glasačkih listića, kako? Povreda Poslovnika, kolega Zekanović izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani predsjedniče naravno Članak 238., obmanjivanje hrvatske javnosti. Dakle, kolega Miletić ovdje stalno pokušava izbjeći, izgovoriti činjenicu koja je jako važna, a to je da je upravo njegova stranka imala ministra uprave u dva mandata koji je to mogao promijeniti pa nije. Onda im je odgovaralo. Možda su oni, što on sad izmišlja ubacivali nekakve listiće negdje. Dakle, u dva mandata su imali priliku to promijeniti, a nisu prstom mrdnuli, dakle čista demagogija ili da provedemo laž. Kolega Zekanović dobivate opomenu i sad ponovo vidim da kreće lavina povreda Poslovnika. Imamo replike, dakle institut replika je taj koji u ovome trenutku rješava sve potrebne prijepore i prigovore koje imate na izlaganje i u toj replici možete kazati sve što želite. Ovo držim nekorektnim jer povreda Poslovnika onemogućava one koji su se pristojno javili za repliku da dođu na red. Nemojte mahati kolegice Raukar jel to rade svi, ja govorim svima. Mahala vi ne mahala ja ću napraviti po svome. Dakle, …/Upadica se ne razumije./… ne, ne govorim svima, govorim svima jer ima svih stranaka ovdje i apeliram ponovo da se prekine sa zlouporabama povreda Poslovnika. Ona ne služi zato da bi replicirali nego da ukažete na greške u proceduri i ovako ćemo jako teško raditi. Ja ne razumijem zar je to ovaj moje inzistiranje na poštivanju pravila nije moj hir nego je to poziv svima vama da se držite pravila jer mi smo tijelo koje donosi zakone koji bi trebali biti primjer svima drugima kako se poštuju zakoni, a mi ih uporno kršimo. I ovo zaista nema smisla. Jučer smo pokazali to, sad ne znam preko 200 opomena, danas se nastavlja opet na isti način i i ne znam što bi vam rekao. Kolegice Jelkovac, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, ali povrijeđen je Članak 238. Poslovnika. Uvažavajući sve ovo što ste rekli ipak želim istaknuti da se ovdje aludira i vrijeđa nas zastupnike aludirajući na to da ovim zakonom ustvari unaprijed želimo stvoriti prednost na izborima što nije točno. Pravila zaista jesu jednaka za sve. Kolega Miletić, izborna biračka, birački odbori i izborna povjerenstva kontroliraju provođenje izbora na dan izbora, birački popis samo omogućava onima koji imaju pravo glasa da izađu … .../Upadica: Hvala kolegice Jelkovac./... … tako da ono što govorite nije točno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Dobivate opomenu. Kolega Begonja, izvolite. Zahvaljujem. Kolega je povrijedio čl. 238, omalovažava mene kao zastupnika i odstupa od uobičajenog ponašanja zastupnika u Saboru. Naime, kolega, upravo ovo što je kolegica kazala, postoje mješovite birački odbori, postoji izborno povjerenstvo na čijem je čemu nestranački su ljudi i još nešto, ja nisam rekao ono što ste vi kazali, nego sam pitao i zar će oni svi glasati za HDZ? Hvala.

zastupnika, ali i svih građana RH koji nemaju sinkopu. Kad govorimo o sređivanju biračkih popisa i Registra birača, ja moram napomenuti da je Arsen Bauk kao ministar uprave započeo s tim poslom, taj posao je nastavio u vladi Vlaho Orepić, a onda je HDZ smjenom Vlaho Orepića naredbom tajnici taj posao zaustavio. .../Upadica: Kolegice Glasovac, dobivate… /... Zbog koga i za čiji Čl. 238, legitimno je da svatko izabere za sebe imati đon obraz, biti satelit, prodati svoje ideale za fotelju, to je legitimno jer živimo u takvom društvu, ali narod to prepozna. Ono što je važno reći, nama se ovdje zamjera da nismo nešto napravili u 3 mjeseca ili ako hoćete, u 2 navrata, manje od 6 mjeseci, u 5 mjeseci, a s druge strane čovjek brani HDZ koji, koliko, 30 godina vodi ovu državu? .../Upadica: Hvala kolega Miletić./... Sramotno! **Jandroković, **Bauk, Arsen (SDP)** Odustajem obzirom da je kolegica Glasovac rekla ono što sam ja mislio. Dobro, onda ne dobivate opomenu. Kolegice Peović, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Pa ja bih se pozvala na čl. 238, ali bih uputila kritiku vama, predsjedavajući, na ovoj moralizatorskoj predavanju koje ste nam održali o kršenju povreda Poslovnika jer kršenje nečega što nije pravedno, da se ne može reagirati replikom možda je nelegalno, ali nelegitimno. I Matija Gubec je kršio zakone ustajući protiv Franje Tahyja, da ne spominjem neke recentnije primjere. Dakle ako ljudi dižu povredu Poslovnika, mijenjajte Poslovnik.

pa da vam samo kažem kakva su tamo pravila. Svaki klub ima vremena za izlaganje koliko ima članova x5 minuta i u okviru tog vremena, recimo, vi imate 3 ili 4 zastupnika, znači imate 15 ili 20 minuta, vi govorite u ime kluba, govorite pojedinačno, možete replicirati i možete imati povredu Poslovnika, ali svaki klub koji je vaše veličine 15 ili 20 minuta i to je sve. Nema drugoga, ne može se sada 100 puta intervenirati, ne može se na ovaj način kršiti Poslovnik i oni točke dnevnog reda obave u roku 3 do 4 sata. Ovo ja upozoravam, mislim ne moraliziram, nisam moralizator, predugo sam u politici da bi moralizirao, ovo vam govorim zato što će postati jako teško raditi jer mi ćemo svaku točku raditi po 10 sati i mi nećemo stići napraviti sve što treba jer je ovo besmisleno. Ali okej, dok je Poslovnik ovakav, ja ću ga se držati. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče, povrijedili ste čl. 238 jer omalovažavate zastupnike. Ako ovaj Poslovnik, vidite, nije dobar, vratimo se na stari, vratimo ono kako je bilo, da imamo znači onih koji žele replicirati, replicirat će i bilo je puno bolje. Ovako ste ukinuli prava sloboda govora zastupnika što nije dobra poruka o demokraciji našim građanima jer kad građani vide ovo, kako izbacujete saborske zastupnike, ne razumije./... **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolega Bulj, to je još jedna klasična manipulacija. Dakle držimo se reda, držimo se poslovnika koji smo sami donijeli, držimo se zakona. Dakle ja samo tražim od vas da se držite zakona ili ti ovoga Poslovnika koji imamo. Ništa drugo od toga. Niti koga gušim u njegovom izričaju, govorite svi koliko hoćete, ali vas pozivam jer ste sada svi to počeli raditi i jučer je zato 50 i ne znam, 6 zastupnika dobilo opomene. je, to je besmisleno. Kolega Mlinarić, izvolite, povreda Poslovnika. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo predsjedavajući. Evo, baš kad je ova tema se krenula, da ja vas pitam zbog čega ste meni jučer dali treću opomenu, nijednu ružnu riječ nisam izgovorio, izgovorio sam činjenice i dao sam svoj politički zaključak. Je li to verbalni delikt? Jeste vi tu da procjenjujete mene kao političara kako ću ja, ne nekog uvrijediti, kažem, ponavljam, nijednu prostu ružnu riječ nisam upotrijebio.

ne, pa, kolega Mlinarić, nećemo se sada vraćati. Molim vas, kolegice i kolege, molim vas. Kolegice i kolege, molim vas. Dakle vi ako mislite da sam pogriješio, ako vi mislite da sam pogriješio, obratite se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, vi jako dobro znadete koje ste riječi koristili koje smatram neprihvatljivima jer da vama netko isto tako kaže, neću ih ponoviti, pa nisam vam ja veslo sisao da me navlačite da ja govorim ono što bi vi htjeli da ja govorim. .../Upadica razgovarat ćemo mi poslije, neću se ja sad s vama ovdje raspravljati, znate. Birajte malo riječi. Kolega Deur, izvolite, povreda Poslovnika. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala predsjedniče, 238. Vrijeđanje kolege Mlinarića i svih zastupnika HDZ-a. Kolega Mlinarić jučer nisam imao niti jednu povredu. Rekli ste ministru Medvedu i svim nama u HDZ-u da smo izdajnici. Tko ste vi i koje je to vaše pravo i tko vam daje, gdje ste bili 20 godina dok se niste uključili u Domovinski pokret i dok vam nije brat Škoro počeo pisat pjesmice. Gdje ste do sad bili? I od kud vam to pravo? Kako se sad niste sjetili nestalih, poginulih i umrlih hrvatskih branitelja. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Deur hvala vam lijepa. Dobivate opomenu. Kolega Mlinarić izvolite povreda Poslovnika. **Mlinarić, Stipo (DP)** 238. evo ovako kolega Deur. Gdje sam ja bio 20 godina to se vas ne tiče. Bolje se pitajte gdje ste vi bili, a niste niš napravili. To se pitajte, ja sam bio doma. Prema tome, a tražim od vas kao predsjednika Sabora pošto se sjednica snima da kažete ovima kom sam rekao prvo argumentima, nisam rekao ministru Medvedu, rekao sam premijeru Plenkoviću što vas i boli. Prema tome, tražim slobodno da se pregleda snimak i da se vidi kom sam ja rekao. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Mlinarić, obratite se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i ne cirkusirajte! Dobivate opomenu. Da, vi cirkusirate. Izvolite kolega Deur. Kolega Mlinariću vi prozivate zastupnike HDZ-a gdje su kad bili. Premijera nazivate izdajnikom. Od kud vam to pravo? Ministra hrvatskih branitelja sve tu ljude, da li vi sebe smatrate da je vaša era uz brata Škoru i ekipu najbitniji djelokrug hrvatskog društva? Od kud vam to pravo? Čim si dajete tu situaciju da nosite vi danas Hrvatsku državu tko vam to daje za pravo? Kako te nije sram više cirkusirat u Saboru i vrijeđati ljude? **Jandroković, i sad vas pozivam da opet stanemo i vratimo se na raspravu, jer rasprava je o izbornim jedinicama i Zakonu o izbornim jedinicama i pokušajte se držati reda jer ovo neće nas odvesti u smjeru koji je koristan za društvo i za naše građane. Imamo odgovor na repliku kolega, odnosno ministar Malenica. Izvolite. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče Sabora, poštovani kolega Miletić. Dakle, ta teza o 500 tisuća glasačkih listića je apsolutno promašena. Dakle, mi imamo jasan proces glasovanja od postupanja Državnog izbornog povjerenstva, Izbornog povjerenstva izborne jedinice, zatim izbornog povjerenstva gradova i općina pa do biračkih odbora. Dakle, kad se raspišu izbori, kad se zaključi registar birača, kad se pripremi izvadak iz registra birača birački odbor dobije izvadak iz registra birača, birački odbor pregledava glasačke listiće, pregledava kutije. Dakle, nema nikakvoga listića ubačenih u glasačke kutije prije nego započne glasovanje. Postoje promatrači koji mogu pregledavati to sve i gledati proces izbora. Dakle, ja znam da ste vi relativno novi u politici, ali ako evo nećete biti na listi, na nekoj listi za sljedeće izbore možete se uključiti kao promatrač ili član biračkog odbora i sagledavati taj izborni Idemo dalje. Kolega Karlić, izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Hvala predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Pa evo upravo bih ja oko registra birača rekao nekoliko riječi. Mislim da kolege iz oporbe obmanjuju javnost pa i građane pred ove izbore, jer jasno je da ovaj popis birača nema nikakav utjecaj na izborne rezultate. Svi znamo da postoje izborna povjerenstva kao što ste i sad rekli svi znamo da su ona mješovita, da su iz različitih stranaka, da postoje promatrači koji to sve prate. Znači nema mogućnosti nikakve niti krađe, niti upisa nekih ljudi. Jedini netočan podatak, jedini problem koji postoji kod popisa birača je to što nam daje krivi rezultat izlaznosti, daje nam manji postotak izlaznosti negdje 50, 55% a zapravo vjerojatno prava izlaznost je oko 65, 70%. I sad evi moje je pitanje jedino kako možda riješiti taj problem? Znam da je teško da nije jednostavno, da je problem ako bilo koju osobu obrišemo a koja je u Hrvatskoj što napraviti, odnosno da je to jedan malo duži proces koji moramo raščistiti. Hvala.

pregledava dakle birački odbor da li je osoba upisana u Izvadak iz registra birača i to je činjenica. Dakle, on ne glasa na izborima temeljem činjenice što je bio u popisu stanovništva, nego temeljem činjenice što je on u registru birača i što se nalazi u izvatku iz registra birača. Dakle, registar birača koji je reguliran Zakonom o registru birača povlači podatke iz evidencije prebivališta. Naravno prebivalište je institut koji zapravo nosi određena prava, a i nosi određene obveze. Dakle, imamo odgovornost svakog građanina da regulira svoje prebivalište onako kako zakon propisuje, jer prebivalište nosi prava i određene obveze. Imamo i odluku Ustavnog suda gdje je utvrđeno da je brisanje iz evidencije prebivališta i povrijeđeno sloboda kretanja, pravo na slobodu kretanja, tako da imamo i taj segment. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam. Poštovani gospodine ministre, prvo 11. izborna jedinica, dakle dijaspora preko 3 milijuna hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj tri predstavnika šalju u Hrvatski sabor. 12. izborna jedinica nacionalne manjine po novom popisu cirka 250000 stanovnika ove zemlje osmero zastupnica i zastupnika. Molim komentar ovog očiglednog nesrazmjera, jer on je proizvod vaše metodologije izračuna. I drugo, lijepo vas molim zašto se za ta tri milijuna Hrvata koji godišnje sudjeluju sa gotovo 8% bruto društvenog proizvoda svojim doznakama u Hrvatsku ne osigura ono što je jedino pravedno i ispravno, a to je dopisno ili elektroničko glasovanje. Unaprijed vam hvala na odgovoru. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, mi danas raspravljamo o Zakonu o izbornim jedinicama. Dakle, to što ste vi istaknuli je zapravo tema Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, odnosno zapravo je tema samoga ustava, dakle mi smo pristupili ovim izmjenama Zakona o izbornim jedinicama temeljem odluke ustavnog suda i razmotrili smo ono što je ustavni sud

gdje imamo otprilike dakle ne otprilike nego 3 milijuna 646 tisuća birača, dakle to smo regulirali ovim zakonom i definirali granice izbornih jedinica kako ne bi bilo odstupanja većih od 5% dakle XI.

opće biračko pravo. Ovim prijedlogom zakona ja sam siguran da je to ostvareno, međutim zanimaju me dvije druge stvari. Institut koji je uveden ovim prijedlogom zakona, a to je zapravo obveza Ministarstva pravosuđa i uprave da tromjesečno obavještava obavještava HS o promjenama o kretanju broja birača, pa nešto ako možete reći o tome. I još jedna stvar, ovdje je bilo, kada se tražila stanka, riječi o tome da je ponovno Grad Zagreb koji je dosad bio u 4 izborne jedinice sada u 3 izborne jedinice i ponovno je to stavljeno u neki negativni kontekst, pa ja vas molim komparativno kada gledamo, znamo da je primjerice grad Ljubljana, glavni grad Slovenije podijeljen u 2 izborne jedinice, da li možete reći za druge glavne odnosno ako imate primjere iz drugih glavnih gradova, primjerice članova EU, kakva je situacija kod njih i u koliko izbornih jedinica su podijeljeni ti glavni gradovi? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče, dakle mi smo evo temeljem i odluke ustavnoga suda u ovaj zakon stavili odredbe koje se odnose na proces delimitacije, dakle stvorili smo obvezu Ministarstvu pravosuđa i uprave da tromjesečno dostavlja podatke Vladi RH o kretanju broja birača po izbornim jedinicama, svjesni smo da postoji taj problem još od 2010.g. kada je po prvi put ustavni sud upozorio na to. Došli smo u situaciju gdje je ustavni sud ukinuo odredbe i mi smo zapravo pristupili korekciji, kako je kolega Beljak rekao, Zakona o izbornim jedinicama da uskladimo većinu izbornih jedinica i uveli proces delimitacije. Naravno da smo pokušali koliko je to god moguće voditi računa o granicama

Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani ministre, ostali ste mi dužni iz prvog čitanja jednostavan suvisli i iskren odgovor, zašto je iz VIII. izborne jedinice pomaknuta Općina Matulji u VII., a iz VII. u stavljen je grad Bakar i grad Novi Vinodolski? Naime, isti je broj stanovnika odnosno birača ostao ko i prije, matematički to nije bilo potrebno. Da li postoji neki drugi suvisli razlog osim toga što su gradonačelnici Bakra i Novog Vinodolskog HDZ-ovci, dal postoji neki drugi razlog? I da se malo referiram na mog poštovanog kolegu Srpaka kojeg iznimno poštujem. Da, nogometna utakmica je, ali svako toliko HDZ voli zabiti iz zaleđa, a ovaj zakon o ovoj VIII. izbornoj jedinici je baš, baš to nedozvoljena pozicija. Ministre, molim odgovor, hvala lijepa. Prije ministrovog odgovora imamo povredu poslovnika, kolega Klarić izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Evo 238., kolega Daus već drugi put danas spominje kolegu Butkovića i mene, čast nam je da nas pokušavate usporediti sa Matkom Laginjom, povijesnom ličnošću, al mi smo i dalje Klarić i Butković, ja vjerujem da su Istrijani i svi u VIII. izbornoj jedinici itekako upoznati sa svim projektima koje g. Butković pokreće kako u Istri tako i diljem Primorsko-goranske županije.

Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče, ja sam svjestan možda da kod vas u IDS-u postoji nervoza i frustracija zbog toga što ste evo već drugi mandat u oporbi, a izgledno i treći mandat u oporbi, a da HDZ-ova Vlada nikad više ne ulaže u Istarsku

kroz ovaj zakon došli do toga da izborne jedinice imaju više-manje isti broj birača po izbornim jedinicama, dakle odstupanje je 2,13 do 2, -2,13 do 2,26, tako da smo evo ostvarili sve ono što je ustavni sud od nas tražio, hvala. **Jandroković, Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre, dakle poznato nam je da je odlukom ustavni sud u veljači ove godine ukinuo tada važeći Zakon o izbornim jedinicama i to uglavnom jer isti nije bio u skladu s odredbama čl. 45. ustava. sad mene zanima i molim vas da još jednom ponovite, da li ovaj konačni prijedlog zakona je u skladu s odredbama Ustava RH, da li su preporuke iz odluke ustavnog suda ispoštovane glede jednakog biračkog prava i da li ovaj prijedlog zakona omogućuje svim političkim strankama jednaka pravila za predstojeće parlamentarne izbore? Hvala. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, dakle naravno da su jednaka izborna pravila za sve političke opcije i sve političke aktere koji će biti kandidati na slijedećim izborima, a evo zanimljivo je pozvati se ponovo na jedan članak u jednom dnevnom listu koji je zapravo analizirao ovaj model s obzirom na rezultate iz 2020.g., pa je jasno utvrdio da je evo SDP dobitnik ovih izbora, po rezultatima iz 2020.g. dobiva dva mandata više. Tako da ta teza da se radilo o gerrymanderingu odnosno prekrajanju u korist HDZ-a je propala i promašena. Dakle jednaka izborna pravila postoje za sve, naravno Ustavni sud je taj koji odlučuje o ustavnosti i ocjenjuje ustavnost svakog propisa. Mi smatramo da smo u potpunosti ispunili ono što je Ustavni sud tražio kroz svoju odluku. Hvala. **Jandroković, Da li je ispoštivano ono što je Ustavni sud naložio? Nije naravno. Ne poštivaju se granice županija, to je činjenica, Splitsko-dalmatinska županija je na pola, ali to je manje bitno. Najbitnije je ovdje kazati da 500 tisuća više birača nego stanovnika je više nego porazno. I to me zanima ministre šta odgovoriti ljudima, građanima. Što odgovoriti onima koji su prikupili više od 400 tisuća potpisa da se uvede elektronsko i dopunsko glasanje gdje bi puno više imalo mogućnost da glasa, poglavito ljudi koji nisu kod svojih kuća i koji su utekli zbog vaših politika u inozemstvo. Zbog čega taj dio nismo odradili? Ovo prekrajanje nečega što je Šeks u svom inkubatoru napravio

elektronsko dopisno glasovanje i neki drugi oblici glasovanja i modaliteti glasovanja nisu bili predmet ovoga, nisu predmet ovoga zakona niti su bili predmet razmatranja i u okviru ovoga zakona s obzirom da ste vi čelnik lokalne samouprave izabrani neposredno na prošlim izborima jako dobro znate koji je zapravo modus rada biračkih odbora. Nisam čuo da ste tada upozoravali na višak birača u lokalnim izborima za grad Sinj tako da koristite te argumente kad vam odgovara, a kad vam ne odgovara onda nisu bitni. Hvala. Povreda Poslovnika, kolega Bulj izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Ministar je povrijedio čl. 238. jer omalovažava prije svega cijelu 9. izbornu jedinicu, a i građane grada Sinja. Znam da vam je problem šta sam pobijedio na izborima Hvala,

Idemo dalje. Kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani ministre, evo čuli smo Mira Bulja da je on temeljito pobijedio na izbore, kao što smo jutros čuli Božu Petrova da je rekao da će na izborima glasati djeca od 13 godina. S time ćemo se mi bavit ovih godinu dana, s njima, politikom i političarima koji izmišljaju, lažu, namjerno iz, najprije iz želje da se svide, a onda zato što vjerojatno niti ne čitaju i ne žele uopće shvatiti poruke neke. Samo inzistiranje na tome da ovaj zakon određuje pobjednika ili gubitnika u drugi plan stavlja bilo što drugo što čini politiku. I ljude, programe, nekakve ciljeve, mjere itd. što ćemo morati dati građanima i dovoljno je samo donijeti zakon i znamo tko je pobjednik. Čista laž. Znači pokazuje iskustva da se po dosadašnjem zakonu i gubilo i dobivalo izbore. Tako će biti i po ovome. Male promjene čisto su usklađenje. Ali što reći ljudima kada imamo ovakve političare koji bez ikakvog trzanja lažu, izmišljaju ne bi li valjda sami sebi bili interesantni i izmišljali

Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Pa do da, izbori su jedna utakmica gdje zapravo birači ocjenjuju pojedina i ponašanja i stavove ali ono što je netko učinio u mandatu prije odnosno mandatima prije. Tako da evo vjerujem da će i birači na ovim izborima sukladno ovome novome zakonu moći ostvariti svoje opće biračko pravo i naravno povjeriti glas političkoj opciji i strankama koje imaju određene rezultate koji im mogu jamčiti određenu sigurnost i stabilnost. Hvala. **Jandroković, Štovani ministre, vi jedini branite ovaj zakon ovdje u Saboru. Naravno, gospoda Šeks, Anušić i Resler nisu s nama, a radna grupa HDZ-a i radna grupa Vlade Republike Hrvatske pokazuju samo jedno. HDZ kaže mi možemo što hoćemo. Na ovaj zakon bilo je puno primjedbi oporbe, javnosti ali i ustanovnopravnih stručnjaka katedri svih fakulteta u Hrvatskoj. Pa postavljam jedno pitanje, zbog čega u javnoj raspravi niti jedna primjedba, recimo upravo od ustavnopravnih stručnjaka nije prihvaćena? Vi ste dekan veleučilišta u Šibeniku i one glavne primjedbe koje su dane nisu prihvaćene. Ja ih neću elaborirati, od e glasovanja pa do same primjedbe na zakon koji je trebao promijeniti ono što je najvažnije, a to je zapravo jednakopravnost kod glasovanja.

Ja često sretnem župana Bjelovarsko-bilogorske županije gospodina Marušića pa on se meni jada da je zapravo njegov prethodnik isto tako radio što što hoće. Odnosno s istom ovom parolom. Pa se žali sada da su ostali određeni dugovi nakon prethodnika. Dakle mi smo pristupili ovim izmjenama rekao je dobro kolega Beljak, korekciji zapravo Zakona o izbornim jedinicama, nismo ulazili u izborno zakonodavstvo u promjeni izbornog zakonodavstva, to je prije svega Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, a vidjeli smo zapravo 2015. kada se mijenjao taj zakon kako se transparentno mijenjao tada taj zakon. Dakle, mi smo imali minimalne korekcije, dakle saborski zastupnici imaju priliku i kroz prvo i kroz drugo čitanje dati određene primjedbe i komentare, a ne vidim neke suvisle. Kolega Bajs povreda Poslovnika, izvolite. **Bajs, Damir (Fokus)** 238. Kad govorimo o tome tko šta može drago mi je da ste potvrdili da HDZ ide za tom pretpostavkom, a kad govorimo u Bjelovarskoj-bilogorskoj županiji da, ostalo je iza mene puno toga recimo zgrada nove Opće bolnice Bjelovar, Glazbena škola, Centar kompetencija, 50 obnovljenih škola i mnogo drugoga, tako da o dugovima koji ne postoje naravno neću niti govoriti. A na vama je ne da govorite o tome šta drugi rade nego da odgovarate na pitanja u Saboru saborskog zastupnika po poslovniku koji postoji ovdje. Dobivate opomenu kolega Bajs ovo nije bila povreda poslovnika. Kolega Barbarić izvolite. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani ministre. Iako se Ustavni sud nije bavio 11. izbornom jedinicom nažalost je da i dalje imamo situaciju da glas Hrvata izvan RH ne vrijedi jednako kao Hrvata u RH uz diskriminirajući postupke kao što je prethodna prijava i mogućnost glasovanja u diplomatskim predstavništvima. Ovdje imamo i zastupnika … jel točno da je to bio uvjet tadašnjeg predsjednika SDP-a i SDP dakle g. Milanovića oko ustavnih izmjena oko ulaska RH u EU s jedne strane i ograničenja broja zastupnika iz 11. 11. izborne jedinice. Uspjeh Vlahe Orepića je bio organiziran i hajke na Hrvate i lažne prijave. Ima li kakve razlike između broja birača i

prije ulaska RH u EU ograničio broj mandata u izbornoj jedinici koja se odnosi na Hrvate izvan RH, naravno svjesno i ucjenjivački tada. nismo nije materija zapravo ovoga zakona reguliranje te izborne jedinice niti mjesta gdje se može ostvariti biračko pravo, ali to je nešto svakako o čemu se treba razgovarati i treba i Hrvatima koji se nalaze i izvan RH omogućiti jednako biračko pravo i o tom će se sigurno raspravljati u narednom razdoblju. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Povreda poslovnika kolega Bauk, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Iskoristit ću priliku dobit opomenu da malo korigiram 238., korigiram ministra i zastupnika Barbarića. Naš uvjet nije bilo ograničenje broja zastupnika iz dijaspore, naš uvjet je bilo ukidanje broja zastupnika iz dijaspore, a ograničenje je bio kompromis koji smo postigli s HDZ-om za dobrobit Hrvatske, tu smo malo popustili. A ako se ta tema bude otvarala može se samo dalje smanjivati sa na dva, na jedan ili na nula. Hvala. Evoga kolega Bauk je jasno kazao kakav je stav SDP-a oko toga tako svima na znanje. Kolegice Glasovac izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Poštovani

Kao ilustraciju citiram naveo je „da čak uz ostvarenje savršene matematičke jednakosti izborna jedinica koja bi sadržavala primarno područje Sjeverne Hrvatske, a kojima bi zbog matematičkog ujednačavanja s drugim jedinicama bio priključen neki od otoka teško da bi odagnala sumnju građana u iracionalnost i arbitrarnost izbornog sustava“, pa vas ja pitam, koja je logičnost i kako se podudara s ovom izrijekom Ustavnog suda vaša odluka da Šoltu kao otok spojite s Kninom, a Pag s Petrinjom? Znate li vi čitati s razumijevanjem odluke Ustavnog suda? Izvolite, pardon prije ministra kolega Habijan se javio za povredu poslovnika. **Habijan, Damir (HDZ)** Poštovani predsjedniče riskirat ću opomenu, 238., dakle kolegica pita dal je ministar čitao, meni se čini da kolegica nije čitala. Dakle, Ustavni sud kaže citiram „granični dijelovi svake izborne jedinice morali bi biti međusobno povezani u jedinstvenu cjelinu kolikogod je to moguće, a da se pri tome ne naruši mjerilo i jednaka težina biračkog prava glasa u svakoj izbornoj jedinici“, to je ključ i zato sam reko čl. 45. kojim je ovo ostvareno. Prema tome, bolje čitajte. To je bila replika dobivate opomenu. Kolegice Glasovac izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** 238. uvreda zastupnice konkretno mene, trebali ste onda citirati cijeli dio odluke. Da treba se ujednačiti izborne jedinice na način da svaki glas vrijedi jednako, ali isto tako treba što je moguće više pratiti administrativno-teritorijalne granice RH, isto tako prateći kulturološke i sociološke fenomene unutar postojećih područja, točka. Iako vas je po vašem mišljenju kolega uvrijedio ja procjenjujem da vas nije uvrijedio pa vam dajem opomenu. Kolega Habijan povreda poslovnika isto tako. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Morat ću nastaviti jel nije točka, Ustavni sud dalje kaže Što je povrijeđeno?/… Povrijeđen je čl. 238.. Citiram …/Upadica predsjednik: Isto vas je uvrijedila kolegica?/… Uvrijedila me jako, dakle da citiram „kriterij podudaranja izbornih jedinica s administrativnim granicama upravno teritorijalnih jedinica nije sam po sebi jamstvo usklađenosti sa zahtjevom iz čl. 45. Ustava“, dakle vi ste malo to okrenuli. Bit i cilj je čl. 45., opće i jednako biračko pravo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Habijan i vama još jedna opomena. Idemo dalje, sada će ministar odgovoriti na repliku, izvolite. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice na postavljenom pitanju. Ja ne znam dal ste vi sagledali model koji je SDP predlagao, a to je šest izbornih jedinica, ali zapravo u toj izbornoj jedinici Šolta i Knin su također u toj izbornoj jedinici u toj dalmatinskoj izbornoj jedinici, dakle tu vam odgovara, a ovdje vam ne odgovara, dakle tu ste malo u diskrepanciji tako da evo možda bi bilo dobro da ste malo bolje pogledali vaš prijedlog izbornih jedinica koji ste zapravo odbili 2015.g., odbio ga je evo ne znam dal ga je odbio g. Bauk ili g. Grbin, ali je odbijen tada prijedlog od šest izbornih jedinica koji ste evo sad slavodobitno prikazali kao vaš doprinos reformi izbornoga zakonodavstva. Dakle, Knin i Šolta su i u vašem prijedlogom u istoj izbornoj jedinici, a to pozivanje na Sjever Hrvatske i otoke, to ne znam, neću komentirat. Hvala. Sada idemo dalje s replikama, kolega Sobota izvolite. **Sobota, Darko (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani ministre dolazim iz Općine Kalinovac koja se nalazi u istočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije. Jedna od 22 općine i 3 grada, dakle 25 jedinica lokalne samouprave koje su dosada pripadale da tako kažem II. izbornoj jedinici u cijelosti. Ovim novim prijedlogom zakona 7 jedinica lokalne samouprave 6 općina i 1 grad ostaju u II. izbornoj jedinici ostalih 18 jedinica lokalne samouprave dakle 16 općina i 2 grada će pripasti IV. izbornoj jedinici. I ovdje u Hrvatskom saboru, ali i po medijima podosta se pisalo i pitalo i postavljalo upita upravo o Koprivničko-križevačkoj županiji pa ja evo sada koristim priliku da vas upitam

u postojećem odnosno još nije važeći, ali s obzirom da ga je Ustavni sud ukinuo Zakon o izbornim jedinicama, dakle imali smo odstupanja gdje zapravo IV. i V. izborna jedinica su su bile te izborne jedinice gdje je bilo najviše odstupanje i s obzirom na tu činjenicu, a da dođemo do odstupanja koje je ispod 5% dakle pomjerili smo granice izbornih jedinica. U ovom prijedlogu koji imamo danas dakle 14 izbornih jedinica, 14 županija se nalazi u okviru istih izbornih jedinica. Gotovo 80% birača će glasati u izbornim jedinicama u kojima su dosad glasovali. Tako da smo evo ostvarili sve ono što je Ustavni sud od nas tražio. Koprivnička, Koprivničko-križevačka županija je podijeljena u više izbornih jedinica međutim postigli smo onaj cilj koji je Ustavni sud od nas tražio da imamo u svakoj …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… izbornoj Hvala predsjedniče, ministre, kolegice i kolege mi danas mijenjamo izborne jedinice ali ne mijenjamo izborni sustav. Imali smo druge izborne sustave '90.-te čisto većinski onda '92., '95. mješoviti i većinski proporcionalni onda krajem '90.-tih stvoren je široki politički konsenzus za ovaj izborni sustav koji imamo danas. Tada je bio širi, širi politički konsenzus za ovaj isti koji danas na mijenjamo, dakle nastavljamo sa tim konsenzusom koji je stvoren i pod tim sustavom nekada je pobjeđivao desni centar, nekada je pobjeđivao lijevi centar. Dakle, neće izborni sustav određivati tko će pobijediti na slijedećim izborima. Određivat će to tko ima politiku, tko ima lidera koji zna okupljati, koji ima ljude koji mogu provesti takvu politiku. Ako to nema izgubit će izbore, ali ne zbog izbornog sustava nego zbog nedostatka politike. Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi zastupniče, da dobro ste tu istaknuli dakle ovaj izborni sustav egzistira već 20, preko 20 godina još '99. godine i tu je na izborima su se mijenjale vlade i političke opcije. Dakle i SDP-ova vlada je dolazila kroz ovaj izborni sustav i kroz ovaj izborni model i kroz ovakve izborne jedinice. Ono što je također bitno da se ovaj registar i popis birača koristiti također i na lokalnim izborima. Dakle, imamo registar birača i popis birača koji se koristi također na lokalnim izborima i evo nekim akterima to tada ne smeta. Tako da evo imamo nismo mijenjali izborni sustav, izborno zakonodavstvo, korigirali smo izborne jedinice onako kako je Ustavni sud od nas tražio. Dakle, Ustavni sud nije raspravljao o izbornom sustavu može raspravljati o izbornom sustavu. Dakle, to je odluka predlagača zakona i zakonodavnoga tijela da samo odlučuje o izbornome sustavu i zapravo nastavljamo dalje s istim izbornim sustavom ali korigiranim izbornim jedinicama. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani ministre smisao prvog i drugog čitanja zakona se sastoji u tome da primjedbe koje su date na prijedlog zakona u prvom čitanju da se pokušava razmotriti, usvojiti i nešto se usvaja, nešto se odbija i sve ostalo tako da dobijemo onda u drugom čitanju ipak malo korigiran prijedlog. Ovaj prijedlog razlika između prvog i drugog čitanja ovog prijedloga je samo u nomotehnici. Dakle, vi govorite da ste imali stručnu radnu skupinu na razini ministarstva, mene zanima da li je stručna radna skupina uopće razmatrala bilo kakvih primjedbi koji su bili dati u prvoj raspravi, raspravi na prvom čitanju a bili su primjedbe u kojim smo ukazivali na neke nelogičnosti jer vi ste zapravo granice izbornih jedinica Da li je stručno radno tijelo koje je razmatralo uopće

i da li ste zapravo analizirali te nelogičnosti ako ih, ako smatrate da postoje u vašim modelima. Dakle, vi ovdje čitavo vrijeme uspoređujete neke jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u istoj izbornoj jedinici. Ja sam prošli put na raspravi ovdje u saboru rekao i pitao ne znam koga što je to zajedničko Općini Konavle i Općini Primorski Dolac koje se nalaze 500 km udaljene, a zapravo se u vašem prijedlogu nalaze u istoj izbornoj jedinici. Dakle, 6 izbornih jedinica je pretpostavljam prijedlog koji ste vi ovaj podržali, dakle tu također postoje nekakve kako vi kažete, a pretpostavljam da implicirate na te nelogičnosti o pojedinim jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u istoj izbornoj jedinici. Hvala. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, evo izborni sustav čuli smo nije se mijenjao dugo. Pitanje da li bi se i Zakon o izbornim jedinicama mijenjao da nije Ustavni sud to naložio odnosno da se ispoštiva Članak 45. Ustava RH gdje birači imaju jednaka, I mislim da u ovoj situaciji je bolje da smo napravili ove izmjene nego da se po izbornim jedinicama bira različiti broj saborskih zastupnika i druga stvar koja, ja mislim da smo mi napredovali u demokratskom obliku i da jednostavno biračka tijela su dosegla razinu kad doista možemo vjerovati da ono što dobijemo da je to i stvaran rezultat. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, izvolite. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Dakle imali smo odluku Ustavnoga suda koja je zapravo dovela do toga da mijenjamo Zakon o izbornim jedinicama, se pozvao na ono što je predsjednik SDP-a, g. Grbin rekao u uvodu, kaže da je bilo vladajuće, da je bilo po vladajućoj većini mi o ovome ne bi raspravljali. To je zanimljivo, zanimljiva konstatacija s obzirom da kada je g. Grbin bio predsjednik Odbora za Ustav, tada je Ustavni sud upozoravao na odstupanje broja birača po izbornim jedinicama i to preko 15%. Odbora za Ustav, ne, bio je predsjednik g. Grbin. Dakle u vrijeme SDP-ove vlade i tada je, tada se zapravo nije odlučilo korigirati granice izbornih jedinica, ali evo, sada zapravo g. Grbin nije, žao mi je što nije ovdje i nema repliku, ovaj, pa neće objasniti zašto tada nije mijenjao, odnosno zašto je klub zastupnika promijenio zakon i predložio izmjene Zakona o izboru zastupnika, a ne g. Bauk kao ministar. suverenisti)** Poštovani ministre, evo ovim prijedlogom izbornih jedinica vi samo privremeno gasite vatru što se tiče broja birača. nakon nekoliko godina ponovo ćete imati nesrazmjer između, recimo, slavonskih izbornih jedinica i zagrebačkih s obzirom na daljnji demografski pad istoka Hrvatske. Zar nije onda bilo bolje da cijela Hrvatska bude jedna izborna jedinica i zauvijek ste riješili ovaj problem i zašto niste, kad već mijenjate ovaj Zakon koji naravno, morate mijenjati, niste promijenili i Zakon o izborima zastupnika u HS jer mi smo jedna od rijetkih država koja ima gotovo veći broj svojih državljana van granice nego unutar same Hrvatske, pa samo u jednoj Njemačkoj imate preko 450 tisuća hrvatskih državljana. Zašto im niste dozvolili jedno dopisno glasovanje? Čega se bojite jer, omogućiti samo u konzularnim predstavništvima glasovanje je smiješno gdje ljudi moraju po 500 km ići u jednom smjeru i glasovati. **Jandroković, Gordan kao što sam u više navrata rekao, dakle postupili prema, prema odluci Ustavnoga suda, nismo, nismo ušli u smjeru izmjena izbornog sustava, izbornog zakonodavstva za koje ja osobno smatram da traži jednu široku društvenu raspravu i angažman, naravno i ustavnopravnih stručnjaka, mi to u ovom trenutku nismo se odlučili dakle, u jednom razdoblju koje je blizu nadolazećih parlamentarnih izbora, išli smo zapravo u smjeru minimalnih korekcija i zapravo onoga, ispravljanja onoga što je Ustavni sud u svojoj odluci rekao i to smo zapravo i učinili kod ovoga prijedloga zakona. E sad, što će nam donijeti budućnost? Zasigurno treba otvoriti pitanje i Zakona o izboru zastupnika u HS i zapravo otvoriti jednu širu društvenu raspravu o izbornom sustavu, međutim, idemo na izbore sa ovim sustavom kakav imamo, koji ima određenu tradiciju i isto tako i ovaj model izbornih jedinica. **Jandroković, Gordan Hvala g. predsjedniče, poštovani ministre. Pa ove izmjene zakona praktički ustvari predstavljaju onaj minimum iz zahtjeva, iz odluke Ustavnog suda kako bi se uskladilo sa njihovom odlukom.

Na taj način oni praktički ustvari već sada pokušavaju opravdati svoj eventualni poraz na sljedećim izborima, već sada pripremaju svoje članstvo za gubitak narednih izbora. To je, to je svima jasno jer jasno je svima da način, odnosno izborni model izborne jedinice apsolutno ne utječu na izborne rezultate. To vi svi dobro znate. E sad, da li, da li se slažete sa mnom, mislim da se u ovim izmjenama ustvari najviše vodilo računa o samim biračima kako bi oni osjetili što manje promjena u odnosu na Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Da, dakle išle su minimalne korekcije. Oko 80% birača ostao je u istoj izbornoj jedinici, 14 županija je cjelovito, Grad Zagreb je umjesto 4 dosadašnje, sada u 3 izborne jedinice, dakle išli smo u tom smjeru da napravimo minimalne korekcije, minimalne promjene za birače i promjenu ovaj, izborne jedinice, a da ostvarimo, ispunimo sve ono što je Ustavni sud od nas tražio i napravili u ovom prijedlogu zakona koji sigurno predstavlja i određene minimalne korekcije, dakle ne mijenja se izborno zakonodavstvo, izborni sustav, dakle ovdje postoji puno rasprava o tome kako bi naš izborni sustav, izborno zakonodavstvo trebalo izgledati, dakle to nije tema ovoga Zakona, o tome se naravno, može razgovarati i raspravljati, debatirati o izbornom sustavu, o izbornom zakonodavstvu, međutim, dakle mi smo kroz ovaj prijedlog zakona

ovim Zakonom proći bolje, tko će proći bolje, mislim da je totalno irelevantno, kad narod podigne izlaznost na izbore, onda ćemo vidjeti kako će se karte podijeliti, to je možda ključna tema, barem trebala biti, no nažalost nije. Kad bih ja osobno povjerovao u dobru volju ovog Zakona, ono što bi me odmah demantiralo, sigurno nije činjenica da nije bilo vremena, vremena je bilo itekako, samo je pitanje kad ćemo krenut. Ako ćemo krenuti u 5 do podne, onda je sasvim jasno da imamo 5 minuta i onda da ćemo zaobići jedan normalan demokratski proces donošenja određenoga prijedloga. Jer ako vi kao ministar zaobiđete upute Venecijanske komisije, ako od svih pristiglih komentara prihvatite samo onaj gdje ćete dodati slovo i u određenome nazivlju i sve i-no da ne spominjem. Onda sam ja u ozbiljnoj dilemi. Dakle ili se vas kao ministra ništa ne pita ili ste konzumirali buniku prilikom izrade ovog… .../Upadica: Hvala vam lijepa./... … .../Govornik Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Ja se uvijek veselim vašim replikama i nastupima, ali evo, ne želim docirati ali ću zapravo istaknuti što je Venecijanska komisija. Mi uvijek govorimo Venecijanska komisija. Dakle savjetodavno tijelo Vijeća Europe za ustavna pitanja, dakle punim nazivom Europska komisija za demokraciju kroz pravo dakle osnovana devedesete godine kao savjetodavno tijelo. Nikakve ona upute nije dala. Ona daje inače i određena izvješća, određene preporuke pa kada je riječ o veličini izbornih jedinica i odstupanju ona dopušta čak 10% odnosno i 15% odstupanje dakle i mi smo u konačnici imamo predstavnika u Venecijanskoj komisiji, ali ono što je nama najbitnije zapravo i ono što nas obvezuje ovdje to je odluka Ustavnoga suda. I mi smo zapravo postupili temeljem odluke Ustavnog suda. U konačnici … …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… … birači su čuli smo i određenoga i neznanja, nerazumijevanja, ali i određenih manipulacija pa hajmo malo demistificirati neke stvari. Kada je oporba mislila da će Hrvatska demokratska zajednica iskoristiti ovaj prijedlog da bi sebi nešto pogodovala, onda su stručnjaci izašli da sa ovim prijedlogom SDP najbolje prolazi ili najviše dobija. Kada je oporba mislila da ovaj prijedlog nije ustavan, e onda smo jučer na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav od ustavnoga profesora čuli da on apsolutno prolazi na Ustavnome sudu. Kada oporba više nema argumenata onda se ide, dakle sa nečim da li je to popis stanovništva ili registar birača, registar birača koji je jedini zakonski po propisima taj koji je mjerodavan i koji se na dnevnoj bazi mijenja za razliku od popisa stanovništva koji je statistički.

to traži da se dobro pojasne određene stvari. Ako uzmemo popis stanovništva, dakle kada smo popis stanovništva i rezultate popisa stanovništva koji se odnose na punoljetne hrvatske državljane preklopili sa ovim prijedlogom izbornih jedinica 9 od 10 izbornih jedinica sa popisom stanovništva je ispod 5% odstupanja. Jedino je čini mi se peta izborna jedinica sa odstupanjem od 7%. ako čitavo vrijeme govorimo popis stanovništva je taj koji je relevantan. Ako smo sad evo preklopili to sa ovim izbornim jedinicama, vidjeli da i tu nema znatnih odstupanja, dakle to dovoljno govori da ti argumenti oporbe oko registra i popisa stanovništva su potpuno promašeni. Hvala. Damir (Možemo!)** Zahvaljujem. Dobar dan. Poštovani ministre, dakle mi ovim zakonom definiramo nove izborne jedinice i vi kažete da time se udovoljava zaštiti Ustavnog suda i u konačnici članku 45. Ustava. E sad, čak i ako stavimo na stranu vjerodostojnost registra birača ovo je moje pitanje. Slažete li se da bi bilo potrebno u obrazloženju barem u obrazloženju zakona navesti broj birača u svakoj od tih novo definiranih izbornih jedinica, a ja bih rekao ne samo potrebno nego u najmanju ruku pristojno, a potrebno bi bilo ne samo nama zastupnicima nego i stručnoj javnosti, nego i svim građanima naprosto da bismo vidjeli je li time zaista udovoljeno zakonskim zahtjevima, a tog podatka nema, niste nam ga dali. E sad kad ga niste dali pitat ću i ovo možete li bar sada ovako na pamet reći Po izbornim jedinicama. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Vrijeme je isteklo. Ne, nije hvala vam, nego postavite pitanje, a onda završite sa nečim drugim, a ne da odete u 7 sekundi minusa i onda postavljate pitanje. Mene dovodite u neugodnu situaciju da vam onda uzimam riječ. Izvolite odgovor na repliku. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Pa ne znam odakle sad to pitanje i ta teza, dakle mi smo kad smo promovirali i u javnosti pojašnjavali izmjenu ovoga zakona to je bilo prije ljetne pauze jasno prikazali u javnost koliko ima birača u Republici Hrvatskoj, koliko svaka nova izborna jedinica ima birača. Dakle, to je bilo tada objavljeno javno u svim medijima, na tiskovnoj konferenciji na kojoj je bio i predsjednik i zato ne znam zašto postavljate to pitanje, ali možemo vam dostaviti evo pisano te podatke. Također kroz ovaj zakon po prvi put utvrđujemo pravila delimitacije, dakle utvrđujemo obvezu za Ministarstvo pravosuđa i uprave da tromjesečno prati kretanje broja birača

Jedno su gospodine ministre vaše prezentacije, drugo je službena dokumentacija u Parlamentu. A osim toga podsjetit ću vas da u obrazloženju konačnog prijedloga zakona vi operirate sa drugim brojem birača u vašem registru birača. Kolega Bakić, to je bila replika. Dobivate opomenu. Kolega Okroša, izvolite. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicima. Evo ovim Konačnim prijedlogom zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor uspjeli ste napraviti da maksimalna odstupanja budu unutar tih plus ili minus pet posto po izbornim jedinicama. Grad Zagreb je iz prethodnog gdje je bio podijeljen u 4 izborne jedinice uspjelo se staviti, rasporediti ga u tri izborne jedinice, a evo Zagrebačka županija je jedina ostala još uvijek u 4 izborne jedinice što i ne čudi i logično je s obzirom na njezin teritorijalni izgled i raznolikost. Tu bih se dotaknuo upravo druge izborne jedinice gdje ste ovim prijedlogom lijepo zaokružili istočni dio Zagrebačke županije gdje su grad Ivanić grad, te općine Kloštar Ivanić i Križ stavljene u drugu izbornu jedinicu, tako da evo smatram da je to u redu i evo vaše viđenje baš te Zagrebačke županije. **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi zastupniče na postavljenom pitanju. Dakle, mi smo proveli ono što je Ustavni sud od nas tražio, ne bi se sad reflektirao odnosno referirao na svaku pojedinu izbornu jedinicu. Dakle, cilj je bio doći do odstupanja koje je ispod 5% plus minus 5% i to smo zapravo postigli i ono što je jako važno da imamo u narednom razdoblju proces praćenja veličine izbornih jedinica i kretanje registra birača. Dakle, registar birača i popis birača je nešto što se svakodnevno ažurira i nešto što se mijenja ovisno o evidenciji prebivališta. Tako da to ćemo pratiti u narednom razdoblju

premijer Plenković mecena korupcije dok se ne dokaže ne potpisujem tu izjavu, ali je sigurno mecena nejednakosti, obespravljenja i razvlaštenja ljudi u Hrvatskoj, a vi ste mu u tome prvi pobočnik jer ministar pravosuđa bi trebao osigurati nekakav demokratski okvir za ono o čemu govorimo. Ono što ste vi napravili išli ste u Grčku, branili ste huligane, niste otišli vidjeti kako državni službenici i namještenici žive i rade, cipelarili ste ih 51 dan i izmanipulirali da prekinu Hvala vam lijepo

ali vi uopće ne znate i ne poznajete službenički sustav. Također ne poznajete sve ono što je Vlada učinila za državne službenike i službenike na sudovima. Vi zanemarujete činjenicu koja se u javnosti isticala čitavo vrijeme o povećanju plaće. Dakle, mi smo sa u sporazumom sa sindikatima, dakle nitko nije tu ucijenio sindikat niti je natjerao sindikat da potpiše taj sporazum. Dakle potpisan je sporazum o povećanju odnosno dodatku od 12%, što je zapravo samo kontinuitet povećanja plaća državnim i javnim službenicima. Dakle u skoro mjesec odnosno dva mjeseca imali smo povećanje plaća za preko 20%, dakle ide razgovori o osnovici, ide Zakon o plaćama. To je naša briga o plaćama državnih i javnih Peović. **Peović, Katarina (RF)** Povreda Poslovnika čl. 238., omalovažavate me i vrijeđate me kada kažete da ja pojma nemam dakle, o tom sustavu službenika i namještenika. Ali, da mogu reći da vi sigurno poznajete taj sustav možda i bolje od mene ali svoje znanje koristite kako biste obespravili i umanjili njihovu važnost i varali ovdje kad govorite da ste im digli plaće.

Hvala vam poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Dakle, izbori, izborni ciklus bi trebalo biti stvarno nešto što nazivamo festival demokracije i zapravo i same naše rasprave i ono što dovodi do tih zakona bi trebali barem malo motivirati ljude da izađu na te izbore, da uopće vjeruju u sam izborni ciklus. Ono što je činjenica, što god mi pričali i pokušavali dokazati da je taj proces duboko kontaminiran i da je daleko od Europskih i zapadnih regula na koje se volimo pozivati. Moje pitanje za vas je, s obzirom koliko si dajete truda da dokažete da je sve transparentno, da je sve po Ustavu da svi trebamo biti zadovoljni, zašto je takav problem reći poimence koji je to tim ljudi, koje Povjerenstvo koje je uopće radilo onaj početni okvir onoga o čemu mi danas raspravljamo i kakva je to zapadnoeuropska demokracija u kojem ne možemo ni saznati koji su ljudi

Niste očito pratili medije, dakle mi smo naravno odgovorili o službenicima koji su radili na izradi ovoga zakona, možda evo da pitate i kolegu Bauka kojeg poznajete i službenike, možda će nešto i pozitivno reći s obzirom da je i on radio sa tim službenicima u Ministarstvu uprave dok je bio ministar. Tako da evo, sve je javno i transparentno objavljeno, dakle nije se mijenjao izborni sustav, nije se mijenjalo izborno zakonodavstvo, korigirale su se granice izbornih jedinica. Ja sam maloprije istaknuo da izmjena izbornog sustava i izbornog zakonodavstva u širem kontekstu traži naravno širu društvenu raspravu, uključenje svih ustavnopravnih stručnjaka. Dakle ovdje smo imali minimalne korekcije za koje nije potrebno, nisu bili potrebni ustavnopravni stručnjaci u onom dijelu koji smo mi mijenjali. Hvala. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Zahvaljujem predsjedničke Hrvatskoga sabora. Poštovani ministre, vidimo da je ovaj zakon izazvao dosta polemike i nezadovoljstva oporbenih zastupnika i da je rečeno od toga da su izborne jedinice predviđene da budu kao izborni inženjering, da je prijedlog nedemokratski još niz toga. Znamo da je bila mogućnost i javnog savjetovanja gdje su svi zainteresirani mogli iznijeti svoje primjedbe i prijedloge, a koliko nam je poznato i da je bilo svega oko nekih 30 komentara. Pa evo mene zanima da li je ovim konačnim prijedlogom Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika i Hrvatski sabor ispunito sve ono što je Ustavni sud i tražio, što je tražilo da se uskladi i da li je to sve u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. **Jandroković, Hvala lijepa. Pa, dakle mi smo s našeg gledišta u potpunosti ispunili ono što je Ustavni sud od nas tražio, dakle odnosilo se to na veličinu izbornih jedinica. Naravno Ustavni sud nije ulazio u to kakav izborni sustav mi trebamo imati u RH niti to na temeljem čega se, na čemu će se temeljiti veličina izbornih jedinica. Dakle, to je ostavljeno zakonodavcu da sam odredi izborni sustav i osnovu za veličinu izbornih jedinica. Dakle, mi smo omogućili opće jednako biračko pravo iz Članka 45. Ustava, uveli smo proces delimitacije, uveli smo proces praćenja veličine izbornih jedinica tako da smo u potpunosti ispunili ono što je Ustavni sud od nas tražio i ne želim prejudicirati niti postupanje te odluke Ustavnog suda, ali prema onome što proizlazi iz osnovne odluke Ustavnog suda dakle ispunili smo sve što u njoj piše. izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre Malenica upravo ste odgovorili na prethodno pitanje koje sam ja htjela pitati, a vezano je za ovaj Konačni prijedlog Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatskom saboru i mene je zanimalo da li se u potpunosti ostvaruje upravo ono što je Ustavni sud rekao u svojoj odluci. Vi ste upravo sjajno sad odgovorili. Hvala. Nema komentara. Kolegice Puljak, izvolite. Evo samo da vam prenesem u doba prvog čitanja imali smo ovdje goste iz Estonije i imala sam ozbiljnih problema da parlamentarcima iz Estonije objasnim kako to imamo Registar birača u kojem je pola milijuna ljudi više nego stanovnika Hrvatske. Dakle, ljudi su zaista mislili da se šalim jeli i da je to nemoguće, ali evo da vas pitam dakle ide li Hrvatska prema Estoniji. Estonija naime od 2005. godine ima elektroničko glasanje. Od 2005. do danas niti jednog incidenta. Na posljednjim izborima je glasalo više od 50% ljudi koje je izašlo na glasanje, glasalo elektronički.

digitalizirana država i koliko postoji zapravo svijest o digitalizaciji i značaju koju ona ima tamo, ali isto tako i dostupnosti infrastrukture koja omogućuje takav oblik glasovanja. Dakle, naravno ne umanjujući ono što Središnji državni ured za digitalizaciju odnosno za razvoj digitalnog društva radi, dakle samo je Estonija u EU država koja ima takav oblik glasovanja. Bilo je nekakvih pokušaja da se to uvede, mi smo i dalje ostali pri stavu da imamo ovakav oblik glasovanja kakav imamo dosada, kakav smo imali dosada. Što će vrijeme donijeti u budućnosti vidjet ćemo. Radi se na digitalizaciji. U ovom trenutku ostajemo pri glasovanju kakvog imamo i sada. Hvala. izvolite. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala vam. Poštovani ministre osnovna namjera donošenja zakona o kojem danas raspravljamo je osigurati jamstvo općeg i jednakog prava glasa za sve birače u RH. To znači da u svim izbornim jedinicama birački glas jednako vrijedi. Ovim zakonom i podjelom na 10 izbornih jedinica u kojima se bira 140 zastupnika taj uvjet je zadovoljen. Dolazim iz Ličko-senjske županije koja je dosad bila u IX. izbornoj jedinici, e sada ona prelazi u VII. izbornu jedinicu za koju smo čuli i pročitali možda najviše primjedbi od strane oporbe. Neprirodnog je oblika, obuhvaća dijelove koji nemaju i međusobne veze i Zanima me vaše mišljenje zašto se uglavnom oporbeni zastupnici boje izmjena u novoj podjeli izbornih jedinica jer ako netko dobro radi za svoje ljude općine, gradove zaista nema razloga bojati se pripadati u neku novu izbornu jedinicu. Dapače, to može biti i prilika …/Upadica

dva puta pobjedu na izborima. Vjerojatno ovaj s obzirom na rejting koji imaju u ovaj među biračima pokušavaju iz nekakve radionice profesora Baltazara izmisliti nekakav model koji bi njima pomogao da pobjede na izborima, ali ne znam koji bi zapravo taj model bio, pa evo vratili su se na model 6 izbornih jedinica koji su uporno odbijali. Tako da zaista ne znam ovaj što im može pomoći da pobijede na izborima. Dakle, izborno zakonodavstvo je ovaj zakon o izbornim jedinicama je jednak za sve i jednako se odnosi za sve, a evo niti dva zastupnika prema analizi nekih neovisnih analitičara više za zastupnike SDP-a im očito ne može pomoći da preuzmu vlast tako da evo teško mi je to komentirati.

je time, samim time uvrijedio mene kao saborsku zastupnicu iz oporbe koja sigurno sa svim prijedlozima koje daje ima vrlo jake argumente prigovoriti ovakvom prijedlogu izbornog zakona. Kolegice Antolić Vupora dobivate opomenu, nije tu bilo nikakve uvrede, to je bio politički govor sasvim primjeren i uobičajen. Kolegice Ahmetović, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani ministre čak 52% birača smatra da se izbori ne provode transparentno niti pošteno i ta brojka korespondira sa brojem onih koji ne izlaze na izbore. To ni ne čudi jer pola milijuna stanovnika u Hrvatskoj živi manje nego li je to, ako govorimo o broju birača. O tom nepostojećem broju birača govori činjenica da je njih u odnosu na broj stanovnika čak u V. izbornoj jedinici 21% više, u VI. izbornoj jedinici, u VII. izbornoj jedinici 14,6% više, u VIII. izbornoj jedinici 13,6% više i u IX. izbornoj jedinici 18,9% više. Neko je tu rekao da se ponašate kako hoćete jer možete. Moje pitanje je

danas otkrili Ameriku, dakle postupak odnosno problem neujednačenosti veličine izbornih jedinica postoji još od 2010.g. 2010.g. kada je prvi put ustavni sud u svom izvješću to istaknuo, dakle također je tada bilo odstupanje čini mi se oko 15% i vjerujem da su tad bili slični problemi između Registra birača i popisa, popisa stanovništva, tako da ništa tu se novo nije dogodilo, ali je zanimljivo evo kad SDP pobjeđuje na izborima onda tu nema problema, a kada HDZ mijenja Izborni zakon odnosno Zakon o izbornim jedinicama, e to je sad najveći problem i to će, to će jedino pomoći HDZ-u da pobjedi na izbore. i podržavate prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku, a pričate nekim čudnim jezikom, naime puno bi vam lakše bilo reći nismo sposobni u 7.g. promijeniti netočne podatke i ukloniti nepostojeće birače iz registra, li to želite, a zapravo ste nesposobni ili ipak ne želite izreć neistinu, vi to ne želite, o tome se radi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovo je bila replika, pa dobivate opomenu. Idemo dalje, kolega Zekanović, njega nema, pa gubi pravo ne samo na tu repliku nego i na sudjelovanje u raspravi po ovoj točci. Kolega Sačić izvolite. **Sačić, Željko (Hrvatski suverenisti)** hrvatska javnost razočarana odnosno uznemirena samom činjenicom da se govori u javnosti o 500 tisuća viška potencijalnih jel birača u odnosu na broj broj stanovnika u Hrvatskoj i to je stvarno kako vidimo kolegica je ovaj dobro Puljak istakla tu nam se Europa čudi i što je zapravo razlog, šta je, u čemu je problem, evo čuli smo gđu. Ahmetović, pa zašto vi to ne demistificirate, kakav je problem, pa to je strašna sramota zapravo živjet u državi koja nema sređena elementarna statistička neka ovaj registre i neusklađeno i to u startu unosi nepovjerenje u naš sustav izborni. **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi zastupniče, dakle imamo Zakon o registru birača, imamo Registar birača koji se dnevno ažurira, a rekao sam da je popis stanovništva kad ga preklopimo sa ovim izbornim jedinicama i dalje nemamo tu odstupanje izuzev jedne izborne jedinice, dakle mi smo ispunili ono što je ustavni sud od nas tražio, nisam primijetio da je to kao što ste vi rekli našim građanima i biračima nešto što je najveći problem u ovome trenutku, dakle mi sada omogućujemo da svaki glas jednako vrijedi, dakle ispunili smo ono što je ustavni sud zamjerao i tražio da se ispuni, dakle svaki glas sada jednako vrijedi, dakle veličine izbornih jedinica su iste s odstupanjem ispod 5%, hvala. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Poštovani predsjedniče, poštovani ministre, dakle počela bi uvodno dakle sa pohvalom i što je najstarija Varaždinska županija dakle ostala cjelovita nakon niza intervencija i nas iz oporbenih klupa, vjerujem da ste i sami uvidjeli da bi doista bilo to nešto neprimjereno za Hrvatsku. Najstariju Varaždinsku županiju jeste uspjeli sačuvati u jednoj izbornoj jedinici, međutim neke županije nisu bile te sreće. Prema zadnjim izborima koje smo imali u gradu Varaždinu, izvanredne izbore za gradsko vijeće tada smo izbrojali više od 2 birača više, dakle to je nevjerojatno, već i na tim izborima vidjelo se diskrepancija između toga što i kako se može utjecati na izborni proces, srećom nije se dogodila katastrofa, hvala.

a evo spomenuo sam u više navrata da su neki neovisni stručnjaci računali rezultate po ovim novim izbornim jedinicama s obzirom na rezultate iz 2020.g. da je zapravo SDP dobitnik, neovisni, dakle dobitnik ovih izbornih jedinica, ali evo vidjet ćemo slijedeće godine što će o tome reći hrvatski birači tko je koliko napravio i ko je kakav. izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Uvaženi ministre, cijeli ovaj proces započeo je tako da je u javnost izašla obiteljsko stranačka grupa Šeks, Ressler, vi i buntovnik Anušić, potom ste u javnoj raspravi rekli da nema radne grupe, nakon toga ste po nalogu povjerenika za informiranje dali odgovor i to jučer, kasnili ste, trebali ste ga dat do 25.8., samo ste naveli koji su to načelnici sektora itd., gospoda koja su tu kraj vas, pa sad treba isto tako reći da je g. Rukavina bivši turistički inspektor, pa sigurno ga to ne kvalificira za radnu grupu, dakle niste odgovorili tko je, tko su članovi radne grupe, pa vas lijepo molim dajte sada konačno i Gongu i hrvatskoj javnosti recite

Ja ne mislim da je to nešto što bi trebala biti uvreda. Po čemu ste vi to zaključili? Ali složit ćemo se valjda da turistički inspektor nije kvalifikacija za rad na izbornom zakonu. Zahvaljujem. Dakle baš zato što ste istakli jedan dio njegovog životopisa i radnog iskustva zato sam reagirao jer ste podcijenili čovjeka koji ima kvalifikacije za rad na tome. …/Upadica se ne razumije./… Ma dobro ajde nemojmo, nemojte ajde, razumije vi, jako dobro razumijete što sam ja rekao. Izvolite ministre. Hvala lijepa uvaženi, uvažena zastupnice. Čujte da, da je barem upola ovako pozivanje na transparentnost u Gradu Zagrebu ko šta vi ovdje pozivate na transparentnost pa mi bi, ne znam Zagreb bi cvao. Dakle, ja često znam pogledati ovaj Gradsku skupštinu Grada Zagreba pa gledam kako se proziva gradonačelnik za transparentnost pa možda bi vi češće trebali posjećivati gradonačelnika i upozoravati ga na transparentnost. Evo jučer je kolega Petek, zastupnik u Gradskoj skupštini pozvao kolegu gradonačelnika da mu 15 mjeseci nije dostavio neke dokumente, pa evo to možda bi zapravo trebali više vremena vi i kolegica Benčić koja evo u jednom trenutku kad su procurili podaci građana istaknula treba 70 tisuća građana curi, tužiti državu, a kad se to dogodilo u Gradu Zagrebu, ništa, slučajno, graška.

Zahvaljujem se. Dakle, Članak 238., ministre Malenica zaista je ono zbilja ispod vašeg nivoa da se spuštate na razinu Zekanovića i ne odgovorite i ne odgovorite nama kojima odgovarate na pitanje. Samo ste trebali odgovoriti na pitanje, ništa drugo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Benčić, dobivate opomenu ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika i nemojte raditi to što radite jer nije primjereno. Kolegice Raukar Gamulin, izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. 238., doista vrijeđanje zdravog razuma dragi moj ministre, ajde lijepo recite samo recite tko su članovi radne skupine. Samo recite tko su članovi radne skupine. Evo ni danas mi to ne možemo saznati. A što se Zagreba tiče budite mirni sve će biti u redu s transparentnošću sigurno malo boljom nego kod HDZ-a jel da? Dobivate opomenu kolegice Raukar Gamulin jer je ovo bila replika, a ne povreda Poslovnika, pa idemo dalje. Kolega Mlinarić, izvolite. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepa predsjedavajući. Gospodine ministre pitat ću vas o IV. i o V. o slavonskim izbornim jedinicama koje su bile slavonske izborne jedinice do danas dok raspravljamo o Ovako, gospodine Jandrokoviću govorit ću činjenice pa se nadam da neću dobiti treću opomenu pošto već dvije imam. Iz Slavonije je iselilo od zadnjeg popisa stanovništva 141 tisuća 150 ljudi. To je činjenica, ko što sam jučer govorio činjenice. Činjenica je da je u tom periodu od zadnjeg popisa stanovništva do 2021. godine kad je bio popis stanovništva vladali HDZ i SDP. I to je činjenica. I da su tolki ljudi se iselili. Sada je Slavonija došla do Koprivnice i do Banovine. Gospodine ministre vas pitam hoće li Slavonija biti do Zagreba za 10 godina, dal će biti Dugo Selo u slavonskoj izbornoj jedinici? Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Čujte između modela koji su bili u javnosti predstavljani od jedne izborne jedinice, šest izbornih jedinica, razmjernog broja zastupnika mislim da su, da je ovaj model koji je danas ovdje pred vama za Slavoniju po mom mišljenju najbolji jer zapravo omogućuje dakle da se biraju zastupnici iz Slavonije. Što će vrijeme donijeti to ćemo vidjeti međutim u ovom trenutku imamo ovaj model koji smo danas ovdje predstavili da gdje imamo 10 izbornih jedinica sa 14 zastupnika i gdje će evo i Slavonija biti predstavljena u IV. i V. izbornoj jedinici. Hvala. I idemo na zadnju repliku, kolega Bauk izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Poštovani gospodine ministre poznate su, poznato mi je što možete, a što ne možete napraviti po pitanju Registra birača. Nešto se napraviti može. Primjerice 2012. godine na referendumu za ulazak u EU 4,5 miliona, 4 tisuće, 4 miliona a na izborima za predsjednika RH 2014. drugi krug 3 miliona 825 tisuća 242 birača, dakle 700 tisuća birača manje u popisu birača nego što je to bilo 2012. godine, a da pritom su svi mogli glasati koji su imali na to pravo. Nakon toga prošlo je 6 godina i broj stanovnika se smanjio za negdje 300 tisuća, a broj birača za negdje 90 tisuća barem prema podacima o izboru predsjednika republike 2019. Gospodine ministre vidite li vi uopće problem

činjenicu ulaska u Eu i određene, prebacivanje dijela birača iz hrvatskih izbornih jedinica u izbornu jedinicu za Hrvate koji se nalaze izvan RH. Registar birača je nešto što je svakodnevno se mijenja, povlači podatke iz evidencije prebivališta. Rekao sam da je zapravo problem i mogu reći neodgovornih građana koji ne shvaćaju da prebivalište nosi određena prava, ali nosi i određene obveze i koje zapravo o tom ne promišljaju na takav način i trebali bi zapravo promjenom prebivališta odjaviti to prebivalište, no međutim, imamo i odluku Ustavnoga suda o povredi slobode kretanja, a isto tako imamo i pojedinim mišljenjima sudaca Ustavnog suda da nisu primjerene nikakve hajke prema hrvatskim državljanima s obzirom na prebivalište. Došli smo do kraja replika. Sada poziva predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, kolegi Dražena Bošnjakovića da iznese stav Odbora, izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na 57. sjednici održanoj 19. rujna raspravio je Konačni prijedlog Zakona o izbornim o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor koji je predsjedniku HS-a dostavila Vlada RH. Odbor je navedeni prijedlog raspravio na temelju nadležnosti iz čl. 60 Poslovnika HS-a kao matično radno tijelo. Predstavnik predlagatelja, to je bio državni tajnik Sanjin Rukavina, naveo je kako je potrebno donijeti novi zakon koji će regulirati izborne jedinice jer je, između ostalog, Odlukom Ustavnog suda od 7. veljače 2023. g. ukinut Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u zastupnički dom hrvatskog državnog Sabora i taj Zakon prestaje važiti 1. listopada 2023. g. Ustavni sud RH je pritom zaključio da trenutni izborni sustav temeljen na 10 izbornih jedinica određenih odredbama članaka 2-11 prethodno navedenog zakona značajno odstupa od načela jednakog biračkog prava, prije svega u njegovom supstancijalnom aspektu koji jamči jednaku moć svakog birača odnosno težinu svakog glasa te je slijedom navedenog Ustavni sud utvrdio da taj Zakon nije u suglasnosti sa čl. 45 Ustava. Tijekom rasprave navedeno je kako je potrebno preispitati odredbe ovog prijedloga kako bi se odredbe uskladile s navedenom odlukom Ustavnom suda RH, a posebno u dijelu koji se odnosi na ispravnost podataka na kojima se temelju Registar birača. Također, navedeno je da se ovaj Zakon temelji na podacima iz Registra birača koji je potrebno uskladiti s podacima iz popisa stanovništva. U tom smislu pojašnjeno je kako se Registar birača kontinuirano, gotovo svakodnevno ažurira. Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova, dakle 7 glasova je bilo za i 3 su bila protiv, podupro donošenje ovog Zakona. Hvala lijepo. Dobro. Sada otvaram raspravu. Prvi na redu Kluba zastupnika Mosta, govorit će 2 zastupnika, Petrov i Bulj. Prvi je na redu kolega Petrov. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministre. Izborni sustav, Zakon o izbornim jedinicama, Zakon o izborima zastupnika u HS treba biti kreiran tako da predstavlja volju građana. Je li može drukčije? Pa može drukčije. Može ovako kako je danas, a može i gore, kako ste predložili. Jedan od ustavnopravnih stručnjaka koje vi volite citirati i kojega ste vi predložili kao vanjskoga člana Odbora za Ustav i koji se nada da ćete ga izabrati za ustavnog suca je sam, znači vaš, kolega iz vaše strane je zbrojio da oni koji danas upravljaju državom su na izborima osvojili 200 tisuća manje glasova od oporbe. E to je porazno. To pokazuje da sadašnji izborni sustav ne reflektira, ne odražava volju birača. Vi se samim upitajte je li to dobro. Je li to pravedno, je li to pokazatelj da stvarno držite do mišljenja ljudi u RH. Ja nisam ljut, ja nisam isfrustriran, moja dužnost, moja odgovornost kao saborskog zastupnika je iznositi činjenice, nade hoćete li vi postupiti po tim činjenicama, nećete, ja ih ne gajim. Moja dužnost je iznijeti ono što vidim, što ste predložili, a vi me negirajte, ako sam slučajno u krivu pa ćemo redom. Ustavni sud, jedna od stvari koje je predložio, do kojeg svi, navodno, najviše držite je depolitiziranost donošenja zakonskog prijedloga o izbornim jedinicama. Navedite mi, molim vas, koliko političkih stranki je sudjelovalo u izradi ovoga Zakona i jeste li uključili slučajno oporbu? Niste. Jedna stranka. HDZ. Ja mislim da ne živimo u komunističkom sustavu i jednopartijskom jednoumlju. Dakle niste poslušali savjet Ustavnog suda. Ustavni sud vam je predložio da treba postojati stručno povjerenstvo, molim vas, navedite mi tko je autor vašeg prijedloga zakona i koje ste ustavnopravne stručnjake koristili, uključili u donošenje ovoga Zakona? Ono što je još gore, profesori ustavnog prava svih pravnih fakulteta u RH su se ogradili od ovog Zakona, rekli da je nevaljao, da se treba promijeniti, da je neustavan, to su vam javno rekli. U trenutku kada ste imali prvo čitanje ovog Zakona, od prvog čitanja do današnjeg čitanja, gotovo pa se ništa nije promijenilo. Treća stvar koju vam je Ustavni sud savjetovao da treba Zakon o izbornim jedinicama slijediti administrativne granice i prirodne cjeline. Ni to niste poslušali. Po trenutno važećem zakonu, 4 županije se cjepkaju. Po zakonu kojeg vi sad predlažete, 7 županija, a drugi saborski zastupnici iznosili su gdje su određeni otoci podijeljeni u različite izborne jedinice, dakle ni taj prijedlog niste poslušali. Ustavni sud kao kruna svega vam je zatražio da odstupanje ljudi koji žive u izbornim jedinicama ne smije biti veće plus, minus 5%. Što Što ste vi napravili? uzeli ste registar birača koji broji pola milijuna odraslih ljudi više nego popis stanovništva i na temelju toga napravili aktualni prijedlog zakona. I tu dolazimo do apsurda, uzet ću vam 5. izbornu jedinicu, u 5. izbornoj jedinici više ima u registru birača ljudi nego što živi u 5. izbornoj jedinici, 2.000 više ljudi je u registru birača koji vama služi kao podloga ovoga zakona nego što živi ljudi u 5. izbornoj jedinici. Jel vi shvaćate što ste napravili? Vi navodno temeljite odluke po Ustavnom sudu iz ovoga je vidljivo da niste, a sve to zato što je to neovisno tijelo. Ne može neovisno tijelo biti tijelo u kojem vi predlažete članove u kojem su to vaši članovi. Isto to tijelo sve ovo što sam ja danas iznio mi smo to navodno neovisnom tijelu poslali kao podnesak u srpnju ove godine. Taksativno čega se sve niste držali, što su oni rekli da se trebate držat, Ustavni sud šuti već dva mjeseca toliko o njegovoj neovisnosti. Ovo su činjenice i ovo ne možete pobit. I ne radite vi zakon zato što vam je stalo do mišljenja građana nego pokušavate prekrajati da biste ostvarili više glasova za sebe. A jedna od najsmješnijih stvari koje vi iznosite kao argument zašto ne možete mijenjati cijeli izborni sustav nego male ćemo izmjene je vremenski limit, ne možete stić. Šta ste radili tri i po godine? Zašto ste se vi odlučili, ko je vas tjerao da zadnji pola godine idete u promjene? Ustavni sud? Nije. Vi ste izašli prije Ustavnog suda i rekli da ćete to mijenjati i onda je Ustavni sud ko pašče za vama rekao je, je trebaju promijenit. Zašto niste izašli ima tri godine, zašto niste na vrijeme krenuli u proces pravednog izbornog sustava, kompletnog, temeljenog na realnim brojkama stanovništva sa željom da je što moguće više ljudi izađe na izbore pa biste u ovome drugome Zakonu o izboru zastupnika u HS uključili dopisno glasovanje, elektroničko glasovanje, tri preferencijalna glasa. To daje pravednost, to daje mogućnost da se što više ljudi uključi, da što više ljudi glasuje. Nažalost, vama to nije u interesu, to nije u interesu vaše političke stranke, a ono što je najveći problem od svega, ne da ste vi napravili u svojim glavama u svom mentalnom stranku da je stranka isto što i država, malo je gore od toga, vama je stranka iznad države. Sada će se obratiti kolega Bulj, izvolite. U demokratskom sustavu najbitniji su znači izbori demokratski, slobodni, višestranački izbori su održani devedesete godine po prvi put nakon komunističke diktature slobodnom voljom su građani birali saborske zastupnike. Međutim, što se događa? Dogodilo se da krojenje izbornih jedinica je Šeks u svojoj kužini skrojio na način da jednostavno se prilagodilo jednoj stranci, a jedna stranka kako smo čuli nije država, dogodilo se jedno čudo neviđeno, to nigdi na svitu nema da 500.000 birača je više nego stanovnika. Što se događa u tom trenutku? Cilj je da i mrtvi glasaju, kontrola biračkih kutija, kontrola biračkih popisa, kontrola terena i tako je to napravljeno. Kažete ispoštivali ste sve što je Ustavni sud ministre naložio, onda čemu županije ako su izborne jedinice besmislene? Vi ovim zakonom priznajete da su županije besmislene i da je došlo vrime da se ukinu te županije i ja uvijek govorim il gradove ukinite il županije, nešto triba ukinit jel imamo više gradova i županija nego SAD zajedno sa Kinom. Zbog čega se ne poštivaju administrativne granice već ako kažete da je to regionalna samouprava, da je tako ustroj RH zbog čega se ne poštivaju granice? Čega se bojite? zbog čega niste rekli evo županije će biti izborne jedinice prema popisu tolko svaka županija ima saborskih zastupnik, to bi bilo puno poštenije i administrativno ljudi koji zastupaju interese svojih tih područja koje su omeđene županijama, međutim vi ste sve prekršili. Ali što ste vi napravili najgore? Da naši ljudi nemaju mogućnosti dopisnoga glasanja i elektronskog glasanja, to je najveći problem. Izborni zakon o saborskim zastupnicima, ovo je šminkanje, ovo je zadovoljavanje vašeg ega i naravno računica da ćete dobiti izbore. Al ovaj ćete se put prevarit iz više razloga. Onoga trenutka kada uvedemo dopisno glasanje onda one sve politike loše koje ste vi provodili, zbog onih koji su ljudi iselili, zbog kojih imamo 7, 8% BDP-a od tih ljudi koje ste iselili imali bi mogućnost da se, da glasaju. Vama nisu interes one koje ste poterali vani iz Hrvatske zbog vaših katastrofalnih politika jer vi priznajete ovim Izbornim zakonom, tj. ovim izmjenama granica izbornih jedinica, vi u biti priznajete kakve ste politike provodili. Pogledajte Slavoniju, pogledajte brojeve! To su vaše politike vi koji ste upravljali državom. I najgore što se moglo dogoditi, vi ste pljunuli 450000 ljudi ministre, ova Vlada je pljunula u lice. Ljudi su se organizirali građani i skupili 450000 potpisa. I da se ide na referendum, a referendum je najveći oblik donošenja odluka, jer iz naroda proizlazi vlast. Nismo mi ovdje bogovi! I taj referendum „Narod odlučuje“ gdje su se mijenjali Izborni zakon onako kako bi narod odlučio vi ga niste dali da ljudi glasaju bili za ili bili protiv to je najmanje bitno. Međutim, vi ste pljunuli „Narod odlučuje“ na inicijativu koja je skupila 450 000 gdje bi se uvelo elektronsko glasanje i dopisno glasanje i gdje bi vas se pomelo na izborima. I zato ja pozivam sve ljude poglavito mlade angažirajte se, budite i vi sudjelujte na izborima, vi koji mislite da se ne more mijenjati, a prije svega izađite na izbore. Glasajte za koga god. Cilj osnovni, ovaj koji HDZ gura svi su isti zašto? Jer će njihovi izać. Ne bojte se, nemojte se starat građani izać i vjerojatno će u kampanji se opet dogoditi ono što često govorim razno razna obećanja poglavito u mojoj izbornoj jedinici, u mom kraju kad bi govorio o silnim obećanjima koja su davali. I što se dogodi? Dogodi se janjocid. Sve janjce pobrste, sve papričke proberu, već su počeli. Vidim da je u Splitu angažira se ogranak da se ždere na veliko, počela je žderačina. Nemojte za komad mesa, za komad prasetine, za komad janjetine građani nemojte nasidat na tu njihovu priču. Ali vas pozivam izađite na izbore. Ne morate glasati u izbornoj jedinici ako budem kandidat za mene, za moju političku opciju ali izađite, glasajte za koga god želite, ali izađite jer nam nisu dozvolili ni dopisno. Smiješno je tebi kolega, da pometu se janjci. Zna to ministar u 9. izbornoj jedinici. Koliko god smo davali poticaja za naše poljoprivrednike tako jednostavno janjci i volovi su oni koji želite da dobijete izbore. Ali ja pozivam građane da izađu, nemojte glasati za me i moju političku opciju vi koji ne izlazite. Za bilo koga glasajte! Za bilo koga, za bilo koga. Nemojte nasidat na jedan komad janjetine, na jedan komad prasetine, na jedan komad vola. Nemojte na tu priču, ta priča je već krenula. Ne nasjedajte na njihova obećanjka uvik iste priče da će istre infrastrukturalne projekte odraditi. To je laž, to je obmana. Ja vama govorim građani, ne govorim ja tebi šta se smiješ, niti si mi bitan. Ti si izabran za saborskog zastupnika govori šta želiš. Mene zanima moj narod. Izađite to je osnovna poruka na izbore, glasajte za koga god želite. Njima je interes, oni su preuzeli sustav i sistem, preuzeli su strukture. Njima je bitno da vas zarobe i da samo izađu njihovi birači na birališta. Odavde vas pozivam dragi moj narode izađite na izbore i dajte glas bilo kome. Hvala. Sljedeća rasprava je Kluba zastupnika HSS-a i RF-a poštovani Željko Lenart. Poštovani predsjedavajući, ministre, kolegice i kolege. Vlast, moć, novac to su stvari zbog kojih su ljudi u stanju napraviti sve protiv svih pa čak i protiv najbližih. Da bi se to ostvarilo nije ništa bitno za neke ljude. Neki ljudi ne nasjedaju na to. U ovoj državi na žalost sve se čini zbog budućih izbora. Ceste se ne grade da bi one trajale, već se grade radi budućih izbora da bi se zbog njih dobilo glasove. Pa se onda radi pola ceste, pa ljudi misle da će bit dalje, na kraju ih se iznevjeri. Ali dolaze idući izbori valjda će se to asfaltirati. Grade se vrtići, daju se obećanja, također radi budućih izbora ne radi djece, ne radi toga da djeca budu obrazovana, u školama koje se grade već radi toga da bi se reklo eto mi smo vam sagradili školu. Nema veze što je to vašim novcem, ali mi smo vam sagradili. Ja ovdje ne govorim ni o jednoj političkoj opciji, nego o sistemu kako funkcionira kod nas izborni sustav. SDP je imao priliku napraviti izborne jedinice po svome. Propustili su ju. Danas to rade oni koji su na vlasti, rade na svoj način. Da li je to dobro ili nije dobro vrijeme će pokazati. Ja mislim da nije, jer ne mogu nikako shvatiti da se nije moglo drugačije doći do toga da jedan glas, da svaki glas jednako vrijedi. Mogli ste krenuti od modela da ne mora svaka izborna jedinica imati 14 zastupnika. Mogli ste prema tome podesiti da svaki glas jednako vrijedi, mogli ste nekim dat više, nekima uzeti i opet bi bila zastupljenost jednaka i ne biste radili ovaj harakiri sa izbornim jedinicama pa tako i ova moja izborna jedinica, 7., od Kutine pa do Vira. Što imaju Kutina, Sisak, Petrinja sa Virom, Starigradom, sa Pagom, Kolanom, niti kulturološki niti klimatski, nalazimo se u drugačijim klimatskim područjima, nikakvih dodirnih točaka nema, ali evo, složili ste. Što Hrvatska Kostajnica ima sa Vukovarom, sa Slavonskim Brodom, sa Požegom? Stvarno nema niti kulturološki niti se bilo kako podudaraju niti će mnogi ljudi uopće znati da su pripali toj izbornoj jedinici, mislim da ste ovdje napravili najveći harakiri i da ovo, ovo, ovo je stvarno nešto što vam sigurno ne ide na slavu. Rekao je kolega Stier da nije izborni sustav taj koji dobiva izbore. Pa ja mislim da je, ako se za 500 tisuća razlikuje broj birača i popis stanovništva, onda nešto nije u redu. Pa da je 1000, 2, rekao bi čovjek, ajde, možda nešto nije, ali ako vama 500 tisuća ne zvoni u glavi, onda stvarno mislim da ta vaša skupina koju nećete imenovati, nije, nije jednostavno odradila svoj posao. Razlika je preogromna. Da naš izborni sustav omogućuje manipulacije, omogućuje. Na prošlim izborima lokalnima, evo s ove govornice sam upozoravao da je jedan načelnik, neću ga imenovati, stavio svoju kćer za predsjedniku biračkog odbora. Pa to je praksa, to se tako radi po biračkim odborima. Onaj tko kontrolira općinu, taj stavlja na biračka mjesta i biračke odbore koga on misli da će mu najviše donijeti i pridonijeti i pripomoći pri dolasku birača na izborna mjesta. Manipulacije sa brojanjem listića na biračkim odborima, pa svi to jako dobro znate da se to dešava, da se križaju listići, da budu nevažeći, da se zaokružuju još neki uz onog koji su zaokruženi da budu nevažeći, znači postoji 100 modela kako se manipulira na biračkim odborima. Zbog čega su birački odbori stranački? Zašto niste to izbacili da u biračkim odborima ne sjede stranački ljudi? Ha niste izbacili zbog toga što svatko tamo dobije 300, 500 kuna i na temelju toga odrađuje posao za stranku koja ga je stavila tamo gdje je. Jednom prilikom sam i prijavu na policiji radio zbog manipulacija, a međutim, pojeo vuk magare. E takav je naš politički, ovaj, izborni sustav i on tako omogućuje manipuliranje uz političku trgovinu. Ja dolazim iz Kutine, gradonačelnik Kutine, moj susjed, 4 mjeseca je proveo u Remetincu, rekao je, e, od danas ja više nisam član HDZ-a i danas i dalje gradonačelnik i vjerojatno će na iduće izbore ići kao gradonačelnik i podržat će ga HDZ. Jasno smisljena politička trgovina, jasno je prikazano zašto su se zapošljavala djeca, tj. dijete gradskog vijećnika koji je digao ruku za proračun, zašto je drugi gradski vijećnik dobio povišicu plaće jer je digao ruku za proračun, to je naš izborni sustav, u tom dijelu se ništa nije radilo nego samo prekrajanje i kak ti ga, udovoljavanje Ustavnom sudu za kojega već i mala djeca znaju da je pristran, da nije neovisno tijelo, da jednostavno se poslušnički ponaša i tako donosi odluke. Mislite, da li ćete ovim načinom dugoročno sačuvati svoju poziciju? Možda i hoćete. Ali, dugoročno, sigurno ćete izgubiti velik broj mladih ljudi koji su otišli iz Hrvatske. Ja sam jedan od roditelja koji je također, tužan jer mu je dijete otišlo iz Hrvatske. Otvoreno je rekla, ja se ne mogu nositi s ovim sustavom, idemo odavde i danas živi u Norveškoj. Spokojna, radi svoj posao, prima plaću i ne sluša ove gluposti koje se dešavaju u ovoj državi. Tome doprinosi birački sustav koji mi danas imamo, tome će doprinijeti i ovo, Slavnija koja se raselila, i ovaj, ovaj pokolj svinja i uništavanje malih poljoprivrednika koje se također, tera da idu kupovati u velike centre, ono, od čega će živjeti, preživljavati, čime će se hraniti, također će ljudi reći, ovo nije više naša zemlja, ovo nije zemlja u kojoj bi mi trebali živjeti, ovo nisu ljudi, tj. političari koje bi mi trebali podupirati i nikakav izborni sustav neće nas zadržati više u Hrvatskoj. Tako ljudi razmišljaju. 50% ljudi ne izlazi na izbore. Zbog čega? Mislite da su lijeni? Pa ne. Zbog izbornog sustava jer oni unaprijed tvrde da se ništa promijeniti ne može. Veliki dio građana RH smatra da se izbori ne dobivaju ili gube na biračkim kutijama već da se manipulira sa glasovima koji se na kraju unesu u sustav, a ovih 500 tisuća razlike daje svakako za pravo tim ljudima da mogu sumnjati u poštenost izbornog zakona i u poštenost onoga što je na biračkim mjestima izglasano reci. Dugoročno će ova država nestati zbog ovakvog načina funkcioniranja i razmišljanja i borbe za vlast umjesto da razmišljamo o tome da kad cestu gradimo, da ju gradimo da traje, da kad gradimo škole da te škole budu moderne i da naša djeca iz njih izađu obrazovanija nego iz nekih škola iz drugih država, a ne da imamo tužan podatak da nam veliki broj djece završava srednje škole da ne znaju tablicu množenja i pisati i čitati. Trebali bismo sve ono što radimo raditi da traje, a ne za to da li ćemo biti izabrani ili nećemo. Gospodo pa nije jedini kruh ovaj tu u Hrvatskom saboru ili sjediti u hrvatskoj Vladi ili biti ministar ili biti državni tajnik ili biti netko tko je izabran da dobiva dobru plaću bez obzira radio ili ne radio. Zato vjerujem da moj apel prema vama da promijenite ovo u logičniji izborni izbornu, izborne jedinice da logičnije složite vjerojatno neće pasti na plodno tlo. Amandmane više ne pišem jer tako i tako ih odbacujete, nije bitno, nije onda uputno koristiti svoje vrijeme džabe, tako da sve što radite na kraju ćete napraviti sebi. Hvala.

Štovani predsjedavajući, štovani ministre i državni tajnici, dakle danas ovdje govorimo o Zakonu o izbornim jedinicama. Kao što sam rekao i dakle u replici naznačit ću i sada ovdje od radne grupe koja je to radila je samo jedan čovjek, to je gospodin Malenica ministar. Fali nam Šeks, fali nam Anušić, fali nam Ressler te da imamo njih četvoricu zajedno mogli bi čuti zbog čega je ovakav zakon pred nama, šta je u njima ugrađeno i pokazuje se tu jedna ustrajnost u tome da da politika koja se zasniva na tome da možemo šta hoćemo, a to je da radna grupa HDZ-a bude i radna grupa ovaj Vlade RH u kojoj naravno ne bi tako trebalo biti jednostavno se nastavlja. Kad govorimo o ovom zakonu naznačit ću da bi bilo dobro da su svi ovdje da bi mogli odgovoriti na primjedbe iako ovaj zakon je izazvao veliko zanimanje u javnosti, u medijima, u oporbenim ali i u vladajućim klupama. Zbog čega? Zbog toga što taj zakon određuje ono što je pitanje demokracije. Na koji način moj glas vrijedi, kako postaviti izborni zakon i kako riješiti pitanje dubioza koje dosad postoje. Naznačit ću da naravno oporba je imala svoje prijedloge koje je vladajući su olako odbacili, to je i očekivano. Javnost je bila zainteresirana i još uvijek jeste kako za tu radnu grupu tako i za sam zakon kakav jest. Međutim, ono što me čudi jeste ta jedna potpuna ignorancija prema ljudima iz struke. Rijetko kada su se svi stručnjaci složili, mi govorimo o Ustavnom zakonu, govorimo o Zakonu o izborima i svi profesori pravnih fakulteta koji su ustavni stručnjaci na sveučilištima su bili ovdje, na okruglom stolu. Ne u ovoj dvorani. Rijetko kad se i pravna struka može složiti oko nečega na istovjetan način, ali evo ga svi do jednoga su rekli da ovakav zakon kakav jeste ne poštuje niti odluku Ustavnog suda, a ne poštuje niti ono što je bit tog zakona, a to je mogućnost da svaki glas jednako vrijedi na najbolji mogući način. Možda su svi ti profesori bili u krivu ako, ako smo ovaj svi bili u krivu oporba, javnost, GONG koli već sve ne da li su bili oni krivi. Mi smo mislili da kroz javnu raspravu kao što je obećano će se riješiti pitanje barem dijela ispravka ovog priloga zakona. Ministar je rekao i odgovorio na moju repliku da zapravo nije bilo niti jednog smislenog prijedloga, dakle kako u javnoj raspravi tako i u razgovorima. Dapače, ti pravni stručnjaci koji su imali otvorena pisma, koji su jasno naznačili u čemu je problem, koji su imali tribinu ovdje okrugli stol u samom saboru, koji su potpisali raznovrsna otvorena pisma su zapravo proglašeni ljevičarima. Izgleda kad ste profesor ustavnog prava vi ste automatski ljevičar, međutim nisu oni niti ljevičari niti desničari oni rade samo svoj posao. Meni je žao što ministar koji je naravno vezan uz pravosuđe i upravu, koji je dekan bio Veleučilišta u Šibeniku nije rekao, rekao je da nema nijedne smislene primjedbe uključujući i primjedbe svih pravnih fakulteta u Hrvatskoj i svih profesora većinom šefova katedri. Pa zar zbilja oni niš ne znaju? Šta oni predaju svojim učenicima i studentima? Kakvi su to ljudi koji ne znaju ni temelje prava, a kamoli ustavnog prava? Mislim da je trebalo ipak razmotriti ono što je najvažnije. One odrednice koje je Ustavni sud u svojoj odluci donio, a na što se referiraju usput budi rečeno upravo ti ustavno pravni stručnjaci. To je pitanje naravno. Činjenica je da imamo pola miliona ljudi više u koji koji mogu birati nego stanovnika Hrvatske, da treba pratiti granice administrativne koje se tiču jedinica unutar Hrvatske županija, a ako ne onda gradova i općina, da se pokuša napraviti jedan smisleni pristup tom dijelu i bili su dani prijedlozi ne od oporbe nego upravo od njih na koji način bi to trebalo biti napravljeno. Mene osobno dakle zanima zbog čega kada govorimo dakle e-Hrvatskoj gdje se upravo naznačuje da će to biti izborni program HDZ-ov za buduće vrijeme, dakle vezano uz informatiku i činjenicu da moramo sve digitalizirati jedna stvar ostala je ne digitalizirana, ostalo je na penkalu, ostalo je na papiru, a to je samo biranje dakle u trenutku izbora. Ono što ima gotovo 90% država EU pa čak i Europe, a to je mogućnost biranja elektronskim putem što bi omogućilo naravno da tih 400, 500 tisuća ljudi koji su hrvatski državljani, a žive izvan Hrvatske govorim samo o onima koji su imali prebivalište pa se iselili da mogu birati iz Irske, Švedske, Njemačke, Austrije ili bilo gdje drugdje. Možda su, je HDZ i radna grupa bila zabrinuta da dio tih glasova ne bi bio povoljan po HDZ pa su odlučili da prepuste to na onaj starinski način papirom, dolaskom u veleposlanstvo ili konzulat, otvorenim dva mjesta da tamo oni biraju. To bi naravno omogućilo i nešto drugo, da veći dio mlađe populacije bira. Po statistikama koje postoje tek svaki peti birač koji je mlađe dobi izlazi na birališta. Međutim, mi imamo države u EU koje su pratile šta se dešava kada se uvodi elektronsko glasovanje i tih 20% u većini država je poraslo na 60 ili čak 80%. Mlada generacija je spremna izdvojiti trenutak za biranje ako to može napraviti iz svog tableta ili zašto ne telefona, kompjutera i ovakav postotak o samo 1/5 naših sugrađana mlađe životne dobi će ostati kako jest sada. Da se prihvatilo neke od tih inicijativa, a posebice vezana ova uz e-glasovanje stvari bi bile jednostavne i omogućile bi svakom mladom ili starom da glasa kako god želi. Istakao bih da taj dio ni na koji način nije prokomentiran niti zbog čega je tako nešto uopće odbijeno. Zar zbilja ne želimo dići taj dio od 20% na 60 ili 80 kao u svim ostalim državama? Zar ne želimo da naši glasaju, da glasuju zapravo gdje god bili ako imaju pravo državljanstvo? I mislim da je to ono što je civilizacijski doseg. Možda to vidimo u okviru digitalizacije koja je predviđena HDZ-ovim programom ukoliko dobije izbore, a ukoliko ne ja vjerujem da će oporba to provesti buduća vlast na idućim izborima kod formiranja dakle vlada i rješavanja pitanja zakona koji je pred njima. Shodno tome, nadam se da će kad-tad doći kao što je rečeno koja smislena primjedba, a ne nesmislena da svi oni koji su na tome radili, predlagali, dolazili da će se isplatiti već time što će se to razmatrati, a što niti jedna primjedba nije prihvaćena pokazuje samo jedno. Tu smo da donesemo zakon kad mi to kažemo, a na nama je naravno samo da ipak upozorimo na ovaj devijacije sistema u konačnici i Vladinih procedura i ova radna grupa bi morala biti pri Vladi odnosno pri resornom ministarstvu. Mora se znati tko radi na tome, a evo danas nismo imali tu čast da vidimo gospodina Šeksa, gospodina Anušića i Resslera, možda koji drugi put. Toliko. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista poštovanih zastupnika Pavličeka i Sačića. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre i državni tajniče, kolegice i kolege, rijetkih zakona koje, koji zahtijeva jedan širi konsenzus je upravo i Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Nažalost vladajući su propustili priliku dobiti potporu i većeg dijela oporbe u ovoj priči jer su u startu oporbu isključili od bilo kakvog mogućnosti odlučivanja odnosno bar davati prijedloga unutar tih radnih skupina. Mi nažalost ni danas ne znamo tko su ljudi koji su radili na ovom prijedlogu Zakona o izbornim jedinicama. Nisu se pratile preporuke Venecijanske komisije, nije se u izradu ovog zakona uključila stručna javnost i danas imamo ovaj prijedlog koji je identičan onome od prije nekoliko mjeseci odnosno prijedlog zakona koji je krojen po mjeri HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera. Najgore od svega toga je što je ishodište ovog zakona i temelj ovog zakona na čemu se on bazira Registar birača koji nažalost ne da nije točan nego je 496 tisuća veći u odnosu na broj stanovnika. Znate koliko je 496 tisuća birača? To vam je u prosjeku 50 saborskih zastupnika. 50 saborskih zastupnika. Uz još kojeg partnera evo vam vladajuće većine. I u ovoj ljetnoj stanci nisu se vladajući ni potrudili u 21. stoljeću u doba digitalizacije, informatizacije pokušati riješiti taj Registar birača. Nije bilo jednostavno dobre volje. Da ne kažem da su izborne jedinice sve samo ne prirodne. Kakve veze recimo jedan Ilok ima sa Hrvatskom Dubicom udaljeni jedni od drugih 260, 270 km. Ne znam da li je itko ikad iz Hrvatske Dubice bio u Iloku ili obrnuto. Da ne pričam o nekim drugim mjestima iz kontinentalne i jadranske Hrvatske. Ovim prijedlogom se samo nakratko gasi vatra kako bi se udovoljilo da nema velikog odstupanja broja birača unutar izbornih jedinica. Međutim, već na slijedećem popisu stanovništva vam ovaj zakon pada u vodu jer ćete ponovo imati veći nesrazmjer broja birača nego što to dozvoljava Ustavni sud posebice jer ta demografska katastrofa koja je nad nama će doći do izražaja u slijedećih 10-ak godina u pasivnim krajevima od Like, Dalmatinske zagore, Slavonije, Baranje, Srijema i slično. I što ćete onda opet mijenjati izborni Zakon o izbornim jedinicama? Zar nije bilo bolje da Hrvatska bude jedna izborna jedinica, onda taj glas svugdje jednako vrijedi, onda i onaj Slavonac iz Zagreba može glasati za svog predstavnika ili Ličanin za svog predstavnika. I onda ste zacementirali jedan izborni zakon i više nemate potrebe ga mijenjati. I dalje mislim da je uz ovaj zakon se trebao mijenjati i Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i unijeti neke nove odredbe, a to je dopisno glasovanje. Dopisno glasovanje ima jedna BiH koja je na žalost miljama iza nas a jedna Hrvatska si to ne može priuštiti. Ne da ne može, nego ne želi. Zašto je bitno dopisno glasovanje? Pa vi danas imate veći broj hrvatskih državljana van granica Hrvatske, nego unutar granica Hrvatske. Vi samo u jednoj Njemačkoj po statistikama službenim imate 450 000 hrvatskih državljana, znači negdje 250000 ljudi sa pravom glasa. To su ljudi koji su otišli iz ove države pogotovo u zadnjih desetak godina zbog katastrofalne politike. Zar se bojite takvih? Zar se bojite da vam neće dati glas? Prvo ste ih protjerali, a sada im ne date im ni pravo glasa, odnosno pod navodnicima imaju pravo glasa u konzularnim predstavništvima koji su 300, 500, 700 km od njih udaljeni i naravno da ćete onda imati ne znam u jednom Stuttgartu maksimalno 500 birača. A da ne pričam o tome tko nadzire glasovanje u tim konzularnim predstavništvima. Kako je general Glasnović izgubio 7 glasova iz 11. izborne jedinice? Samo malo pribrojite neka konzularna predstavništva i tko tamo broji glasove. Pa mi imamo dokaze od ljudi koji su glasovali u Njemačkoj i nigdje se ne vode njihovi glasovi. Znamo čiji su veleposlanici, tko ih imenuje. Čiji su veleposlanici u veleposlanstvima? Jesu tamo predstavnici svih stranaka kao u ostalim biračkim odborima diljem Hrvatske? Nisu. I naravno da postoji mogućnost manipulacije sa glasovima posebice ako se radi o malom broju kao što je bio zadnji slučaj. Osim toga, stava smo u ime kluba Hrvatskih suverenista, s obzirom na malu izlaznost u RH da da treba uvesti obvezno glasovanje, odnosno kazne za one koji ne izlaze jer svi mi imamo određena prava kao državljani, ali moramo imati i određene obveze. Onda bi ta Vlada koja god bila i čija god bila lijeva ili desna, centralna i slično imala legitimitet unutar hrvatskog naroda, onda se ne bi dogodilo da jedna stranka vlada sa 17% potpore svih birača, onda ta stranka ili ta Vlada ima svoj legitimitet. Mislim da je ovaj prijedlog samo mazanje očiju, glumljenje demokracije kako bi se ispoštivalo ono što je Ustavni sud zatražio, a u konačnici realno gledajući i dalje nije riješio gorući problem vrijednosti jednog glasa u Republici Hrvatskoj, jednake vrijednosti u bilo kojem dijelu države. Hvala lijepa.

suverenisti)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Evo o ovom, sukus ove naše rasprave današnje, a i prethodne koje smo imali još prije stanke nam govori zapravo da vi kao vladajući želite petrifikaciju jednih loših odnosa u izbornom zakonodavstvu, znači okamenjivanje jednog stanja koje na neki način čak možemo reći na jedan od grubljih načina je u dubokom nesukladju sa demokratskim poimanjem uopće izbora u jednom društvu osobito u Hrvatskoj u jednoj schengenskoj, europskoj Hrvatskoj jer to će vas pratiti ta tema, taj teret koji ste uzeli svjesno na svoja leđa o 500 000 glasača viška to je jednostavno ne može se isprast. To ćete vi nosit i u tom procesu tako dugo dok se ne stvori neka nova politička snaga u ovom saborskom tijelu koja će doista izvršit reformu izbornog zakonodavstva koju ste vi na žalost propustili, svjesno ste to propustili. Ne na žalost za nas na žalost, ali vi svjesno. Jer nikakvog razloga nije bilo kada ste krenuli temeljem odluke Ustavnog suda u promjenu dijela izbornog zakonodavstva, da u jednom konsenzusu, u širem dogovoru sa oporbom, sa hrvatskom javnošću ne uvažite i ostale principe i reformu zakonodavstva izbornog i onaj drugi Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor i da konačno u cijelosti odgovorimo i ponudimo hrvatskom narodu najbolje što možemo. Ova generacija, ovaj 10. saziv Sabora po tome bi mogli ući u povijest recimo demokratskog vladanja, demokratskih odnosa u Hrvatskoj. Ali vi ste to odbili, a mi iz oporbe nemamo snage. Vi imate 77 ruku i na žalost vi ćete to izglasati ali mi moramo govoriti da hrvatski narod znade da ima bolje rješenje i da smo upravo mi iz oporbe ti koji se zalažemo za to što narod, odnosno građani, birači od nas očekuju. nije uopće danas ničim opravdano izostaviti recimo dopisno glasovanje, elektronsko glasovanje, ujednačavanje glasa našeg iseljeništva sa domicilnim ovdje u Hrvatskoj. To je prestrašno. To je zapravo na razini jednog pa rekao bih to tako najoštrije jednog političkog, krajnje političkog nekorektnog odnosa prema našem iseljeništvu koje je spašavalo Hrvatsku devedesetih godina koje je davalo novac, davalo ljude, koje je lobiralo u svijetu da Hrvatska opstane i ostane da se obrani vi njima danas branite izlazak na izborna mjesta, branite. Oni moraju u Americi putovati 1000 km da dođu na biračko mjesto, u Australiji i više! Ovdje da ne govorimo po Europi. Pa kako to opravdati? Zašto se bojite hrvatskog naroda dragi moji? Državni tajniče, ministre, HDZ, zašto se bojite hrvatskog naroda? Hrvatski narod svugdje ima prava, evo u Europi smo, kao i svaki drugi civiliziran svijet, međutim, vi njima ograničavate to, fizički pristup biralištima. To je samo jedan od elemenata. Drugo, otišlo je 300, 400 tisuća mladih ljudi izvan Hrvatske, a ne i trajno, a neki stalno, ali su vezani, još uvijek su oni hrvatski državljani. Zašto im ne dati priliku da se i oni uključe u taj proces? Možda bi se onda, između ostalog, kad bi bili zainteresirani tko će vladati u Hrvatskoj, da kreiraju, da nađu svoju političku opciju, da donosi zakone i uređuje odnose društveno, ekonomske, financijsku u Hrvatskoj kakvi njima odgovaraju, možda bi se i vratili, vjerujem da bi. Ovako je to za njih odbijajuće, zato neće ni izaći na izbore, mnogi od njih i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. I onda smo prepušteni tako jednom uskom krugu ljudi zainteresiranih koji praktično, praktično donosi i Vlada u RH, zatvoreno, kako njima odgovara, a svi o koji nisu u tom krugu vladajući su praktično na neki način i gotovo u cijelosti efektivno isključeni iz procesa donošenja odluka ili utjecanja, čak nam želite ukinuti referendum, svojedobno smo imali ovdje te rasprave, znači hrvatski narod ovog trenutka ima vrlo, vrlo malo mogućnosti da neposredno ovaj dade svoje mišljenje o nekim ključnim temama, od interesa za njegovu opstojnost, na ovom, u naše lijepe domovine, ali dragi naši, propustili ste priliku, prozivat ćemo vas za to, apeliramo na hrvatske građane, hrvatske birače da zapamte tko to njima nije dao pravo glasa i da se okrenu nama koji želimo donositi odluke u njihovu korist. To je jedini način, jedna izborna jedinica, vidim, ona se može provesti za izbor zastupnika u EU parlament, za vas je to nepojmljivo. Zatim, imali smo prilike čuti, nekako obvezati, motivirati, neki simbolični način da naši građani, a bili smo dugo u tom sustavu jednopartijskom, pa je valjda ostalo, a nekako naše građane izvući da izađu pa makar to bilo simboličnim, ne znam, 5, 10 eura ćeš platiti ako ne izađeš, budi taj dan, zaokruži bilo koga, samo ispuni svoju ustavno i pravo i dužnost. Niste ni to, niste, znači mnogo, na mnogo tih važnih činjenica niste dali odgovore i što je najvažnije, kad bi napravili analizu po izbornim jedinicama i statističke podatke o broju stanovnika, u svakoj izbornoj jedinici vi imate dikrepanciju u odnosu na broj birača od najmanje 18, do čak 60 tisuća glasova viška. Pa tko to može opravdati? Kako? Zar naša država nema te snage koja je mogla u jednoj komisiji izbrojati 800 ili važećih ili nevažećih glasova za referendum, zar oni to ne mogu uskladiti, neku komisiju napraviti, pa može bit parlamentarna, vanparlamentarna, višestranačka, pa idemo vidjet koji su to ljudi. Naravno da 18-godišnjaci dolaze u jednoj godini, njih je priljev 20, 30 tisuća, 40 tisuća u generaciji, ali brate mili, nije 500 tisuća i napraviti reda. Ne želite to. Želite okameniti, ostati te odnose koji vam idu u prilog, ali mislim da nećete profitirat. Nećete profitirat i građani ipak prate stanje, prate ove rasprave i vjerujem da će vas kazniti na ovim izborima.

Pokušat ćemo i ja i kolegica u narednih 15 minuta objasniti zašto smatramo da od samog početka i proces donošenja kao i sami sadržaj zakona ne odgovara onome što su bili zahtjevi Ustavnog suda, ne odgovara temeljnim demokratskim standardima, kao niti standardima koje je postavila Venecijanska komisija. Ovaj Zakon o izbornim jedinicama donosi se doslovno prelamanjem preko koljena i to nas s jedne strane približava autoritarnim režimima, a s druge strane, ovo pokazuje ogroman strah HDZ-a da bi bilo kakva drugačija izborna pravila, ona koja bi možda bila poštena, za njih zapravo značila gubitak izbora. Proces donošenja ovog Zakona odvio se u potpuno reduciranoj nedemokratskoj proceduri, u kojoj se stvorila podjela na tzv. prijatelje HDZ-a i neprijatelje. To pokazuje još jednu karakteristiku vladajuće stranke, a to je da se zakoni donosi samo za period od nekoliko godina umjesto da se oko ovih izbornih pravila postigne najširi mogući konsenzus jer bi nam trebala služiti daleko u budućnost. na glavne naglaske pisma ustavnih stručnjaka sve 4 katedre ustavnog prava na pravnim fakultetima u Hrvatskoj, sa 4 različita sveučilišta. To se nikada nijednoj vladi nije dogodilo da im se 4 katedre za ustavno pravo dogovore konsensualno oko toga da proces donošenja nekog propisa koje regulira nego temeljno građansko pravo, ustavno pravo, je nedemokratski ili ne u skladu sa osnovnim postulatima našeg Ustava. Šta su vam konkretno oni rekli? Rekli su da posebno naglašavaju da je pitanje nepostojanja stručne i javne rasprave, iznimno kratki rok u kojem je potrebno regulirati ovo pitanje, prijedlozi koji se formiraju van propisane procedure da smatraju da su upravo oni dužni kao ustavni stručnjaci upozoriti sve sudionike tog procesa kao i tijela državne vlasti da je nužno poštivati temeljna načela i procedure i procedure ustavne demokracije. Naglašavaju da se ta nužnost posebno odnosi na izradu zakona koji reguliraju pravila demokratskog natjecanja i presudno utječu na demokratski višestranački poredak. Pazite ljudi budimo realni velika većina zakona koja ovdje dolazi kao prijedlog Vlade za njih postoji barem neka stručna radna skupina, a za zakon koji regulira temelj, temeljno pravo svakog demokratskog poretka, svakog izbornog procesa mi ovdje dobivamo bez da znamo tko je bila stručna radna skupina. Nadalje oni kažu postupak izrade novog Zakona o izbornim jedinicama mora biti transparentan. Jel bio transparentan kolege? Di je bio transparentan, pa ne znamo tko ga je pisao, ne znamo tko je delimitaciju radio, mi ne znamo tko je crtao izborne jedinice, kak se ti ljudi zovu su, kriterijima su baš oni izabrani. Dakle, osnovna stvar nije poznata. Mora biti depolitiziran. Je li proces bio depolitiziran? Je li proces bio depolitiziran? Šeks, Ressler, Anušić, sjede u kičem kabinetu Andreja Plenkovića i crtaju izborne jedinice. Trebao je biti izrađen na temelju stručnih analiza, a ste radili stručne analize, tko je radio stručne analize, jeste li nam ih predstavili, ne. I trebao bi biti prihvaćen u Hrvatskom saboru ako je ikako moguće širim konsenzusom parlamentarne većine i opozicije. E sad kolege iz opozicije recite mi da li je HDZ pokušao imati konsenzus oko ovog zakona? Jel nas uključio u izradu ovog zakona? Nije. Dakle, niti jedan od osnovnih kriterija da bi mogli reći da je ovaj zakon nastao u demokratskom i kvalitetnom procesu nije ispunjen niti je transparentan, niti depolitiziran, niti je na temelju stručnih analiza, niti će biti prihvaćen konsenzusom u saboru. Preporuke Venecijanske komisije o povjeravanju tog posla pazite sad posebnom stručnom povjerenstvu. Jesmo imali posebno stručno povjerenstvo? Nismo, uz moguće sudjelovanje predstavnika parlamentarne većine i opozicije treba prihvatiti u Hrvatskom saboru. Evo to su rekli ustavni stručnjaci. Šta ste vi rekli? Pokazali ste figu, to ste rekli. Dakle, dodatno kažu da izrada novog Zakona o izbornim jedinicama treba uvažavati ustavno načelo jednakog biračkog prava i uvažiti mjerila tzv. zemljopisne kartografije koja sadrže i zahtjev da se granice izbornih jedinica trebaju što je više moguće podudarati s administrativnim granicama upravo teritorijalnih jedinica uz uvažavanje prirodnih granica i slijediti preporuke Venecijanske komisije iznijete u kodeksu dobre prakse u izbornim pitanjima. A šta ste vi napravili? Vi ste napravili to da sada više nema niti jedne izborne jedinice koja ne cijepa barem jednu županiju. Sad više nemamo ni jednu takvu izbornu jedinicu. Dosad smo imali čini mi se tri, onda vam Ustavni sud kaže da bi sve trebale biti takve, a vi kažete e sad neće ni jedna. To je vaš odgovor. U obrazloženju kako je došlo dakle do takvog crtanja izbornih jedinica vi ste naveli da ste slijedili između ostalog to se jako dobro sjećamo, hvala Bogu makli ste to sad iz obrazloženja u drugom čitanju jer je zaista bilo smiješno, rekli ste da ste pratili hrptove planina i korita rijeka. Dosta i poetično jel da? Jedan od najboljih komentara na Facebooku koji smo dobili i zaista čestitam autoru ne sjećam kako se zove, ali zavrjeđuje da se ovdje ponovi jer parafrazira Hajdukovu himnu i kaže, bili su bili hrptovi planina niska je cijena HEP-ovoga plina. Evo svaka čast autoru jer to opisuje politički HDZ-ov sadržaj u posljednjih godinu dana na najbolji mogući način. Dakle, sami profesori kažu da ako navedena načela ne bi bila poštivana u izradi prijedloga zakona da bi tada jedino Ustavni sud ostao kao zadnji branik temeljnih ustavnih vrednota i da mu stoji na raspolaganju više mehanizama, od upozorenja nadležnom tijelu koje bi izradilo i predložilo nacrt zakona suprotno iznijetim načelima, mi smo tražili tu vrstu upozorenja, nažalost to se nije dogodilo, do pokretanja postupka ocjene ustavnosti i mogućnosti ukidanja budući da ova materija ne spada u domenu tzv. teorije političkih pitanja. Da, jer spada naravno u temeljna prava. I upravo to će se dragi kolege i kolegice dogoditi. HDZ će ovaj netransparentan, potpuno politiziran i neusklađen sa zahtjevima Ustavnog suda zakon donijeti, donijet će najmanjom mogućom većinom jer vjerujem da nitko iz opozicije neće za to glasat, a onda ćemo morati pokrenuti zahtjev za ocjenu ustavnosti i onda ćemo vidjeti da li je Ustavni sud ono što su profesori ustavnog prava predvidjeli da bi trebali biti, vidjet ćemo da li će Ustavni sud ostati zadnji branik temeljnih ustavnih vrednota. Nastavit će kolegica. Zahvaljujem. Dakle da sumiramo. HDZ prije svega ovim Prijedlogom zakona o izbornim jedinicama ostaje potpuno vjeran svom neprovođenju bilo kakvih reformi koje su neophodne Hrvatskoj. Dakle, nema istinske reforme, poreznog sustava, pravnog sustava, nema reforme zdravstva, obrazovanja, teritorijalnog ustroja, pa evo sad tome se pridružuje i izborni zakoni, tj. sustav izbora. Mi dakle, možemo samo zaključiti da ususret sljedećoj super izbornoj godini Hrvatska će i dalje imati nakaradne izbore protivne odluci Ustavnog suda od 7.2.2023. moja Sandra Benčić vrlo jasno i vrlo precizno iznijela sve činjenice, ne mišljenja i razmišljanja, nego činjenice zbog kojih ovaj zakon apsolutno ne može proći ocjenu ustavnosti. To je potpuno jasno. Ali evo meni je baš jedna od stvari u ovom cijelom netransparentnom i nedemokratskom procesu izrazito da tako kažem, da kažem kolokvijalno ide na živce a to je famozna radna skupina. Dakle u javnosti je puno prije nego što je zakon došao u saborsku proceduru bilo potpuno jasno prezentirano da taj zakon rade očuh, posinak, buntovnik i ministar. Nakon toga u javnoj raspravi iz ministarstva se kaže nema javne, Nakon toga GONG izrijekom traži odgovor tko su članovi radne grupe, ne dobiva taj odgovor od ministarstva, obraća se povjereniku za pravo na pristup informacijama, povjerenik donosi odluku po kojoj ministarstvo tj. ministar trebaju odgovoriti GONG-u tko su članovi radne skupine. To donosi 17. kolovoza ove godine. Rok vam je bio do 25. kolovoza. Kada odgovor stiže? Jučer. A šta u odgovoru piše? U odgovoru kaže gospodin ministar, tako je bar potpisano kaže ovako: „Upravom za politički sustav i opću upravu Ministarstva pravosuđa i uprave upravlja ravnateljica Anita Markić. Načelnik Sektora za politički sustav i državnu upravu je Krešimir Orešković, dok radom Uprave za politički sustav i opću upravu Ministarstva pravosuđa i uprave kao i Sektora za politički sustav i državnu upravu koordinira državni tajnik Sanjin Rukavina. Hvala, hvala lijepo ministre da ste nam ponovno osvježili informacije tko ima kakvu poziciju u Ministarstvu pravosuđa, međutim to nije informacija tko su članovi radne skupine. Te informacije dalje nema. Ja sa ovoga mjesta pozivam povjerenika za pravo na pristup informacijama da kazni ministra osobno, jer je on osobno odgovoran zbog nedavanja nedavanja informacija i netransparentnosti. Predsjednik Sabora me danas napao jer sam se usudila reći da je gospodin Sanjin Orešković turistički inspektor. Ja kada sam to rekla nisam apsolutno, samo sekundu, apsolutno nisam mislila nikoga uvrijediti. Pa to je legitimno zanimanje, dapače nama izuzetno potrebno, dapače izuzetno. Ali evo sada prenosim sa stranica ministarstva Sanjin Orešković obrazovanje: polaznik poslijediplomskog specijalističkog studija menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, stečena VSS stručna sprema. Srednja škola Centar usmjerenog obrazovanja hotelijersko-turistički tehničar. tehničar. Profesionalna karijera: gradonačelnik grada Senja, zamjenik župana Ličko-senjske županije, turistički inspektor Ministarstva turizma, službenik u gradskoj upravi grada Senja, Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav, županijski turistički inspektor Ličko-senjske županije, stručna osoba, vlasnik obrta. Nema pravnog obrazovanja, nema fakulteta političkih nauka, nema niti jedne jedine informacije po kojoj biste vi gospodine Orešković uz svo moje dužno poštovanje mogli biti član radne skupine koja izrađuje Izborni zakon. Nemate ta znanja i to ne možete bit, a kamoli rukovoditi procesom. Prema tome,

Nastavljamo dalje sa dnevnim redom današnje točke i slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovanog Mišela Jakšića, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici i predstavniče ministarstva gospodin Rukavina, kolegice i kolege zastupnici dobar dan svima. Jučer smo imali aktualni sat koji je potrajao, neki su stariji kolege iskusniji rekli čak i povijesno dugo, svašta se naravno pitalo, svašta se odgovaralo. No ono što je bila glavna mantra premijera u njegovim odgovorima u pauzama između vrijeđanja oporbenih zastupnica i zastupnika je bilo ponavljanje koliko su veliki uspjesi i koliko svi zajedno moramo biti zahvalni na ulasku u eurozonu, na Schengenu, na pregovorima za pristupanje OECD-u i to jesu fakti koje nitko ne može osporiti. Činjenica je da je to iskorak koji se kroz povijest čeka u RH zapravo od nastanka naše neovisnosti i slobode i definitivno je da nitko od nas ne želi sporiti to kao jedan veliki rezultat, iako bih volio dodati da je to ipak jedan proces na kojem je radilo ponešto više vlada, ponešto više premijera, ponešto više resornih ministara, ponešto više saborskih saziva, ali o.k. Piše se na kraju o onome tko je potpisao i rekao da ulazimo u te institucije, u eurozonu i da sad opet sve to ne ponavljam. Ono što je doduše zaboravljeno reći je da li baš u svemu u čemu se volimo pozivati na euro, na Schengen, na pristup OECD-u pratimo ono što rade oni koji su po svojim brojkama, po svojim rezultatima ponešto razvijeniji i uspješniji od nas. Možemo krenuti od zemalja ala Njemačka, Francuska, dakle neki vrh zapadno-europske demokracije po svojim stopama razvoja. Možemo se okrenuti i oko sebe po susjedstvu pa vidjeti gdje je Slovenija, gdje je Češka, gdje je Slovačka, gdje su Rumunjska i Bugarska, zemlje sa kojima se puno lakše možemo usporediti i vidjeti nekakve stope rasta od I u konačnici možemo vidjeti kako su pristupali određenim problemima koje su definitivno i pandemija i zastoj dobavnih lanaca, i inflacija koja se sad događa i recesija koja je pred vratima kako su pristupali tim problemima i kako su ih rješavali. Pa bi si onda putem mogli odgovoriti na pitanje da li se baš u Njemačkoj njihovi trgovački lanci ponašaju isto tako kako se ti njihovi trgovački lanci ponašaju u Republici Hrvatskoj i kako bjesomučno već više od godinu dana gule naše sugrađanke i sugrađane. Pa bismo mogli vidjeti da li se banke koje jesu u njihovom vlasništvu na isti način ponašaju u svojim matičnim zemljama kao što se ponašaju u Republici Hrvatskoj. Pa bismo mogli vidjeti da li se telekomi u svojim matičnim zemljama ponašaju onako kako se ponašaju u Republici Hrvatskoj, pa bismo isto tako mogli vidjeti kako su oni pristupili svojoj poljoprivrednoj proizvodnji poglavito u koroni kad je došlo do zatvaranja granica kako su uveli i određene protekcionističke politike, a kako smo mi odlučili se doskočiti svinjskoj kugi u Africi gdje smo očito donijeli odluku da ćemo farmere u Slavoniji baciti na koljena, ali zato ćemo jednom ministru dozvoliti da se na tome operja za nekoliko sljedećih generacija iako se ta obitelj i taj biznis već do sada operjala jako, jako puno. Vidimo i koliko u konačnici zaboravljaju se upisivati milijuni, onda si možemo postaviti pitanje koliko onda toga još negdje ima ako zaboraviš eto tih par milijuna kao neki maleni lapsus. Onda bismo se mogli usporediti gdje je zdravstvo u tim razvijenim zemljama, a gdje je naš zdravstveni sustav danas unatoč tome što nam je kovid pandemija pokazala na sve naše neuralgične točke, na sve probleme. Sami smo rekli da čim korona završi znamo što moramo mijenjati i kako mijenjati, a da nas imamo goru situaciju nego što je bila prije korone i mislim da ćemo doskočiti njoj sa time da ćemo eto sad bolnice vratiti pod upravljanje države, iako je to napravljeno prvi put 2013., pa je prije toga napravljeno opet prije nekih desetak godina i svaki put se vrtimo u istome krugu, ništa se ne mijenja osim što u bolnicama raste nemedicinsko osoblje, osim što više u nekim bolnicama ne namirujemo potrebe za medicinskim osobljem i sa nikad više ljudi imamo nikad veće liste čekanja. O gubicima sad nećemo jer isto tako znamo koliko je gubitaka već do sada izgenerirano, a nije da baš vidimo kako ćemo se od toga odmaknuti. To su bile teme od kojih smo bježali. Kao što neki ministri nisu došli kao Bane Banožić, Gordan Grlić Radman, Marija Vučković da ne bi odgovorili Bane kako napreduje u svom visokom znanstvenom putu, koji su to radovi, koji su to studenti koje će usrećiti sa svojim postojanjem na visokoškolskoj ustanovi, kolika je spremnost hrvatske vojske koju on voda kao wanna be kao nekad u kaubojima i Indijancima vrhovni zapovjednik kakvo nam je stanje sa helikopterima, helikopterima, kakvo nam je stanje sa ratnom fregatom, gdje smo došli, kako smo došli. Ok, čovjek više mora vodit računa o svom znanstvenom putu i o APN kreditu. Pa se nije pojavio Gordan Grlić Radman jer vjerojatno u tim stalnim optužbama da je oporba na toj nekoj rusofilskoj strani iako ne vidimo gdje to iščitavamo bi morao odgovoriti zašto je on bio taj koji je recitirao Jesenjina Lavrovu vrlo intimno i vrlo nježno, a i moro bi odgovoriti zajedno sa Marijom Vučković da li je baš slučajno ovo što se događa slavonskim farmerima i da li je stvarno njemu u njegovom životu dva milijona eura samo lapsus. To su pitanja koja jučer nisu bila odgovorena, ali ono što je danas tema ako se sada malo opet vratimo da smo Europa, euro, Schengen, OECD mi smo taj dio, to su naši uspjesi volio bih dobit odgovor koja zemlja u tom razvijenom svijetu gdje mi želimo pripadati na ovaj način pristupa izbornom procesu izmjenama izbornoga zakona? Koja zemlja kad joj odgovara radi apsolutno protivno preporukama Venecijanske komisije, radi apsolutno protivno preporukama Ustavnog suda, napravi izborne promjene na način da mi i dan danas ne znamo tko je to povjerenstvo i koja je to stručna javnost koja je vodila raspravu i analizirala kako promijeniti izborne jedinice? Ono što je kolega Bauk rekao u klupama, ljudi koje ministar Malenica isturio u plan definitivno jesu stručni ljudi kao tehnička lista u ministarstvu, valjda ne mislimo da netko u ovoj sabornici će povjerovati da su tehnička lica iz nekog ministarstva bila ta koja su presudila kako će izgledati granice naših izbornih jedinica i kako ćemo izaći na izbore. Dobili smo one neke nemušne komentare da su navodno to sve patronirali Vlado Šeks, Karlo Lesler, Ivan Anušić, tu negdje je bio ministar Malenica, pa se tumačilo da to nije istina, pa se onda dogodila mala začkoljica da je demograf Pokos na kojeg su isto tako jako pozivali da je to sve po njegovom modelu otišao na N1 televiziju pa je rekao da je on to predložio, ali da to više nije ono što je on predložio i da ga se čak pokušalo dobiti od nekih kolega iz HDZ-a koje sam sad spomenuo da mu se objasni i nacrta kako da on to malo još dodatno precrta da to bude krajnji nekakav prijedlog njega, ali po diktatu iz HDZ-a, to je sve ono što kola u medijskom prostoru svim ovim danima, mjesecima. Isto tako ustavnopravni stručnjaci koji su dali svoje komentare na ove izborne na ove promjene izbornog zakona su dobili etiketu od premijera Plenkovića kao velikog europejca da su oni svi zadojeni ideologijom i politikom iako ako pratimo rad svih tih ustavnopravnih stručnjaka sa katedri naših pravnih fakulteta u RH vrlo lako ćemo doć do zaključka da ne da su lijevo orijentirani nego su oni sami sa sobom jako ideološki različiti postavljeni i puno puta tako nastupaju ne skrivajući svoju ideologiju. Al su eto svi završili koordinari ljevičari jel su rekli nešto što nije odgovaralo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Da li je to način postupanja u toj EU i u tom OECD-u? Da li smo zato ulazili u euro i Schengen? Da li smo stvarno zadovoljni s time da par mjeseci prije izbora još uvijek ni ne znamo kad će biti izbori jer u razvijenim zemljama se otprilike znaju kad su izbori, zna se da se ide na prijevremene izbore ako dođe do krize vlasti ako nema većine ili ako je manjinska vlada koja ne može više funkcionirat pa mora ić na izbore, mi nemamo više to da znamo kad bi mogli biti izbor jer će izaći van premijer i reći izbori će biti kad ja to odlučim i to je to. Nema sad to veze s ničim drugim što se može događat u ovoj zemlji, to je odluka jedino i isključivo jednog čovjeka i svi bi se s time trebali složiti i svi bi trebali reći to je to. Svi bi se trebali složit s time da oporba, struka, javnost, građani uopće nisu uključeni u proces toga koje ćemo imati granice izbornih jedinica i kako ćemo funkcionirati po tim novim izbornim jedinicama. Da bi trebali biti zadovoljni da predstavnici Vlade kažu da nisu zadovoljni s obavljenim poslom DZS-a i popisa stanovništva, a onda kako nam odgovara tako vučemo van brojke. Malo se pozivamoo na popis stanovnika, malo se pozivamo na registar birača, onda nam je registar birača sad trenutno top, onda utvrdimo da u registru birača imamo 500, 600.000 ljudi više nego što imamo u popisu stanovnika, ali zapravo nije taj popis stanovnika toliko loše napravljen nego smo imali nekih problema valjda u softveru ili u popisivačima i to je jedan okvir u kojem Hrvatska ide na izbore. I naravno nastaje ljutnja ako bilo ko iz oporbe postavi pitanje, dobro ljudi da li je to normalan izborni proces i da li je to izborni proces u jednoj zapadnoj europskoj demokraciji kakva mi želimo biti i to u konačnici dobrim dijelom propagira sam Andrej Plenković, to mu je njegova agenda jel on je veliki europejac. Ono što moram reći u ime kluba SDP-a ne želeći uopće povlačiti do kraja takve paralele da rasprava, procedura, proces donošenja izbornih pravila za naredne parlamentarne izbore, sve ono što prati taj proces nema veze ni sa zemljama OECD-a, niti sa velikom većinom zemalja EU, ima nažalost najviše veze sa političkim postupanjem i djelovanjem Ace Vučića i Viktora Orbana, ako smo na to spali onda jadna li nam majka, hvala vam lijepo. Hvala poštovani predsjedavajući. Uvažene kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovana javnosti ako itko još i prati, dakle ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na temu novog Zakona o izbornim jedinicama uvodno i vrlo općenito nekoliko stavova u kojima doduše baš nije bilo prigode previše slušati. Prvo i osnovno okvir ustavnog suda i ustavnih sudaca koji jasno po svojoj definiciji i opisu poslova su tu da brane vrijednosti ustava jednako kao što se pravnici moraju držati zakona, ali u smislu politike, politika je puno širi pojam koji u konačnici definira i kreira i zakone i ustav. Zašto ovo govorim? Zato što se cjelokupna javnost u smislu i kontekstu donošenja novog Zakona o izbornim jedinicama svela pod jedan nazivnik, jednu doduše dominantnu odrednicu, jedan čovjek jedan glas. Složit ćemo se svi da to je jedna vrlo vrijedna varijabla, temeljna varijabla, ali ono o čem se ne priča da to nipošto nije jedina varijabla na temelju koje politika treba odlučivati i donositi odluke. Zašto to kažem? Zato što ukoliko ćemo se držati tendencije koje imamo u Hrvatskoj vrlo brzo držeći se tog pravila i politika koje proizlaze iz istog tog ustava i zakona na način kako su nam to demonstrirale vlade dosada Hrvatska će za 20.g. ovdje u saboru imati saborske zastupnike isključivo iz Grada Zagreba, zagrebačkog prstena i vrlo uskog pojasa uz jadransku obalu. Pitanje koje se neminovno sa promišljanjem ove problematike nameće možete li očekivat od ljudi iz ovih krajeva, primjerice Grada Zagreba da zastupaju interese Dalmacije, Slavonije, Banovine ili Like jer jednostavno problematika tih krajeva im nije poznata. Drugi primjerice aspekt koji odvlači ili obasjava ovu problematiku iz drugog kuta vam je primjer Australija. Tamo se svojedobno početkom prošlog stoljeća odvijala jedna dugotrajna i žustra rasprava na temu glavnog grada novonastale države Australije, dakle vodio se jedan žestok i žustar prijepor između Sydneyja i Melbournea tko treba biti glavni grad Australije. Zašto uopće nisu benigni razlozi? Zato što pretpostavka razvoja. Na kraju je dogovor pao na način da neće to bit ni Sydney ni Melbourne nego će biti Canberra koja još tada nije ni osnovana i tako dolazi do nastanka glavnog grada Australije Canberre koji danas ima nešto manje od 500 tisuća stanovnika uz uvjet prilikom odlučivanja gdje će to mjesto bit, da taj grad ne smije biti u krugu manjem od 100 milja odnosno 160 km od Sydneyja. Čemu ova teza? Pa vrlo jednostavno, zamislite koliko bi primjerice jedan Gospić ili Lika imala stanovnika da ima sva resorna ministarstva u sebi, da ima sve moguće agencije i sve druge državne službe, ali kao što sam rekao to su promišljanja jedne politike i jednog političara, to nije tema za ustavne suce, niti treba biti, međutim i nažalost zanimljivo mi je bilo slušati i promatrati rasprave u javnom medijskom prostoru gdje se, svi su se slijepo uhvatili uhvatili jedno, jedne jedine doduše ponovit ću vrlo važne rekao bih i osnovne vrijednosti da svakako jedan čovjek treba vrijediti i imati točno pravo na jedan glas. Popis birača kao druga bitna stavka činjenica je notorna, evo kolege su prije govorile nevjerojatne su okolnosti u Hrvatskoj koju imamo da zbunjujemo javnost sa popisom birača kao osnovom za provođenje parlamentarnih izbora i da taj popis birača po svojoj logici pokazuje između 470 i 500 tisuća više birača nego što imamo punoljetnih stanovnika. Naravno finese su ovo što se čulo danas koliko je od popisa birača koji je proveden '21.g. u među, u međuvremenu građana postalo punoljetno jel naravno da možemo govoriti koliko je nažalost nas građana i napustilo što zbog bioloških razloga, što zbog odlaska i, i brisanja iz jednog i drugog registra, ali ključno je čak ni ne aludirajući nužno na činjenicu manipulacije, nužne manipulacije sa biračima, dovoditi dakle cijeli sustav u dilemu, sustav povjerenja i u ovako narušeno povjerenje građana u institucije da postoji nekakav popis birača koji je toliko veći, dakle govorimo o gotovo 12% birača fantoma je po meni, a kako smo mogli čuti od većine oporbenih kolega suludo, jednostavno nepotrebno, ne znam zašto, zašto se to radi i logično je i vrlo lako bilo za pretpostaviti da to povlači sumnje u manipulaciju. Danas i jučer komunicirao sam teme novih izbornih jedinica, poglavito iz aspekta Slavonije. Promjena koju je Slavonija doživjela je dramatična, a očituje se u tome da je Slavonija izgubila autentične, da tako kažem čiste izborne jedinice, dakle 4. i 5. koje su se sastoje od 4. Virovitičke i Osječke županije, 5. od Vukovarske, Brodske i Požeške županije i da smo ih prijedlogom ovog zakona u čije usvajanje ne sumnjam, da smo ih proširili za Koprivničko-križevačku 4. i 5. za Sisačko-moslavačku. Dakle, čiste slavonske izborne jedinice više samim tim činom ne postoje. Zašto je to interesantno. Prvo, imate jedan povijesno emotivni kontekst dakle nedvojbeno hrvatska regija koja je najviše dala i doprinijela u stvaranju Hrvatske države nakon manje od 30 godina evo prvi put u mandatu Andreja Plenkovića ostaje bez svojih autentičnih izbornih jedinica. Razlozi su različiti i velik dio krivnje je upravo na tim Slavoncima. Drugo možemo li očekivati drugačije ishode kada imamo prvo kukuriku Vladu 2011, 15-e izjave današnjeg predsjednika Milanovića, sjetite se one famozne, neka mi se ruka osuši ako te zaboravim Slavonijo. Pa do famozne dvije zadnje Vlade na čelu sa predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem sa svojim famoznim projektom Slavonija i legitimnim zaključkom i pitanjem jesu li ovo ti plodonosni rezultati. Činjenica je da je Slavonija ljudski devastirana, gospodarski devastirana, da je ogroman broj ljudi napustio to područje i nažalost da sada vrlo bjelodano i na temu ovog zakona za to plaća cijenu. Rekao sam da su razlozi i motivi zašto je to tako i zbog čega se dogodilo na ovaj način da dođemo u ovu poziciju vrlo jednostavni. I na kraju mogu tim, na kraju krajeva i svojim Slavoncima reći: gospodo, sami smo si krivi, birali smo što smo birali, tražili smo sada i gledamo i očito da nam tako i treba. Stvar bi puno bila drugačija da se moglo biti, a to je jedna od teza koju Domovinski pokret zastupa da se stavio veći naglasak na preferencijalne glasove. U tom slučaju što je ovdje izostalo, imali bi dovoljno neovisnih, snažnih osobnosti koji ne bi bili stranačke mašinerije. Puki stranački poslušnici i koji bi imali posve drugačiji odnos prema svojoj biračkoj bazi nego što ga imamo danas jer nitko nam na ovaj način nije kriv što smo birali ljude koji kad su morali birati u jednom trenutku, neovisno o političkoj opciji, između stranačke stege i interesa kraja i ljudi koji bi trebali zastupat ostali na stranačkoj liniji. 11. izborna jedinica. Slušao sam pozorno ministra, vrlo često pokušava objasniti da je tema promjene ovog zakona, da su samo prvih 10 izbornih jedinica. A stvar je dobre volje, bez obzira na zakon, bez obzira na Ustav, sve je podložno promjeni, sve je tu da se prilagođava interesima hrvatskog naroda, građana Republike Hrvatske odnosno Republici Hrvatskoj. Članak 10. Ustava RH kaže da je Republika Hrvatska da štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom. Dijelovima Hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita RH. Domovinski Domovinski pokret je pripremio amandman koji će nažalost, nažalost vjerojatno bit odbijen, a tiče se omogućavanja dopisnog odnosno elektronskog glasanja našoj dijaspori i nevjerojatna je situacija u kojoj smo imali i kukuriku vlast ali i vlast za vrijeme HDZ-a da se otežava mogućnost izlaska na izbore našoj dijaspori. Ona suluda odredba da se može glasat samo putem diplomatskih predstavništva pa imamo situaciju u Kanadi i Australiji da ljudi moraju putovati 1000 km, potrošiti cijeli dan da bi ostvarili svoje temeljno građansko pravo je jednostavno nešto što nažalost ne predstavlja demokratski standard kakav hrvatski građani trebaju imati i žalosno je gledati činjenicu da ljudi koji su pomagali RH i u najtežim vremenima, dolazili je braniti, koji danas, ako ćemo isključivo o novcima uplaćuju preko 5 milijardi i stotinu milijuna eura uplata odnosno doznaka iz inozemstva koji dolaze u Hrvatsku, da im mi onemogućujemo ovo pravo. Pričati priču evo da se radi na tome, da će to ugledati svjetlo dana je suvišno. Suvišno, ipak govorimo o posljednjoj godini mandata ove Vlade, govorimo o propuštenim prigodama za vrijeme mandata prošle Vlade puno mi je tu jasniji, čišći stav i pošteniji stav SDP-a kad istup i kaže kolega Bauk, nama to nije u interesu dijaspori. Mi nismo za pravo glasa dijaspore nego ovo što radite vi na vlasti kada evo dva mandata potrošite, a ne omogućite to pravo za koje se navodno zalažete. Mislim da nije ni fer ni pošteno i da je poruka jasna. Na kraju krajeva, nevjerojatna Hrvatska šutnja na ovu temu po pitanju 12. izborne jedinice gdje odmah da se ogradim od odnosa prema manjinama i da kažem da je stav Domovinskog pokreta prije svega ravnopravnost svih građana ove zemlje bez obzira na porijeklo, nacionalnost, boju kože, spol itd. I nevjerojatno mi je da nitko nema hrabrosti i obraza, a svi pričaju o jednakom pravu i vrijednosti glasa, da nitko nema hrabrosti dotaknuti se problematike 12. izborne jedinice. Kako to izgleda u najkraćim crtama jer vrijeme ide, izgleda ovako. 10. izborna jedinica, dakle sam jug Dalmacije splitsko i dubrovačko područje na izborima 2020. jedan, za jedan mandat je bilo potrebno 11.985 glasova znači gotovo 12 tisuća glasova po mandatu. U XI. izbornoj jedinici dakle gdje je dijaspora, gdje se biraju tri predstavnika dijaspore bilo je potrebno 9.600, 597 da budem precizniji glasova da bi se dobio mandat. U XII. izbornoj jedinici gdje biramo 8 zastupnika manjina potrebno je samo 3.671 glas. Kako govorimo o ravnopravnosti i jednakovrijednosti ako dakle u X. izbornoj jedinici treba 12 tisuća glasova da bi netko poslao saborski zastupnik, a za manjine je potrebno nešto manje od 3.700. I onda govorimo ali Ustavni sud je mislio na ovih 10 izbornih jedinica. Ma u temeljima Ustava u članku ako ga uspijem naći na brzinu gdje kaže da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu i da, da svi imaju jednaka prava ne mogu točno brojku definirat, broj članka, govori se o jednakom pravu glasa i jednakoj vrijednosti glasa. Samim ovim činom mi to poništavamo. Jesmo li mi u obvezi se držat Ustava? Jesmo. Ukoliko netko smatra da smo ne znam kakvu demokratski standard s ovim dosegli reći ću vam slijedeće i citirat publikaciju OESS-a Ureda za demografske institucije i ljudska prava gdje kaže, ne smatra se citiram da posebna izborna pravila i aranžmani za glasovanje krše načelo jednakog biračkog prava ukoliko se usvoje kao privremena mjera za opravdan cilj. …/Upadica Ante Sanader: Vrijeme./… Međutim, takve mjere trebaju biti privremenog i prijelaznog karaktera. Taj karakter privremeni u Hrvatskoj …/Upadica Ante Sanader: Vrijeme./… traje 30 godina. Hvala vam lijepo predsjedniče. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovane zastupnice Anke Mrak Taritaš i Orešković. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, 12. srpnja smo imali u prvom čitanju ovaj prijedlog zakona i ja moram priznati da se danas osjećam ko u onom filmu Beskonačni dan u kojem se glavni glumac stalno budi i kad se budi kreće dan ispočetka. Sve ono što smo 12. srpnja mi iz oporbe govorili govorimo i danas. Sve ono što je 12. srpnja vi iz vladajućih i ministar rekao reći će i danas. Postoji jedan poznati književnik je u jednom svom djelu napisao psi laju, a karavane prolaze, pa ću se ja referirati na to sve zajedno. Dakle, kad je riječ o ovom zakonu otvorili smo tad i otvaramo danas i čak mi došlo da uzmem govor koji sam imala tog 12. srpnja i da ga pročitam jer je sve isto, ništa se nije promijenilo. Razlika između i prvog i drugog čitanja je nešto malo nomotehnike. Dakle, tad smo ukazivali na nekoliko stvari. Ukazivali prva stvar koja je bila 500 tisuća birača više. Koliko godina je potrebno u Hrvatskoj, koliko godina je potrebno vlasti da nas se birački spiskovi srede? Počeo je tad je bio ministar Bauk, dalje je nastavio Vlaho Orepić i za vrijeme Vlade Andreja Plenkovića se stalo i nije se pomaklo s mrtve točke. Pa ne može me nitko uvjeriti da ne postoji određeni interes zašto se nije pomaklo s mrtve točke i zašto se ne želi to riješiti. Ako želite nešto riješiti možete riješiti danas kad imate sve moguće kompjutere i sve ostalo. Ako ne želite riješiti nećete riješiti. Zašto? Jer ne želite. Da, imam jednako tako osjećaj 1. listopad je zapravo alibi datum. Ustavni sud je rekao do 1. listopada i to je posao alibi datum sad moramo nešto napraviti. Nije nešto daleko, jako daleko i kasnimo tamo jer je to bilo daleko nego zato što smo kasno krenuli. Dakle, 12. srpnja smo imali u prvom čitanju, apsolutno smo kasno krenuli, ali i to ne čudi ništa jer nije bilo niti volje, niti energije, niti želje za bilo što promijeniti. Dakle, prvu temu koju smo pokrenuli je bilo 500 tisuća birača što ćemo s njima raditi. Kako možete nekom u jednoj suvisloj demokraciji objašnjavat da mi imamo eto tako 500 tisuća birača više. Zašto? Dakle, naš premijer je davao objašnjenje jer ljudi nisu ažurni pa se mijenjaju mjesta boravka, pa se ne odjavljuju, dakle ono Hrvati odnosno građani i građanke RH bauljaju Hrvatskom i svijetom i ne žele sređivati svoje papire otprilike zato i tih 500 tisuća birača više. Ako želimo mogli smo. Zatim, cijela stručna javnost, svi stručnjaci, ustavnopravni stručnjaci su ukazivali na nešto. Ukazivali su na raspravu. Ukazivali su na potrebu dijaloga. Ukazivali su na na potrebu da je riječ o jednom važnom zakonu koji traži da se razgovara, da se dogovara, da su to nekakvi demografski principi, ali to očito ne stanuje u HDZ-u. Jednako tako ne mogu sad citirat premijera i neću ga citirat, dovoljno ga citiram u ovom visokom domu, on je odmahnu rukom i rekao od prilike da nemaju oni nekakvog pametnijeg posla pa nema veze. Ja imam osjećaj znate i to uvijek, ja razmišljam, netko razmišlja na različite načine, ja razmišljam u slikama. I to su vam zgodne slike, to su radili nekad naše bake, naše mame, a danas netko od nas radi kad mijesite ono tijesto koje je dizano tijesto, dakle za buhtle ili nekakvu orehnjaču i onda vam on kroz prste curi van i na kraju je rezultat da ipak uspije ostat u toj zdjeli koliko toliko jer inače neće biti dobro. E tako i ovaj izborni zakon. Krenulo se nešto mijesiti, premješavati, vidjeti što je i sad mi imao formu, a što iza forme nemamo sadržaj nema veze. Što 22% naših građana će promijeniti svoje izborne jedinice, pa nema veze. To što će građani reći ja više ne znam za kog glasam, više ne znam tko će me zastupati u saboru jer sam malo jedna, pa malo druga izborna jedinica nema veze. Mi ćemo formu do 1. listopada, postoji većina ruka u ovom saboru, izglasat će se Izborni zakon, hura, imamo ga, riješili smo. O tome da to sve zajedno nije dobar posao, o tome da to sve zajedno je zapravo jedan mučan posao koji je rezultat kojeg nije dobar, jednako tako nema veze. Jednom prilikom jednog od stručnjak se je pitalo koji je u startu rekao odnosno da je on imao taj određeni prijedlog, kaže pred svake izbore ćemo mijenjati granice izbornih jedinica odnosno formirat izborne jedinice ovisno o, dakle postotak razlike i pred svaku izbornu jedinicu, to znači ako ste danas ne znam u IV. izbornoj jedinici vaša općina ili grad ne znači da će za slijedećim izborima vi ponovo bit u IV. jedinici, IV. izbornoj, možda se vratite u II. ili možda odete ne znam u neku, neku slijedeću. Jednako tako, dakle demokracija, principi demokracije su nešto što je mrtvo slovo na papiru, to vidimo u ovom zakonu. Umjesto da se je potrošilo malo vremena i malo energije i odradilo Okrugle stolove, dogovore, vidjeti stručnja…, razgovarat sa ustavnopravnim stručnjacima, čuti ono ono što kaže i netko drugi, ne, vi i dalje tvrdoglavo, razlike između prvog i drugog čitanja osim u nomotehnici nema. Ja sam na ovom svijetu dosta dugo i nešto sam se naučila i to nastojim svakom reći i to ću reći i ovaj put, principijelno nema veze sa ovim zakonom, ali principijelno u konačnici ima. Znate ko ide naprijed? Onaj koji se okruži ljudima koji ne misle isto ko i oni, koji propituju, koji ga kažu i čuj jel je ta vaša odluka bila ispravna, možda bi trebao nešto riješiti drugačije. Onaj koji se ok…, bez obzira na kojem ste poslu, da li ste šef ne znam u tvornici ili ste u bolnici ili bilo gdje drugdje, onaj koji se okružuje ljudima koji kaže da to ti je jako pametno, da nešto tako pametno kao što si ti napravio nisam vidio, da, da to je baš super, neće ići naprijed. Jednako tako to vam je rezultat ovog zakona, da skupite i da na hrpu ljude koji drugačije misle i koji različito misle kroz nekakav demokratski dijalog se dođe do jednog dobrog kvalitetnog rješenja vi od Izbornog zakona radite zapravo mogu zaista upotrijebiti tu riječ cirkus, dobit ćete zakon i zadovoljiti formu, a od sadržaja smo jako daleko, hvala lijepo.

Kolegice i kolege, pokušat ću sve ono što bih zapravo htjela o ovom prijedlogu zakona reći svesti u nekoliko kraćih poanti. Prvo želim iskritizirati zakašnjelu reakciju ustavnog suda, pritom ne mislim samo na činjenicu da je prvi puta ustavni sud primijetio nelogičnosti koje ukazuju na ne legitimitet i na nejednaku težinu biračkog prava još 2010.g., a onda je šutio cijelo jedno 10-ljeće, to je zakašnjela reakcija ustavnog suda, a i tada kada je ustavni sud reagirao reagirao je samo zato što je dogorilo do noktiju, reagirao je zato što je posljednji popis stanovništva pokazao kakvo je dramatično stanje u pojedinim područjima RH u kojima je došlo do velikog iseljavanja, a čak i tada je ustavni sud kalkulirao jer nije posao obavio do kraja, istovremeno sa ukidanjem Zakona o izbornim jedinicama bio je dužan ukinuti i Zakon o izboru zastupnika u HS jer je tamo propisano da se u svakoj jedinici mora birati 14 zastupnika. Ova dva zakona su spojena i sva ona nepravda koja se događa na dan izbora događa se zbog sinergije pravila iz jednog i drugog zakona, a ustavni sud kalkulira i dan danas jer nakon svega što je rekla opozicija tijekom prvog i drugog čitanja, nakon svega što su rekli ustavni stručnjaci u javnom prostoru jasno je da ovaj zakon ne zadovoljava temeljni legitimitet procesa njegovog donošenja i kao takav ne bi smio biti usvojen i ne bi smio nikada stupiti na snagu, ustavni sud se s time ne zamara. A onda dolazimo i do sadržaja, već je sada jasno, sada kada nam je praktički 1.10. pred vratima, da ovaj zakon ne zadovoljava ono što je ustavni sud rekao i dao uputu što i kako treba mijenjati i to pokazuje koliko je duboka kriza institucija. Ne možemo imati državu u kojoj ustavni sud kalkulira i ne reagira do trenutka kada je već zapravo prekasno, to je moja prva poanta. Druga poanta je kriza institucija koja se vidi u načinu rada HS, ovakav zakon nikada nije smio doći u saborsku proceduru i da mi imamo predsjednika HS koji je svjestan težine odgovornosti i njegove uloge u svemu ovome onda bi rekao Vladi vraćam vam ovo na popravak jer svi skupa imamo pravo znati tko je ovaj zakon pisao. Neprihvatljivo je da jedna civilna udruga tjednima i mjesecima traži očitovanje tko su kreatori ove umotvorine i da na to ne dobiva odgovor na vrlo jednostavna pitanja i svi mi kao građani, a kamoli kao političari imamo pravo znati. No toga nema, nema radne skupine, nema odgovora na pitanje tko je ovaj zakon osmislio i zašto iako zapravo svi odgovor neformalno znamo, ali mi ga moramo znati kroz proceduru. I na kraju krajeva, nakon svega toga dolazimo u situaciju da zapravo raspravljamo o zakonu kojeg je osmislio HDZ, jedna politička stranka, jedna partija, jedna partija, jedna politička stranka. Izborna pravila su temelj demokracije, a ovime je HDZ građanima RH oduzeo pravo na državu. I s obzirom da sada ovako šuškaju ja ću promijeniti ono što sam zapravo htjela reći, pa napomenuti da smo iz one bivše države iz onog bivšeg sustava otišli ne zato što nam se toliko zamjerio komunizam, brojni naši građani tvrde da su tada živjeli puno sigurnije, socijalno sigurnije i bogatije, otišli smo zato što nam je bilo dosta toga da nam jedna partija diktira sva pravila života, otišli smo iz onog sistema jer nam je bilo dosta jedne partije, jedne partije. A što HDZ radi danas? Oduzima pravo građanima dvije trećine njih da imaju pravo da se njihov glas putem njihovih izabranih predstavnika u HS čuje. Oduzeli ste pravo na državu, građanima ste oduzeli tu državu. Mi smo htjeli imati samostalnu i neovisnu državu zato da ovdje u Parlamentu u predstavničkom domu svih građana raspravljamo o temeljenim pitanjima naše budućnosti i naše sudbine, da se različite političke opcije dogovaraju makar o onim temeljnim pitanjima koje se ne tiču jednog izbornog ciklusa i jednog procesa. E vi ste građanima oduzeli to pravo i istaknuli ste da samo HDZ ima pravo na državu, a svi ostali vama tu i nije mjesto. Pričali mi o bilo čemu u prvom, drugom čitanju, ukazivali naši ustavni stručnjaci na neprihvatljivost ovakvih zakonskih rješenja pa to sve skupa nije bitno. Osim što ste pokazali prezir prema HS-u, prema opoziciji, prema svim građanima koji su nas birali, pokazali ste prezir i prema akademskoj zajednici. Naši ustavni stručnjaci nisu imali pravo glasa na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se njihova riječ tamo čuje kao stručnjaka, dakle ne samo u radnoj skupini nego ni na matičnom saborskom radnom tijelu, niti tamo. Pa su onda pričali po kojekakvim okruglim stolovima, ali niti tamo njihove riječ nije vrijedila ništa. Dakle, što je HDZ? Stranka koja je okupirala Hrvatsku, koja je pokazala da čak niti pamet u toj državi nije dobrodošla i ne vrijedi ništa, ali ništa. I onda ćemo imati nakaradan sustav frankenštajnovskih, Šeksovih izbornih jedinica i 500.000 nepostojećih birača. Za kraj ostalo mi je još jako malo vremena pa ću reći što sam u svom tom kaosu pokušala napravit praktički sama. Uzela sam prijedloge jednog dijela struke, uzela sam prijedlog GONG-a kao civilne organizacije koja se godinama bavi pitanjem izbornih procesa, uzela sam prijedlog nekih građanskih inicijativa i sastavila to u jedan akt koji nikada neće dobiti priliku da se o njemu raspravlja u HS-u za za vrijeme ove Vlade Andreja Plenkovića, a neće dobiti priliku niti da se o njemu raspravlja na referendumu. A zašto? Zato što je HDZ putem svojih propagandnih glasila, putem HRT-a čije emisije neću komentirati jer mi je do te mjere nešto neko ogadio sa izborom svojih sugovornika u pojedinim emisijama, poput jučerašnje, ali Andrej Plenković je uspio uvjeriti naše građane da je za njihovu dobrobit puno važnije kolika će biti cijena snižena cijena hrenovke negoli što je to pitanje mogu li sudjelovati u kroju izbornih jedinica i reći da je ovaj sustav od frankenštajnovskih 10 nakaradan i HDZ-u ide na mlin.

Hrenovka demokracija. Hvala. Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a. Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Uvodno osvrnut ću se na ovo što je rekla kolegica Orešković, ne mogu ovaj dio baš Dakle, kolegica Orešković voli se ovdje predstavljat kao moralna vertikala, a sama je sad ovdje rekla da je ona pa najpametnija, da nismo ovoga najpametnije konzultirali oko našeg prijedloga odnosno prijedloga resornog ministarstva. Evo ono što vidim da bi htjela biti i sudjelovat u uređivačkoj politici HRT-a pa možda apel da se evo danas joj da prostora pa da može i ona sudjelovati u nekim emisijama. Spomenuli ste vaš prijedlog, a prije toga dvije, tri minute prije toga kažete da vas nitko nije tu dakle da vas stručna skupina nije konzultirala oko prijedloga koji je danas ovdje kao konačni prijedlog zakona. Pa nismo niti mi vaš prijedlog vidjeli, nit smo vidjeli onih ostalih devet prijedloga izmjena izbornog zakonodavstva, ako se ne varam četri od strane Mosta, dva ili tri od kolegice SElak Raspudić, imo je i SDP svoj prijedlog, nikog niste konzultirali ako ćemo već ić tom logikom kao što ste vi to primijenili. Što se tiče smisla i zašto danas raspravljamo o konačnom prijedlogu zakona, zašto smo u srpnju raspravljali u prvom čitanju o ovom prijedlogu zakona je odluka Ustavnog suda. Međutim, ono što je smisao odluke Ustavnog suda što vi nikako ne želite prihvatit jel vam to iz nekog razloga vama ne odgovara, dobro je danas netko rekao, mislim da kolega Šašlin kakavgod da je ovdje danas bio prijedlog ovoga zakona vama to ne bi odgovaralo, vama to ne bi odgovaralo to je potpuno jasno. Al koji je smisao odluke Ustavnog suda i to proizlazi ako ste pročitali, a želim vjerovati obzirom da ste kolegice Orešković pravnica i da ste vrlo pedantni i precizni onda očekujem da ste pročitali, mogli ste pročitati na nekoliko mjesta što Ustavni sud kaže što je cilj i što je smisao izmjena ovog zakona i zašto se ide u izmjene ovog zakona, pa ću čisto jasnoće radi citirati. Dakle, Ustavni sud kaže na jednom mjestu „spektar mogućih izbornih modela je širok, a izbor zakonodavca je ograničen opisanim temeljnim okvirom postavljenim čl. 45. Ustava“. Čl. 45. Ustava kaže citiram „Hrvatski državljani s navršenih 18 godina života imaju opće i jednako biračko pravo u izborima za HS“, dakle dakle smisao ovih izmjena odnosno zašto je ovaj zakon bio ukinut i zašto je dan rok da ga ponovno donesemo i usvojimo u ovom visokom domu do 1. listopada je da se osigura jednako opće biračko pravo odnosno da svaki grad, svaka građanka i građanin ove zemlje da njegov glas bude jednako vrijedan u bilo kojem dijelu RH. U točki 29. Ustavni sud kaže osigurati učinkovitu provedbu ustavnog jamstva iz Članka 45., to je drugi put to ponavljam. U točki 41. Ustavni sud kaže citiram, Hrvatski sabor dužan je ispuniti obvezu iz Članka 45. i osigurati provedbu ustavnog jamstva jednakog biračkog prava prava do 1. listopada 2023. godine. To je zapravo ona završna alineja u obrazloženju odluke ustavnog odnosno rješenju Ustavnog suda. Prema tome, sasvim jasno je da je zadatak stručne skupine koju ste ovdje kao i prošli put u srpnju zapravo po mom mišljenju uvrijedili i omalovažili jer ste sve one stručne ljude koji rade u ministarstvu nazvali ovdje moram priznati vrlo ružnim riječima što mislim da apsolutno nije u redu, ali obzirom da smo naviknuti ovdje o HDZ-u slušati svakakve epitete svakodnevno onda će nažalost morati i državni tajnik i stručni suradnik, ali dijelom i ministar danas slušati takve uvrede s vaše strane. Mislim da to nije ok i mislim da nije korektno. Mislim da nije korektno ovdje za govornicom čitati nečije životopise, čak se ne udostojiti da bar naučiš kako se državni tajnik preziva, u nekoliko navrata govoriti krivo prezime. Mislim da bi to bilo fer, da bi bilo korektno da ste doista željeli ozbiljno, iole ozbiljno raspravljati o ovom zakonu. S druge strane, govorili ste i često kao argument koristite da se nije odnosno da je Ustavni sud u dijelu svog obrazloženja govorio da se moraju pratiti u najvećoj mogućoj mjeri administrativne granice, dakle jedinica lokalne samouprave. očito namjerno izbjegavali ste onaj nastavak na nekoliko mjesta. Isto tako Ustavni sud govori što je zapravo u vaganju ova dva elementa bitnije, pa ću onda ponovno citirati da ne bi bilo da nismo znali. Dakle, Ustavni sud kaže citiram, kriterij podudaranja izbornih jedinica s administrativnim granicama upravno teritorijalnih jedinica nije sam po sebi jamstvo usklađenosti sa zahtjevima iz Članka 45. Ustava, dakle člankom koji govori o općem i jednakom biračkom pravu. I isto tako, Ustavni sud kaže citiram, Ustavni sud odnosno granični dijelovi svake izborne jedinice morali bi biti međusobno povezani u jedinstvenu cjelinu koliko god je to moguće, a da se pritome ne naruši mjerilo jednaka težina biračkog glasa u svakoj izbornoj jedinici. Prema tome, vrlo jasno je i iz ovoga, iz ovog što sam rekao prethodno da je ključni i jedini cilj bio osigurati jamstvo predviđeno i propisano Člankom 45. Ustava RH. Dakle, jednaka težina, jednaka moć glasa za svakog, za svaku građanku i građanina ove zemlje. Što se tiče onoga što je govorio kolega Grbin, dotaknut ću se obzirom da smo jučer imali Odbor za Ustav i inače tek toliko da se zna ovdje se često u argumentaciji od strane oporbe govori da su ustavnopravni stručnjaci a priori protiv ovakvog prijedloga. Ja sam jučer bio na Odboru za Ustav, bili su još i neki kolege koji su članice i članovi tog odbora, pa su imali prilike čuti i profesore ustavnog prava koji se nisu složili s ovim što vi govorite, s vašim narativom. Taj dio ste prešutjeli jer vam to ne ide očito u prilog današnjoj raspravi. Dakle, bilo je puno drugačijih pogleda na ovo što vi govorite. U skladu s time želim spomenuti jednu stvar koju je SDP zastupao odnosno predsjednik, vaš predsjednik i kandidat za premijera gospodin Grbin da ste vi pokrenuli zahtjev da Ustavni sud preispita prijedlog zakona ili u ono vrijeme čak i nacrt prijedloga zakona da li je on u sukladnosti sa odredbama Ustava i zakona. Dakle, meni je nevjerojatno da netko, kolega Grbin je pravnik i da još neki koji jesu pravnicu stanu uza takvu tezu koja apsolutno nema izvorište niti osnove u bilo kojem pozitivnom propisu. Dakle, tražiti da Ustavni sud reagira prije nego što imate usvojen tekst odnosno sam konačni prijedlog zakona koji je usvojen u ovom domu, da vi preispitujete da li su odredbe tog zakona u suglasnosti s Ustavom odnosno s nekim drugim zakonom. Kada smo kod SDP-a ne mogu se dotaknuti i nekih drugih stvari o kojima je zapravo već govorio i ministar, a tiče se moram to tako reći licemjerstva. Dakle, 2015. kada ste predložili u konačnici usvojili Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor koji je u sadržajnom smislu puno kompleksniji zato što ima unutra institute koji su ja bi rekao puno bitniji nego što je sam ovaj zakon. Ovaj zakon određuje samo granice izbornih jedinica. Dakle, ono propisuje puno opsežniju materiju, tada nije bilo javnog savjetovanja. Ono što je interesantno Zakon o pravu na pristup informacijama uveo je taj institut ako se ne varam 2013. godine te ste vi bili dužni provesti javno savjetovanje, a sada istodobno ovdje klubu i resornom ministarstvu spočitavate da se nije konzultirao s oporbom, a proveo je proceduru upravo onako kako je trebao provest, provedeno javno savjetovanje, prošao je u dva čitanja, danas imamo konačni prijedlog. Štoviše vaš prijedlog je došao iz Kluba SDP-a, dakle to nije bio prijedlog ako se ne varam u to vrijeme ministar je bio kolega Arsen Bauk. Ovdje se isto tako puno provlači pitanje popisa stanovništva i popisa odnosno Registra birača pa moram ukazati na to što je rekao jučer kolega Grbin gdje je rekao u jednom slučaju popis stanovništva vam paše, to je mislio konkretno na određivanje broja članica i članova predstavničkog tijela ili recimo broja mandata odnosno broja zastupnika, naših zastupnika u Europskom parlamentu, međutim zaboravio je spomenuti da je to kriterij da za određivanje tog broja. Međutim ti izbori i izbori za predstavnička tijela odnosno za gradonačelnika, načelnika ili za bilo koju županijsku skupštinu ili općinsko vijeće ili gradsko vijeće, pa i za Europski parlament provest će se temeljem Registra birača odnosno 10 dana prije izbora kada se on zaključi na temelju izvatka iz biračkog popisa. Prema tome, ponovno se miješaju kruške i jabuke, ali imam osjećaj da ovo sve što govorite, ova argumentacija i u srpnju i sada samo želite dovesti zapravo one koji ovo gledaju u neku zabludu, stvoriti neki dojam da netko želi odnosno da konkretno konkretno HDZ želi nešto ovdje ušićariti i na taj način iskoristiti ovaj zakon. Dakle, ono što sam rekao i pri traženju stanke kakav god bio konačnici ovaj izborni zakon odnosno kakve god bile izborne jedinice HDZ će pobijediti ne zbog toga što će biti takav zakon kakav će biti već zbog toga što vaša argumentacija i sve ono što radite ne mislim samo ovdje već ono što radite zapravo u ovih tri godine će birači itekako prepoznati i pod navodnicima nagraditi. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući, državni tajniče sa suradnikom. Pa evo, pred nama je konačno Zakon o jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatskom saboru. Naravno izaziva dosta veliku pozornost u u javnosti, izaziva poprilično disonantne tonove. Naravno da postoje različita mišljenja i razmišljanja o tome, međutim činjenica je na što bi morali svi, a to se donekle zaboravlja u ovom trenutku mi od trideset godina imamo demokraciju, imamo izbore mirne, bez problema prema zakonima koje donose onako kako propisuje zakon, Ustav i svi pravni propisi koji jesu. Na žalost kad slušate ovako i jučer kao član Odbora za Ustav kao što je rekao i kolega Habijan čuju se različiti tonovi. Naravno svatko iznosi one činjenice koje njemu idu u prilog. Prva stvar kad se sve svede suma sumarum možemo govoriti o nekakvih dve do tri prigovora koja se čuju. To je ovo registar birača, dal' registar birača, dal' popis stanovništva, ustavnost, neustavnost. Javljaju se stručnjaci razno razni i onda kad čujete te tonove politika treba donijeti odluku. Evo ja sam igrom slučaja isto pravnik, pa hajmo malo o pravu. Sve se temelji naravno na rješenju Ustavnog suda iz 2015. koji je noveliran predloženim izmjenama stajališta, a onda donese jedan pravorijek iz 2023. koji je i konkretno odluka onom što bi se reklo pravorijek koji je ukinuo osporeni zakon sa odgodnim učinkom i tu smo di smo. Znači, mi smo kao oni koji poštuju sve legitimne institucije ove države postupili sa onim što treba. Da ne ponavljam, a mada ću ponoviti sve je išlo po onome što sada postoji u zakonu. Prijedlog zakona je izradilo nadležno ministarstvo, uputilo ga na e-savjetovanje, prošli smo prvo čitanje, prošli smo sada drugo čitanje, prošlo je sva saborska tijela, bilo je vremena da se svak iznese ono što misli da treba i onda opet dođemo do toga iako to se sve tako navodi, dođemo do toga da se osporavaju one institucije. Meni je to malo fascinantno i teško se mirim s time da se sve institucije, a pogotovo u ovakvoj proceduri osporavaju i da se sad odjednom kaže ma ništa to nitko tamo ne zna u ministarstvu, nitko ništa ne zna, nema pojma, to je radila nekakva druga skupina. A zašto? Zašto se tome uopće ne vjeruje? Očitovanje ministra, predsjednika Vlade, nas saborskih zastupnika, svega, savjetovanje pred javnošću i opet ništa. Malo ću se vratiti na ovo pitanje registra, odnosno popisa stanovništva. Nesporno je da imamo društvene tokove i da postoji jaz između tih popisa, ali ljudi opet zakonom je propisano da se to radi o registru birača za koji postoji poseban zakon koji se poštuje već više izbornih ciklusa i kao takav mora biti poštovan. Što se tiče tog samog rekao je neki kolega, mislim ovaj naš kolega iz kluba HDZ-a danas tijekom nekakvih nastupa. Ha gledajte kako je to uopće dilema? Popis stanovništva se provodi sukladno zakonu svakih 10 godina, popis registra birača se provodi gotovo svakodnevno, to je živi organizam. Pa mislim da je logično i analitički i po bilo kakvom zakonu bitno da se provodi po onome što bude stvarno stanje. U pravu se uvijek govori hajmo dovesti u zemljišno-knjižnim postupcima, u ovim postupcima, da bude stvarno onome što je na terenu i što se nalazi. Ovdje je to tako. Ja ne vidim ni jedan drugi propis na koji bi se mogli osloniti osim na ove propise koje imamo i na ovaj način kojim provodimo provedbu zakona, odnosno izbornih jedinica. Ustavni sud je rekao svoje, u potpunosti ispoštovana svaka odluka, odnosno svaka riječ iz te predmetne odluke. Neću je ponovo sada citirati više. Više puta su pogotovo moje kolege iz kluba zastupnika jasno kazale da se ta cijela ustavna odluka kako i izvješće ono, kako i ovaj pravorijek koji je donesen poštuje u cijelosti. Pa ljudi, držimo se onoga što je propisano i što je donijela nadležna institucija. Zaključno svima je jasno. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će predmetni Izborni zakon, a u narednoj izbornoj godini ćemo naravno ostvariti dobre rezultate i po ovom izbornom zakonu mada nije krojen samo za nas. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o važnom političkom zakonu koji je kao rijetko koji imao kvalitetnu saborsku raspravu. U prvom čitanju čuli smo dosta kritika na sam proces pripreme ovog zakona da nisu poštivana temeljna načela i preporuke Venecijanske komisije, da nije bilo političkog dijaloga, da nije sređen popis birača, odnosno da se sve temelji na lažnim biračima. Pojedini zastupnici su se dotakli i posebne izborne jedinice za manjine koja nije predmet ovog zakona smatrajući da se bira preveliki broj manjina. Slažem se da nije bilo pravog političkog dijaloga i krivo mi je zbog toga. Smatram da u izradu ovakvog političkog dokumenta treba krenuti vrlo rano u mandatu kako bi se mogla provesti kvalitetna priprema i rasprava o svim boljkama našeg izbornog sustava koji ne uključuje samo ovaj zakon, nego i Zakon o izbornim jedinicama, zakon ne samo ovaj Zakon o izbornim jedinicama, nego i Zakon o izborima zastupnika, Zakon o registru birača, pa i sam Ustav koji propisuje dobnu granicu od 18 godina koja se danas može preispitivati da li je spustiti primjerice na 16 godina ili ne. U ovom mandatu smo imali puno prilika za politički dijalog i konsenzus. Jedna od tih prilika bila je i referendumska materija. Referendum nam je zakonski uređen zakonom iz 1996. godine. Praksa je pokazala da je zastario, da je pregažen vremenom i u vremenu kad je on donesen nije bio predviđen da uređuje građanske inicijative. Al sam novi zakon o referendumu nije dovoljan, da bi se referendumska materija kvalitetno uredila potrebno je bolje urediti ustavna rješenja u samom Ustavu i u Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu. Nažalost, nismo bili politički zreli da postignemo dogovor o toj temi, da na dobar način uredimo referendumsku materiju, a imali smo na stolu po meni vrlo dobar prijedlog. Dakle, vrlo dobar prijedlog koji je zapravo ostao nažalost samo prijedlog. Sad ne znam kakva bi se rasprava vodila i kako bi ona izgledala da trenutno imamo zakonsko rješenje kakvo je bilo doneseno za izbore 1992. kada se pola Sabora biralo putem putem državnih lista po razmjernom sistemu, a pola Sabora se biralo putem 60 izbornih jedinica na koliko je Hrvatska tada bila podijeljena u kojima se birao jedan zastupnik koji bi pobijedio relativnom većinom. Teško mi je uopće zamisliti kako bi se mogli dogovoriti da crtamo 60 malih izbornih jedinica. Što se tiče viška birača u odnosu na broj stanovnika možemo samo konstatirati da je to istina, brojke ne lažu. Samo se moramo pitati zašto je to tako. Ustavni sud je nakon skoro 13 godina kada je prvi put dotaknuo ovu temu svojim posebnim izvješćem donio odluku kojim je ukinuo Zakon o izbornim jedinicama. Ustavni sud je to napravio jer je zaključio da trenutni izborni sistem se temelji, koji se temelji na 10 izbornih jedinica da značajno odstupa od ustavnog načela jednakog biračkog prava pa je naveo i činjenicu da prema podacima koji je Ustavni sud dobio, iz registra birača i usporedbom s popisom stanovništva iz 2021. godine da su utvrđene jako male razlike čime se stvara privid da skoro više od 94% ukupnog broja građana RH koji su popisani imaju biračko pravo. Pa prije nego krenemo čistiti i uređivati popis birača treba reći nekoliko stvari o tome. Ovaj Zakon o izbornim jedinicama ne uređuje ni registar ni popis birača. To se čini Zakonom o registru birača koji je jako dobar zakon sa odličnim rješenjima koji samo treba određena osvježenja. Važno je i to reći da registar birača nije isto što i popis birača. Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra za svaki izbor. Dakle, popis birača se bira odnosno kreira za svake izbore iz registra birača. Drugo, u registru birača, registar birača i popis nisu iste kategorije. To su potpuno različite metodologije i evidentiranja građana. Popis stanovništva samo popisuje stanovnike koji žive u RH, a registar a registar birača sadrži sve punoljetne državljane s pravom glasa koji žive u RH, ali i izvan nje. Treće, što je važno imati na umu za razumijevanje ove materije da danas živimo u drugom vremenu nego prije možda 20-ak, 30-ak godina, pa možda čak i 10 godina. Živimo u vremenu koje nikad nije bilo mobilnije nego danas. Ušli smo u Schengen, ne treba nam pasoš. Putuje se kao nikad prije, studira se, radi se u inozemstvu. Ali mobilni smo i u unutar Hrvatske. Ljudi jednostavno ne žive na prijavljenim adresama. Mi kao možda rijetko koja zemlja imamo i institut boravišta. Trebalo bi pitati MUP koliko građana koristi taj institut koji je predviđen zakonom, koji zapravo oni predlažu. Nisam siguran da građani uopće o tome vode računa. Mislim da vode samo političari, a pitanje koliko i političari vode o tome. Dakle, građani bi kad se negdje presele trebali u roku 30 dana prijaviti svoje boravište u drugom mjestu. Smatram da zakonsko uređenje boravišta i prebivališta jednostavno ne odgovara današnjem vremenu. Još jedna stvar je koja je unosila zabunu, a možda još više unosi zabunu i danas. Dakle, od početka pandemije u protekle tri godine imali smo 220, preko 220 tisuća osobnih iskaznica kojima je bio istekao rok ali su se i dalje smatrale važećom. Biraču kad istekne, kad mu osobna iskaznica istekne on se bira, on se briše iz popisa birača, ne iz registra nego iz popisa birača koji žive u RH. A mi smo A mi smo imali dakle te ljude kojima je osobna iskaznica istekla u popisu birača. I ti ljudi, jedan dobar dio tih ljudi koji su pripadnici manjina, oni su bili u popisu birača za manjinske izbore za vijeća u 5. mjesecu. Kad je proglašen prestanak pandemije, odnosno epidemije u 5. mjesecu kad je Vlada proglasila dakle prestanak epidemije ljudi su imali rok od 30 dana da svoje osobne iskaznice obnove. Pitanje je, mogli bi i tražit možda bi i tražit možda od MUP-a koliko je ljudi to stiglo napraviti u zakonskom roku dakle smo imali izbore preko ljeta, velik broj tih ljudi od 220 tisuća bi bio brisan iz popisa birača. Oni bi bili u registru mogli bi glasati na biračkom mjestu ako bi ako bi otišli u nadležni matični ured i tražili potvrdu da su birači, ali bi imali komplikaciju i ne bi bili upisani u popis birača i ne bi bili upisani u registar birača birača RH, odnosno građana koji su sa adresom u RH. I to je po meni jedan dobar dio koji je unosio zabunu što se tiče viška birača u odnosu na broj stanovnika. Na kraju ono što bi htio reći da urediti danas registar birača se može samo slanjem policije na teren, dakle fizičkom provjerom na adresama prebivališta. Nema drugog načina, a kad o tome govorimo onda imamo na umu uvijek iste županije, uvijek ista mjesta koja su na udaru. A primjerice veliki gradovi pa i sam Grad Zagreb vjerojatno ima najgore apsolutne brojke. Povratnici iz izbjeglištva imaju negativna iskustva u toj stvari kad se radi o tim policijskim provjerama, a vjerujem da im ni građani u velikim gradovima ne bi baš odobravali da im policija svaki dan kuca na vrata. Ali ako ćemo se politički svi složiti da idemo u tu stvar ja predlažem da ovaj put tu, to čišćenje krene od centra, a ne od Banije ili Bukovice. U odnosu na one prigovore što se tiče izbornog prava manjina htio bih istaknuti da usvajanjem Ustavnog zakona o ljudskim pravima i pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina od od 15.12.'91. kada se garantiralo da će manjine birat svoje zastupnike da je taj Ustavni zakon bio pripremljen na osnovu prijedloga Venecijanske komisije, stručne skupine Vijeća Europe i bio je preduvjet da …/Govornik se ne razumije./…komisija prepozna RH kao državu koja je sposobna za samostalnost i suverenitet, dakle taj element predstavlja zapravo konstitutivni element hrvatske državnosti. U Finskoj primjerice švedska ma…, švedska manjina ima posebnu izbornu jedinicu koja, u kojoj glasa za svog zastupnika u državnom parlamentu, to je XV. izborna jedinica gdje žive pretežno pripadnici švedske manjine, pa onda ono čini dakle posebnu izbornu jedinicu koju većina glasova, a to su Šveđani koji žive u Finskoj, biraju onda zastupnika. Htio bi zapravo ovim primjerom samo istaknut da postoji širok spektar rješenja i njihovih kombinacija. U RH na svim izborima osim na izborima '92.g. pasivnog, bilo je zaštićeno samo pasivno biračko pravo pripadnika manjine, pa su pripadnici manjine morali odlučiti na biračkom mjestu, dakle na svim izborima od '92. naovamo da li će glasati kao građani pod navodnike za redovne stranačke liste ili kao pripadnici manjina u posebnim izbornim jedinicama. Među razlozima, to navodi i pučka pravobraniteljica u svom izvještaju, ne samo, ne jednom nego u više, više godina, koji, zbog kojih dio pripadnika nacionalnih manjina je odlučio svoje pravo konzumirati na općoj listi, a ne u posebnoj manjinskoj jedinici birajući dakle političke opcije bez manjinskog predznaka u situaciji kad smo imali naglašene protumanjinska, pa pogotovo protusrpska raspoloženja u društvu, sigurno je kod dobrog dijela birača bila nelagoda i strah u izjašnjavanju pred biračkim odborima, dakle da će se izjasniti kao pripadnik manjine i takva važeća izborna pravila zapravo ugrožavaju tajnost njihovog glasačkog opredjeljenja. Zbog toga smatram da bi bilo dobro da narednu priliku kad budemo mijenjati izborno zakonodavstvo idemo sveobuhvatno rano i da vodimo računa da razmotrimo kako zaštitit tajnost biračkog prava pripadnika nacionalnih manjina, hvala. Poštovane kolegice i kolege, evo ja bih se ukratko osvrnuo na prijedlog ovog zakona, možda čak počevši od onoga što je maločas i kolegica Mrak-Taritaš ovdje jasno iskazala da bi se zapravo mogla ponovit rasprava od prije dva mjeseca u ovom saboru jer se zapravo u ovih dva mjeseca od prvog do drugog čitanja sa ovim prijedlogom ništa dogodilo nije. Upozorio bih ili osvrnuo se na 4 aspekta ovog zakonskog prijedloga i ovog zakonskog rješenja. Prvi se tiče razloga zbog kojih se taj zakon donosi, drugi se tiče samog sadržaja tog zakona, treći se tiče načina na koji se donosi i četvrti na posljedice kakav ovaj prijedlog zakona, kakav će učinak imati na ja bih rekao mnogo šire od ovoga što se ovdje naznačuje kao smisao donošenja ovog zakona, na demokratski poredak ove zemlje. Prvo razlog donošenja, izgleda mi nevjerojatno da je zapravo poriv i ključni razlog koji se čak niti ne skriva naprosto jedna formalna odluka ustavnoga ustavnoga suda u kojoj se detektirao jedan, samo jedan od problema koji je perzistentan, koji je već prisutan u našoj javnosti preko jednoga 10-ljeća, a to je dati, da niti u elementarnom obliku građani Hrvatske kao birači nisu ravnopravni i izjednačeni u svojim pravima kada je riječ o izboru zastupnika u ovaj visoki dom. Dakle sama činjenica da se zakon donosi pod formalnim pritiskom jako puno govori zapravo i o smislu i o načinu na koji se upravlja Hrvatskom u cjelini, puš-pul ako postoji pritisak onda ćemo na nešto reagirat, kako u ovoj tako i u mnogim drugim situacijama, a nije se shvatilo da je pritisak. Izborni sustav koji je dokazano već kroz ovih tri 10-ljeća različitih eksperimenata dokazano se pokazuje nefunkcionalnim u mnogim mnogim svojim bitnim i važnim aspektima. Ono što Hrvatskoj nužno treba nije kozmetička promjena Zakona o izbornim jedinicama nego donošenje Izbornog zakonika u kojemu bi se na cjelovit način reguliralo jedno od najvažnijih pitanja na kojima počivaju demokratske države moderne, liberalne demokracije kako bismo mi to voljeli sebe nazvati i kako bismo mi to barem nominalno htjeli ili željeli biti. To znači da je potpuno neshvatljivo zašto se išlo u promjenu samo jednoga aspekta, a ne i onoga najbitnijega za koji nitko zapravo ne zna reći zašto i koji je razlog da se robuje sustavu 10 puta 14. Tih 10 puta 14 koji se ne zna tko je izmislio, zašto je izmislio, u kojem trenutku je odjedanput postalo mantra i okosnica od koje se neće odustati pa makar i po cijenu da se svi ključni i relevantni društveni akteri od stručne znanstvene zajednice, civilnog društva, političke javnosti negativno izražavaju o tim ograničenjima koja potpuno deformiraju mogućnost istinske i prave prezentacije političke volje ljudi u ovoj zemlji. Dakle, mi ne znamo zapravo zašto se ide na ovakav sustav. Ja ne mogu čak niti stranački interes HDZ-a prepoznati u ovom. Ja ne znam možda je netko rekao čujte kako je, dobro je, dobro je, hvala Bogu da je dobro, a može biti i bolje jer smo na ovaj način ostvarivali dosada pobjede pa ako je to tako onda ćemo ostati na tome i ubuduće. Ja ne vidim koji je to drugi razlog. Neki će reći odgovaralo je to i SDP-u i HDZ-u u velikim strankama pa se zato nije nitko zapravo previše trudio da cijelu priču restarta restarta ili barem promisli u jednom drugačijem kontekstu i u skladu sa zahtjevima koji se postavljaju pred velim moderna europska društva pa kad je riječ i o izbornom zakonodavstvu. Način na koji se donosi mi je još problematičniji. Mnoge kolege su upozorile na to. Dakle, ja sam u petak prisustvovao jednom sastanku od 10 do 4, znači koliko je to 6 sati, nisam htio otići jer su to bila sjajna izlaganja svih relevantnih profesora, stručnjaka, znalaca ustavnog prava, politologa, ustavnih stručnjaka, pravnika i nitko baš nitko, niti jedan od njih, a teško da bih sve od njih mogao proglasiti ljevičarima ili nekima koji su sa mnom ideološki bliski nije rekao da je ovo dobro. Nitko. Ignorirati to što imamo i svi su ti ljudi govorili o različitim aspektima izbornog zakonodavstva i pokazali su da ih nitko niti je uključio nego dapače bili su ideološki diskvalificirani, doduše predsjednik Vlade je u jednom trenutku rekao da je bila greška to što je rekao da su oni ljevičari i da se to ne odnosi na sve, ali dolazimo do jednog drugog problema. Dolazimo do problema funkcioniranja demokracije u ovom viskom domu. Slušao sam maločas kolegu Habijana koji je rekao i ja sam pomalo šokiran jer je čovjek dosta suvisao i artikuliran inače, kad je rekao pa zašto bismo mi vama govorili tko je radio ovaj zakon mi iz HDZ-a, pa niste ni vi iz oporbe, niti u vašim strankama rekli tko je radio vaše prijedloge. Ako to nije svjesno obmanjivanje ja sam šokiran razinom nerazumijevanja smisla demokracije. Pa ne predlaže zakone u ovoj zemlji HDZ, ni Socijaldemokrati, ni Možemo!, ni SDP, ni Domovinski pokret, predlagatelj je Vlada RH, a zakone usvaja Hrvatski sabor, pa nije isto biti oporbeno politička stranka i biti Vlada, pa to nije znak jednakosti. Ja sebi pomalo malo moram reći idem na živce jer mi se čini da ja prečesto dociram i da podučavam nekoga nečemu što smatram da bi trebala biti elementarna, elementarno poznavanje demokracije. Na ovakav način, ako se misli da je demokracija iziđemo na izbore i oni koji su dobili 1 glas više imaju sva prava i time se završava bilo kakav demokratski proces, ako tako shvaćamo demokraciju onda smo doista u velikom problemu i ako je to većinsko mišljenje. Onda je ona FNR Jugoslavija bila također demokratska zemlja. '45 godine je bio višestranački sustav. Onda je Meksiko bio recimo uzorna demokratska zemlja jer su 30-40 godina imali na vlasti jednu te istu partiju i bezbroj je takvih slučajeva. To veze s demokracijom nema. Gospodo, javnost mora znati da 76 ruku u saboru većine ima iza sebe 248 tisuća glasova manje nego 75 ruku manjine u Hrvatskom saboru. Nismo mi ovdje nikakav ukras demokracije. I ta manjina ima pravo i ima dužnost, ima obvezu sudjelovati u političkom životu sa svojim prijedlozima, pametnim, glupim ići će pred birače, pred građane sa onime što pričaju, što zagovaraju, kako se ponašaju. To je demokracija. Demokracija nije teror većine nad manjinom, upravo obrnuto, najviši standardi demokratski se iskazuju i pokazuju i dokazuju načinom koji se odnosite prema onome manjinskom dijelu društva i zato to smatram najproblematičnijim dijelom cijele ove priče. Nikome ne bi pala vlas s glave niti bi izgubio na ugledu, niti na snazi, niti na moći, niti na ne znam čemu kako bi se htjela predstaviti vladajuća stranka da se ispoštuju ti minimalni standardi. Konsenzus je uvijek nekakav kompromis, ali on je legitiman način iskazivanja važnih zajedničkih ciljeva u jednoj zemlji. Ja bih volio da oko određenih broja tema, a ovo jest jedno od pitanja kako ćemo predstavljati građane u ovoj zemlji da zajednički pokušamo konsensualno što je moguće više doći do rješenja koja će odgovarati onome što mi kao građani ove zemlje želimo. Često puta tu nema nikakve ideologije, nema tu nikakvih ne znam svjetonazorskih razlika, ja tvrdim zapravo ni na koji način ne vidim da bi ovo trebalo više pogodovati što je ponuđeno HDZ-u nego nekom drugom. Ali u toj raspravi koju sam spomenuo razgovaralo se o D'Hondtovoj metodi, razgovaralo se o tome možemo li mi ovaj razmjerni sustav možda promijeniti i nekim mješovitim. Imali smo taj primjer devedesetih imali smo mješoviti većinsko razmjerni sustav. Zašto to ne bi bila legitimna tema o kojoj bismo mi također razgovarali, kako da dobijemo predstavljene ne samo građane i to različitih grupacija, ispoštivali maksimalno manjinska prava nacionalnih manjina, nekih drugih skupina? da građani predstavljaju da zastupnici predstavljaju građane jedne određene cjeline, jedne regije, jedne pokrajine, jednoga grada. Kandidiram li se ja u 7. izbornoj jedinici koga ću ja predstavljati? Moje Sisčane, Petrinjce, Glinjane ili one sa Vira, Novalje ili Viškova, čiji sam ja predstavnik? Ovih tamo u Gospiću. Njihovi su interesi jako različiti, imamo mi zajednički … čiji sam ja zastupnik? Hoće me zvat onaj sa Vira il će me zvat ovaj iz Novske ili ne znam iz Petrinje? ništa. Ja jako žalim zbog propuštene prilike, jako žalim zbog propuštene prilike da smo otvorili jedno ozbiljno i važno pitanje, da smo imali smo i vremena dovoljno, i da smo da je poriv bio zapravo jedna ozbiljna kritička analiza neovisnih stručnjaka o tome je li izborni sustav koji imamo doista najbolje što možemo i što i što nam treba u ovoj zemlji u ovom trenutku. Rekao sam sadržaj ništa ne mijenja, imali smo nakaradni zakon o izbornim jedinicama, on je nakaradan i dalje. Jel to ona 7. ili ova 7. jedinica ona u starom ili u novom zakonu Bogu svejedno, da li od Jaruna do ne znam tamo Kraljevca dokle bi bila ili ova sada od Novske, to tako svejedno, to nema nikakve veze. Imamo i dalje podijeljen Zagreb, nismo uvažili rješenja ni civilnog društva. GONG je izišao s jednim dobrim prijedlogom koji je mogao koji je pomirio sve ove aspekte i ove zahtjeve koje su imali, to je mogla bit podloga. Šest izbornih jedinica s nejednakim brojem zastupnika. I namjerno nisam govorio ono o čemu su kolege govorili, na čemu temeljimo to, popisu birača? birača? Kojem popisu? Nemamo pojma koliko nas ima. To samo govori koliko to nama ništa ne znači i kako je ovo sve samo otaljavanje posla. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika IDS-a poštovanog Emila Dausa. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Uvaženi predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Na samom početku kolega Vidović slažem se s vama, praktički sa svime što ste rekli, ali dok slušam vas i onda se prisjetim kako izgleda taj Parlament demokracija u Hrvatskoj mislim da ste na tragu utopije nažalost. Svjestan sam naravno da za kvalitetnu regulaciju izbornog zakonodavstva nije dovoljan ovaj kratki rok za ga donijeti i svjestan toga nisam očekivao neke velike izmjene, očekivao sam barem da se neće mijenjati tamo gdje to nije potrebno barem ne na ovaj način na koji se mijenjao, ali mijenjalo se i to na jedan nepravedan način. Već u prvom čitanju jer praktički u odnosu na prvo čitanje nisam baš vidio nekih promjena. Mislim da me kolegice i kolege znaju ovdje pa bar mi se čini po nekim korektnim nastupima, na kraju krajeva u dva uzastopna saziva nisam dobio ni jednu opomenu što je možda poražavajuće za HS, ali ovoga ali ovoga zato jer pokušavam se bavit sadržajem, a ne populizmom. Al ne trpim nepravdu i ponižavanje, a prijedlog izmjena ovog zakona je nepravda i ponižavanje jednog dijela građana 8. izborne jedinice. Dolazim iz tog područja i na njega ću se najviše referirat i prvenstveno stanovnike Općine Matulji. I zato sam danas i u stanci reagirao, a vidim da je to dirnulo bilo i ministra poslije u replici kad sam ga pitao, koji umjesto da mi iskreno odgovori, već drugi put jel sam ga isto pitao i u prvom čitanju, on odgovara političkim populizmom. Znači da nema argumenata. A pitanje je bilo vrlo jasno, zašto se Matulji miču iz 8. izborne jedinice i u nju se stavljaju Bakar i Novi Vinodolski kad je isti broj stanovnika stanovnika birača. Znači nema nikakav matematički, geografski, nikakav drugi razlog. I nisam, e da da to bude do kraja, naravno poslije kreće populizam pa je bila reakcija da se IDS nečega boji. Ne, ne bojimo se imamo mi hvala Bogu stabilno izborno tijelo i znaju tko ih zastupa, građane Istre i s kojim temama i koliko iskreno ovdje u najvišem domu RH. Na kraju krajeva, na lokalnoj razini, ni u Matuljima pa ni u Klani, Viškovu, Kastvu, koji smo htjeli da uđu u 8. izbornu jedinicu, nemamo svojih predstavnika političkih tako da nam to stvarno nije bilo političko pitanje u smislu IDS-a, ali je bilo političko pitanje zdravog razuma Istre i njene povijesti i borbe za hrvatska prava, bar nas, naših predaka istarskih Hrvata. I riječ je zapravo o jednoj vrlo jednostavnoj situaciji na osnovu bilo kojih parametara nije trebalo zadirati u 8. izbornu jedinicu. Isti broj birača je ostao nakon ove vaše intervencije, napravio se dodatni nered na osnovu teritorijalne, socijološke, kulturološke, povijesne pripadnosti. Jednostavno ste odlučili da zanemarite sve, s ciljem da li ćete možda dobiti mandat više. Nećete. Mi znamo tko je tamo, živimo, znamo da nećete. Nećete zbog toga, čak mislim, a intuicija me malo kad prevarila da ćete biti kažnjeni jer vrijeđate inteligenciju ljudi na području Istre i Kvarnera. I malo ću se vratiti da se shvati cijeli kontekst priče. Počelo je to davno, već stvaranjem Republike Hrvatske, početkom 90-ih, onim drugim Zakonom o teritorijalnom ustroju kad se '92., '93. iako je bila plebicitarna volja, danas, danas je to drugačije su okolnosti tamo, zna kolega Fabijanić o čemu pričam, al taj je bila volja tadašnjih stanovnika Matulja, Opatije, Mošćeničke Drage i Lovrana da budu dio Istre i u administrativnom, ne samo u geografskom dijelu odnosno da budu dio Istarske županije. Ali cilj tada HDZ-a je bio da time pokuša politički destabilizirati taj prostor kako bi nešto postigao na tada lokalnim regionalnim izborima '93. bio totalni potop. Znamo tko je tada pobijedio na tim izborima. I onda '99. zakon je došao, postojeći još uvijek, jer nije ovaj donijet koji je sada u raspravi koji je regulirao izborne jedinice za parlamentarne izbore. I tada je bilo tog klana Viškovo, Kastav, postaju dio 7. izborne jedinice zajedno s krajevima Hrvatske koje nemaju nikakve veze, povezanosti s tim područjem. I danas sam spominjao u prvom čitanju koji su velikani s tog područja koji su preteća kasnijih Pazinskih odluka koji su nota bene uskoro i priključenja Istre Republici Hrvatskoj. Pričam o Matku Laginji, Vjekoslavu Spinčiću, Matku Mandiću, Matetiću Ronjgovu itd., Treba napomenut za one koji ne znaju da je Kastav jedno vrijeme bio i glavni grad Istre, za vrijeme Austrije. Naravno, da je nakon tog zakona '99., 2001. HDZ doživio politički potop u 8. izbornoj jedinici, ne. Ne možeš ljude baš na taj način, pa ja bi pa ja bi rekao i vrijeđat. I sad 2. čitanje ovog zakona odnosno izmjena i dopuna 2023. koji se ne razlikuje to smo već više nas rekli gotovo ništa od prvog čitanja. Ne da se nije ispravila povijesna nepravda prema Klani, Viškovu, Kastvu, koji bi trebali bit dio te cjeline, što je Klub IDS-a predlagao, ponavljam ne zbog IDS-a jer mi tamo nemamo svojih, svoje izvršne vlasti, već zbog ljudi koji tamo žive. Već se iz izborne, 8. izborne jedinice ljudi moji izbacuju Matulji. Matulji, koji su geografski dio Istre. Spajaju Prelog u Kvarner s Čičarijom sa Slovenijom na drugoj strani. stvarno, to stvarno nema, nema logike. Povijesno, kulturološki, socijološki, mentalitet, Istrijani u Matuljima, ne. Time niste smanjili ponavljam broj birača, jer je isti broj se otprilike kompenzirao brojem stanovnika Novog Vinodolskog i Bakra. I naravno da nemam ništa protiv kolege Tome Klarića, naravno da nemam ništa protiv ministra Butkovića, dapače više puta sam ovdje i pohvalio kvalitetne investicije koje je radila Vlada na tom području. Ali ljudi moji još jedanput ću ponovit, ako su Butković i Klarić važniji od Mandića, Spinčića, Laginje, onda stvarno ste zabrazdili u krivu brazdu. Jer ako kolega Vidović s područja Sisačko-moslavačke zastupa moje drage tamo Istrijane i Primorce s Matulji, ja ne znam više di smo došli. Malo govorim na dijalektu jer me ponese, ali stvarno ne znam više di smo došli. I ako je negdje očiti, zato sam to danas reko, najbolji primjer izbornog inženjeringa onda je to u 8. izbornoj jedinici. Jer ovdje nema argumenata za nešto drugo, mislim da ovoga ne treba previše više ni pričat, svakome tko želi shvatiti je shvatio. IDS je uputio danas amandmane da se ispravi barem ova nepravda s Matuljima tako da imate šansu do slijedećeg tjedna prihvatiti na glasanju. Pozivam sve da podrže ove amandmane. Barem da Matulje sačuvamo tamo gdje je povijesno, kulturološki i na bilo koji način pripadaju već kad ste odavno pogriješili s Klanom, Kastvom i Viškovom. Hvala lijepa. ovim smo iscrpili raspravu po klubovima. Slijedi pojedinačna rasprava ali prije toga po zahtjevu informatičara, imamo 5 minuta pauze.